Austatud Riigikogu, tere päevast! Alustame täiskogu I istungjärgu 7. töönädala kolmapäevast istungit. Mul on suur au tervitada oma ametikaaslast, Saksamaa Bundestagi esimeest, Tema Ekstsellentsi proua Bärbel Basi ja teda saatvat delegatsiooni, kes alustavad täna oma kahepäevast visiiti Eestisse.Sehr geehrte Frau Bas, herzliches willkommen im estnischen Parlament! Willkommen! Aitäh! Lugupeetud kolleegid, nüüd on meil ette nähtud kohaloleku kontroll. Palun!

83 Riigikogu liiget, puudub 18. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Palun siia Riigikogu kõnetooli Eerik‑Niiles Krossi. Palun!

poolt üle avalduse eelnõu. Avaldus kannab pealkirja "Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eest vastutusele võtmisest". Kuna 93 liiget on sellele alla kirjutanud, siis ma pikemalt sisul ei peatu. Kõik me teame, mis see on. See käsitleb eritribunali loomise vajadust Venemaa Föderatsiooni juhtkonna vastutusele võtmiseks agressioonikuriteo eest. Aitäh! Hea

Andres Metsoja, palun! Austatud esimees! Head saadikud! Mul on hea võimalus kahe Riigikogu liikme poolt anda üle arupärimine seoses Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa maakonnaplaneeringu uuendamisega. Selle arupärimise saajaks on proua peaminister Kaja Kallas. Nimelt, Rail Balticu trassikoridori asukoha määramine kehtestati riigihalduse ministri Jaak Aabi käskkirjaga 2018. aastal,

küsimust. See johtub suuresti sellest, et me oleme avanud seadusandliku muudatuse seoses Nursipalu temaatikaga: on sõnastatud, et riigikaitseliste objektide puhul

Aitäh, austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Mul on au kultuurikomisjoni nimel anda üle Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu. Aitäh! Aitäh,

Lugupeetud kolleegid! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja ühe arupärimise ning juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele.

kolleegid! Riigikogu esimees läheb nüüd kohtuma Saksa parlamendi presidendiga, seetõttu selline vahetus siin praegu toimub. Nii. Ja nüüd, head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus käesoleva aasta 11. mail. Eelnõu esimene lugemine lõpetati käesoleva aasta 24. mail. Riigikogu juhatus on 2012. aasta 9. veebruari otsusega nr 30 kinnitanud juhised Riigikogus seaduseelnõu menetlemise hea praktika kujundamiseks. Nende punkt sätestab, et kui juhtivkomisjoni menetluses oleva eelnõuga kavandatakse põhimõttelisi muudatusi teise komisjoni valdkonda kuuluvas seaduses, küsib juhtivkomisjon teise komisjoni arvamust.

Riigikogu keskkonnakomisjon arutas seaduseelnõu 144 oma 2023. aasta 23. mai istungil ning toetas eelnõus sisalduvat mõtet, et Nursipalu harjutusväli peab saama kiirendatult laiendatud, kuid sellega seotud muudatused ei tohiks puudutada kogu Eesti Natura 2000 alade võrgustiku kaitset. Et võimaldada riigikaitselistel eesmärkidel Natura 2000 aladele kohaldada eraldiseisvat hindamismenetlust, tuleks eelnõu asjakohaselt muuta. Keskkonnakomisjon pidas mõistlikuks kehtestada Natura 2000 võrgustiku aladel eraldi mõjuhindamise ainult riigikaitseliste objektide puhul. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist oma käesoleva aasta 25. mai ning 5. juuni istungil. Riigikaitsekomisjoni käesoleva aasta 25. mai istungil osalesid Kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsler Margit Gross, kaitseministri nõunik Mikk Tarros, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse riigivara valdkonna juht Tambet Tõnisson, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ja õigusosakonna nõunik Džein Aunre ning ka Riigikogu liikmed Juku-Kalle Raid ja Anti Allas. Riigikaitsekomisjon laiendas eelnõu kaasatud huvigruppide esindajate ringi ka nende huvigruppidega, kes eelnõu kohta ettepanekuid ei esitanud, kes olid Riigikogule esitanud kollektiivse pöördumise "Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!" eestvedajad. Täiendavalt kaasati MTÜ Soodla Kaitseks esindaja. Seega osalesid riigikaitsekomisjoni käesoleva aasta 25. mai istungil Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Kalle Toomet, Eesti Keskkonnaühenduste Koja koordinaator Maia-Liisa Anton, Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitsespetsialist Liis Keerberg, MTÜ Eesti Metsa Abiks juhatuse liige Mati Sepp, MTÜ Päästame Eesti Metsad esindaja Piret Räni, MTÜ Meie Nursipalu juhatuse liige Maarika Niidumaa, seltsingu Loodus, Inimene ja Sõjavägi esindaja Katrin Kull ja MTÜ Soodla Kaitseks juhatuse liige Merle Hendrikson. Käesoleva aasta 5. juuni riigikaitsekomisjoni istungil osalesid Kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsler Margit Gross, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Magnus-Valdemar Saar, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik, ruumilise planeerimise osakonna järelevalve valdkonna juht Külli Siim ja kohalike omavalitsuste poliitika osakonna õigusnõunik Olivia Taluste ning Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Sander Salmu ja õigusnõunik Ave Henberg. loetelu näitab, et selle eelnõu arutelu meie komisjonis on olnud väga põhjalik. Käesoleva aasta 5. juuni riigikaitsekomisjoni istungil käsitleti seaduseelnõu kohta esitatud Riigikogu keskkonnakomisjoni arvamust ning Kaitseministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja huvigruppide ettepanekuid. Arutelu tulemusel formuleeriti ka Keskkonnaministeeriumi ning Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajate ettepanekutest lähtuvalt riigikaitsekomisjoni kui juhtivkomisjoni muudatusettepanekud. Nüüd täpsemalt muudatusettepanekutest ja keelelistest täpsustustest. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks oli käesoleva aasta 2. juuni kell 10. Selleks [ajaks] esitas eelnõu kohta kaks muudatusettepanekut Isamaa fraktsioon, kaks muudatusettepanekut esitas Eesti Keskerakonna fraktsioon ning riigikaitsekomisjon esitas juhtivkomisjonina eelnõu kohta kuus muudatusettepanekut. Seega on muudatusettepanekute loetelus kokku kümme muudatusettepanekut. Muudatusettepanekud ja nende selgitused on antud muudatusettepanekute loetelus, mistõttu ma ei hakka neid kõiki oma ettekandes ette lugema, sest muudatusettepanekute loetelu on kokku pea üheksa lehekülge ja Riigikogu liikmetel oli ja on võimalik nende Märgin siinkohal, et muudatusettepanekud nr 1 ja 3 on eelkõige täpsustavad ning Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekute puhul, mis on loetelus numbri all 6, saavutati komisjonis konsensus, millega kaasnes riigikaitsekomisjoni muudatusettepanek nr 7. Selle muudatusettepaneku tulemusena seatakse Kaitseministeeriumile kohustus maksta hüvitist kohalikule omavalitsusüksusele, mille territooriumil paikneb Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli või kelle taristut selle kasutamine vahetult ja oluliselt puudutab või kuhu ulatub selle kasutamisega kaasnev oluline häiring.

Riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekus nr 8 on koos sisuliselt omavahel seotud muudatusettepanekud. Muudatusettepanek tuleneb huvigruppide, sealhulgas keskkonnaorganisatsioonide esindajate seisukohtadest ning Riigikogu keskkonnakomisjoni arvamusest, mis anti arutluse all oleva eelnõu kohta. Eelnõu algatajat esindanud Kaitseministeeriumi esindajad toetasid kõiki riigikaitsekomisjoni langetatud otsuseid muudatusettepanekute kohta. Eelnõu algataja esindajatega kooskõlastatult tegi riigikaitsekomisjon seaduseelnõus mõned keelelised ja normitehnilised täpsustused. Eelnõu teksti on viidud keelelised ja normitehnilised täpsustused ning juhtivkomisjoni arvestatud muudatusettepanekud on alla joonitud.

Riigikaitsekomisjon on selle eelnõu menetlemisel lähtunud väga selgelt eelnõu kõige tähtsamast eesmärgist. See eesmärk on Eesti riigikaitse tugevdamine ning täpsemalt see, et luua õiguslikud alused Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade arendamiseks erandjuhtudel kiirendatud korras. Kiirendatud korras harjutusvälja rajamise erandit on vaja seoses Venemaa täiemahulise sõjaga Ukraina vastu, mis on suurendanud sõjalise konflikti riski nii Eesti kui ka Eesti liitlaste suhtes.

juhtivkomisjoni menetluslikest otsustest ja ettepanekutest. Riigikaitsekomisjon otsustas selle aasta 18. mai istungil konsensuslikult, et kui eelnõu esimene lugemine lõpetatakse, ettepanek võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 7. juunil ehk tänasel päeval. Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon 5. juuni istungil konsensuslikult, et tehakse Riigikogule ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada. Aitäh!

see, et omavalitsustele hüvitatakse erinevad kulutused otse riigieelarvest ning Kaitseministeeriumi esindajad ja kaitseminister on kinnitanud, et nii praeguseid kui ka tulevikus tehtavaid suurendatud

teine osa puudutab juba konkreetsemalt sedasama Natura ala, mille üle meil oli esmaspäeval päris pikk [arutelu], võib-olla isegi kõige põhjalikumalt peatusime sellel teemal, kuidas Natura alal hiljem neid piiranguid ja neid kaitsekavasid

et ei tekiks seda, et selle seaduseelnõu raames kogu Natura 2000 hindamine Eestis tehakse

Andres Metsoja, palun!

kui üldplaneeringut ei algatata ja sellega maakonnaplaneeringut muuta ei taheta. Äkki selgitate ka seda poolt? Milline see omavalitsuste arusaam selle menetluse protsessi sissetoomise kontekstis on? Aitäh

sätestatud riigikaitseline objekt ning kui sellel tegevusel on ainult üks eesmärk ja see on Eesti riigikaitse tugevdamine. Sellist

Rahandusministeeriumi ning Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Nemad töötasid ka nende muudatusettepanekutega, mis me lõpuks juhtivkomisjoni poolt tegime.

et ei jääks vale arvamust: meie, vastupidi, usaldame neid erinevaid ohuhinnanguid, aga me peame vajalikuks ja mõistlikuks, et seadus ei oleks abstraktne. See "asjakohane" on abstraktne võrreldes meie ettepanekuga, mis nägi konkreetselt ette, et oleks Kaitseväe ning julgeolekuasutuste julgeolekuasutuste seaduses ilusti defineeritud, need on Kaitsepolitseiamet ja Välisluureamet. Minu hinnangul need kolm institutsiooni peaksidki olema need, kes annavad selle hinnangu, mille alusel valitsus või parlament saab otsustada võimalike erandite rakendamise. Antud sõnastus, et on mingisugune asjakohane ohuhinnang, jätab mulje, et selle asjakohase ohuhinnangu võib anda kes tahes ministeeriumiametnik või keegi kolmas osapool. See konkreetne ettepanek oleks teinud eelnõu selgemaks ja tegelikult, ma ütleksin,

me keegi ei arva, et asjakohast ohuhinnangut hakkab valitsusele tegema mingi muu asutus kui Välisluureamet, kaitsepolitsei või luurekeskus. Jevgeni Ossinovski, palun! Aitäh! Austatud ettekandja! Ka minu küsimus puudutab Natura hindamist. Kui esialgses eelnõus oli soov luua Natura hindamiste erikord sellisel viisil, et regulatsioon viiakse keskkonnamõju hindamise seadusest üle looduskaitseseadusesse, siis muudatusettepanekuga on meil tekkinud kaks paralleelsüsteemi. Keskkonnamõju hindamise seadusesse jääb Natura hindamise olemasolev reeglistik alles ja looduskaitseseadusesse tekib uus Natura hindamise erikord, mis rakendub riigi julgeoleku tagamisega seotud tegevuste

edaspidi ainult looduskaitseseaduse erikorra alusel või on võimalik hinnata nii ühe seaduse kui ka teise seaduse alusel ehk nii üldkorras kui ka looduskaitseseaduse erikorra järgi? Aeg! Kui see on mõlema alusel võimalik, siis mille alusel toimub kaalutlemine?

Praegu jõudis komisjon arusaamisele, et väärtuse hindamisel lähtutakse kinnisasja turuväärtusest või maa turuväärtuse ning hoone kulumiga ehitusmaksumuse summast, olenevalt sellest, kumb on suurem.

Aitäh selle küsimuse eest! Vastupidi, me just toetamegi neid inimesi, kes peavad riigikaitseliste eesmärkide täitmise nimel oma kodust välja kolima. Nagu te ilusti täpselt tsiteerisite, siis hoonestatud kinnisasja väärtuse hindamisel lähtutakse kinnisasja turuväärtusest või maa turuväärtuse ning hoone kulumiga ehitusmaksumuse summast, olenevalt sellest, kumb on suurem. suurem. Kui kinnisasja füüsilisest isikust omanikult omandatakse kinnisasi, kus asub tema elamiseks kasutatav hoone, siis lähtutakse kinnisasja väärtuse hindamisel maa turuväärtuse ja hoone ehitusmaksumuse summast.Isamaa

kuidas kompenseeritakse inimestele see, kui nad peavad oma kodust välja kolima ning uude kohta minema.Et siin

kahjuks me ei saa kuidagi nipsust muuta oma idanaabrit ning sealt lähtuvaid ohte. Me peame riigikaitse tagamiseks tegema oma riigis teatud kompromisse.

Ülekaalukas avalik huvi on selle eelnõu tegelik sisu. Me teame, et riigikaitselise objekti omanikuks võib saada ka eraõiguslik juriidiline isik. Riik võõrandab riigikaitselise objekti ja ühel hetkel olen mina näiteks eraisikuna riigikaitselise objekti omanik. Kas siis minule laieneb ka sellest eelnõust tulenevalt õigus pääseda Natura eelmõjude hindamise või keskkonnamõjude hindamise protsessist, sellepärast et ma lihtsalt oman sellist kinnistut, millel on riigikaitseline sihtotstarve? Iseküsimus on see, kas riik sellisena peaks üldse kinnistuid võõrandama võimu alt välja. Siit tuleb tegelikult selge selektsioon. Meil on kaks erinevat lähenemist. Üks on riigikaitseliste objektide nimekiri, millest te ei tahtnud küll rääkida, see on riigisaladuse looriga kaetud, aga teine on riigikaitselise maa sihtotstarve. Kumba see nüüd siis ikka käsitleb? Ma tahaks selgust saada.

Aitäh selle küsimuse eest! Konkreetseid alasid me ilmselgelt riigikaitsekomisjonis ei arutanud. Igasugust mõju Natura aladele või mingitele muudele aladele tulebki analüüsida. See ei ole riigikaitsekomisjoni pädevus, meie pädevuses on anda võimalus sellise erandi tegemiseks, et oleks võimalik seda kiirendatud korras teha. Me tänasel päeval ei tea,

kirjas nii, ma tsiteerin: "Kui kinnisasja füüsilisest isikust omanikult omandatakse kinnisasi, kus asub tema elamiseks kasutatav hoone, siis lähtutakse kinnisasja väärtuse hindamisel maa turuväärtuse ja hoone ehitusmaksumuse summast." Siit tulebki minu küsimus. Kas ainult selle eluhoone ehitusmaksumuse summast või kõikide sellel kinnistul paiknevate hoonete ehitusmaksumuse summast? Kas te saate selgitada, palun?

Okei.Jaa, hoonestatud kinnisasja väärtuse hindamisel lähtutakse kinnisasja turuväärtusest või maa turuväärtuse ning hoone kulumiga ehitusmaksumuse summast, olenevalt sellest, kumb on suurem. Kui kinnisasja füüsilisest isikust omanikult omandatakse kinnisasi, kus asub tema elamiseks kasutatav hoone, siis lähtutakse kinnisasja väärtuse hindamisel maa turuväärtuse ja hoone ehitusmaksumuse summast.

Aitäh! Ma olen aru saanud, et siin peetakse silmas ikkagi kõiki hooneid, aga täna on olemas kehtiv Nursipalu harjutusvälja kasutamise eeskiri,

Kas arusaam on riigikaitsekomisjonis jätkuvalt selline, et nõnda võiks jääda ka tulevikus? Aitäh!

parem sõnastus ei oleks "uue samaväärse hoone ehitusmaksumus"? Mulle tundub, et siin punktis jääb väga palju tõlgendamisruumi. Aitäh, hea Harjutusvälja laiendamise käigus tagatakse õiglane kompensatsioon kinnisasjade omanikele vastavalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusele ehk KAHOS‑ele. Omandamisel püütakse jõuda kokkuleppele kinnisasja omanikuga ning tagada, et [pärast omandamist] jääks inimene vähemalt sama heasse olukorda. See on Kaitseministeeriumi täpsustus. See täpsemalt tähendabki seda, et hoonestatud kinnisvara hüvitisväärtuse määramisel lähtutakse asenduskulust või kui see pole võimalik, vara ülesehitamise kulust. Eluhoonetega hoonestatud kinnistute hüvitisväärtuse määramisel on võimalik kulumit mitte arvestada. Ehk kui sul on seal

Jevgeni Ossinovski, palun! Aitäh, austatud ettekandja! Ei saanud paraku vastust oma esimesele küsimusele. Te ütlesite vastuses ühele kolleegile, et et Natura lihtsustatud menetluse või hindamise korra eesmärk on see, et oleks võimalik kiiremini edasi liikuda, mis on igati legitiimne sellise võimaluse loomine. Aga minu küsimusele – te ütlesite, et valitsuse juristide hinnang on, et see uus kord on muudatusettepanekuga [saanud] õigusselgeks

ainuüksi looduskaitseseaduse lihtsustatud regulatsiooni alusel või on võimalik hinnata nii ühe seaduse kui ka teise seaduse alusel? Kumb on õige? Aitäh,

et ühtegi muudatusettepanekut ei ole tulnud EKRE‑lt, kes oli väga valjuhäälselt kogu selle teema ... Ma iseenesest ei saagi aru, kas nad olid poolt või vastu, sest neil asjatundjad olid väga selle poolt, et Nursipalu on ainuke alternatiiv, aga nendel vist sulgeti suu enne valimisi, ja erakonna juhtkond on väga vastu olnud. Aga sellest oleks võinud ju järeldada või eeldada, et tulevad ka mingid muudatusettepanekud. Kas komisjonis tekkis üldse mingi arusaam, miks need tulemata jäid? Aitäh! Konkreetselt seda me komisjonis ei arutanud, miks mingi fraktsioon tegi muudatusettepanekuid ja miks mingi fraktsioon ei teinud muudatusettepanekuid. Aga ju siis need fraktsioonid, kes muudatusettepanekuid ei teinud, arvasid, et see eelnõu on piisavalt hea, et see vastu võtta. Ma väga loodan, et kõik

Aitäh, hea aseesimees! Hea ettekandja! Oma ettekandes te nimetasite ettepanekuid, mis on tulnud fraktsioonidelt ja ka ministeeriumist, aga te jätsite nimetamata huvigruppidelt tulnud ettepanekud, kuigi need saadeti riigikaitsekomisjonile, need konkreetsed ettepanekud. Mu küsimus ongi lihtne ja ma ootan ka lihtsat vastust. Milliseid konkreetseid huvigruppide ettepanekuid te olete selles eelnõus

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kõigil nendel eelnõudel, mida praegu selle koosseisu raames menetletakse ja mis on valitsuse esitatud, on juures saatana märk. Nii ka sellel. Kõiki neid iseloomustab üks ühine tunnus. Nii on ka see eelnõu seotud Eesti Reformierakonna, Erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahel sõlmitud koalitsioonilepingu punktiga 1.1.4

saatana märgiga. Kui Kaja Kallase valitsuse käekirjast rääkida, siis Kaja Kallase erinevate valitsuste käekirjas on üks peamisi asju Eesti riigikaitse tagamine ja seda see

aeg-ajalt enam kui huvitavalt. Kui siin räägitakse, et hoonestatud kinnisasja väärtuse hindamisel lähtutakse turuväärtusest või maa ning hoone kulumiga ehitusmaksumuse summast, ja hiljem räägitakse hoonest ja selles elamisest, siis on siis on võimalik – ma näen seda juba ette – tõlgendus, et eluhoonega on ühtmoodi ja ülejäänud hoonetega teistmoodi. Aga tegelikult selle asja mõte on, et kogu kodu saaks taastada, kui inimene sellest ilma on

Jah, mina saan siin kinnitada, et riigikaitsekomisjonis on selles küll olnud konsensus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja ka Kaitseministeeriumi esindajatega suheldes, et igas mõttes

Aitäh! Mulle tundus, et ettekandja eelmisest vastusest võis jääda mulje, justkui neid ettepanekuid ei ole saadetud või ei ole saadetud õigeks ajaks. Aga tegelikult on ilusti olemas dokument "Ettepanekud koos põhjendustega komisjoni 25.05.2023 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 144 SE teist lugemist ettevalmistava istungi järgselt"

Küsin uuesti oma küsimuse: kas te käsitlesite neid ettepanekuid komisjonis ja milliseid neist arvestasite? Jah! Ma enne rääkisin tõesti konkreetsetest muudatusettepanekutest. Neid konkreetseid muudatusettepanekuid oli üheksa ja neid me käsitlesime põhjalikult. Aga ka kõiki muid arvamusi

Teie rääkisite mulle kaasamisest. Need on kaks absoluutselt erinevat asja. Küsimus on selles, et hea õigusloome eeskiri, mis on Vabariigi Valitsusel välja töötatud, ja Riigikogu normitehnika eeskiri ütlevad seda, et et väljatöötamiskavatsus, kus analüüsitakse kõiki ohte, inimestele tekitatavaid ohte, kõiki võimalikke tegureid, mis on kaasnevad mõjud ja nii edasi, on üks kohustuslik komponent eelnõu juures.

sellises hetkes, et meil on viimase 30 aasta kõige tõsisem julgeolekuolukord. Eelnõu kiireloomulisus tuleneb asjakohasest ohuhinnangust, mis on muidugi salajasuse templiga ja seda ei ole võimalik siin täiskogu saalis täpsemalt arutada. Sellest on ka põhjustatud selle eelnõu kiireloomulisus. Nagu ma olen ka eelnevalt öelnud, selle eelnõu

peamiselt just Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis, soetavad sellesama KAHOS‑e alusel kinnistuid, näiteks kortereid pooltühjades majades, et need hooned seejärel lammutada. Kas selles Nursipalu arutelus, täpsemalt taastamisväärtuse arutamise juures, oli laua peal ja arutlusel ka fiskaalne mõju nendele omavalitsustele, kes selliseid kortereid sundolukorras ostavad, et need hooned seejärel lammutada? Aitäh! Aitäh! Sellist konkreetset arutelu meil riigikaitsekomisjonis tõesti ei olnud. Väga suur tänu ettekandjale! Rohkem küsimusi ei ole.

Suur aitäh! Ütlen kõige tähtsama kõigepealt. Keskerakonna fraktsioon on üks nendest fraktsioonidest, kes tajub [ohtu ja kiidab Eesti riigi kõigekülgset kaitsmist, kaasa arvatud sõjalist kaitsmist. Muudatusettepanekud on selleks, et konkreetset seaduseelnõu meie arvates veelgi paremaks muuta. Kui me selle seaduseelnõu kätte saime, siis me moodustasime oma fraktsioonis töörühma, kuhu kuulus õige mitu fraktsiooni liiget, kuid me kaasasime ka kohalike omavalitsuste esindajaid, samuti meie erakonda kuuluvaid kõrgeid sõjaväelasi. ettepanekutest lähtuvalt me need kaks muudatusettepanekut tegime.Laupäeval ma viibisin Leedumaal ja käisin Leedu Nursipalus. Selle harjutusväljaku nimi on Pabradė. Lähedalt oli näha, kui väga selliseid harjutusväljakuid on vaja. teevad oma sõjatööd õige mitme riigi sõjaväelased. Põhikontingendi alus on Saksa

Niisiis, ka selle seaduseelnõu puhul on osaline vastuolu praktika ja teooria vahel. Teoorias on tõepoolest kõik need reeglid kindlustatud, kaasa arvatud see, et lahinglaskmised toimuvad teatud ajal, need ei toimu väga paljudel päevadel ja nädalatel. See kõik on tore. Kuid uskuge, kui meil oli riigikaitsekomisjoni istung, millest võtsid osa ka need inimesed, kes esindavad neid, kes elavad nendele praegustele – seal ei olnud kohal mitte ainult Nursipalu, vaid ka Soodla ja mitme teise harjutusväljaku lähedal elavad inimesed –, oli ausalt öeldes üllatav kuulda, kuidas teooria

Raha on kohalikele omavalitsustele antud, kuid liiga sageli on seda raha kasutatud ka kohaliku omavalitsuse eelarvedefitsiidi [vähendamiseks], jällegi mitte selles mõttes sihipäraselt. Need inimesed on üsna nördinud.

et nendele on teinekord lausa valetatud. Sellega seoses tekkiski meil idee parandusettepanek Riigikoguga. Teisisõnu, Riigikogus on alati esindatud – loodetavasti alati konstruktiivne – opositsioon. Kui koalitsioon on midagi otsustanud, siis loomulikult minnakse üsna kindlal sammul nende eesmärkide poole. Väga sageli, kui me nüüd sellest konkreetsest näitest lähtume, nende inimeste probleeme … Ma paluks lisa kolm minutit.

Mitmetel põhjustel on opositsioon selles suhtes alati vastutulelikum, nad viivad need probleemid komisjoni ja kui tarvis, [toovad] ka siia suurde saali. Selles ettepanekus, mida komisjon ei toetanud, oli jäetud ka nii-öelda uks lahti selleks puhuks, kui on tegemist tõepoolest kiireloomulise ja hädaohtliku olukorraga. Siis on selge, et pikki debatte ka siin saalis ei ole aega pidada ja tegelikult ei tohigi pidada. Kuid harjutusväljakuid planeeritakse väga sageli ka rahulikul ajal, mõeldakse sellele ette. Vaat sellel ajal oleks tarvis rohkem arvestada nende inimestega, kes elavad nende

ütles, et ta läks Tallinnast ära just sellepärast, et ta saaks rahulikus looduskeskkonnas elada. Nüüd on tema probleem selles, et ei teatata, millal täpselt need lahinglaskmised toimuvad, öeldakse vaid, et sellel päeval.

harjutusväljaku juurest kaugemale. Kui see pole probleem, siis me lihtsalt ei suhtu nendesse [inimestesse] küllalt tõsiselt.Kuid kõige lõpuks ma ütlen seda, et loomulikult on tarvis teha kõik selleks, et sõjaväel oleks harjutusväljakud. Veel kord: Pabradės veendusime me kõik, kui vajalik on neid harjutusväljakuid kasutada, samas [saades aru], et see on ainult üks pisikene-pisikene fragment sellest, mis praegu toimub Ukrainas. Aitäh!

Nii räägime me hallivatimehest või võsavillemist. Teame, et hunt tuleb karja, kui teda otsesõnu mainida. Nüüd on meie ees siin Riigikogu saalis valitsuse algatatud seaduseelnõu 144, relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, ning toimub teine lugemine. Kas me anname endale siin täna aru, et tegelikult peaksime me otsesõnu rääkima Nursipalu ja ka Soodla eelnõust,

nõndanimetatud harjutusväljade laiendamise tõttu otseselt kahju kannatavate inimeste põhiseaduslikud õigused? Erandite sisseviimine kehtivasse planeeringute regulatsiooni kui tahes õilsal või ka hirmutaval, meid hirmutaval eesmärgil, antud juhul riigikaitselise põhjendusega, et tegemist on ülima ülima julgeolekuohuga, lõhub tegelikult meie ühiskonna ühte alustala – inimeste usaldust oma riigi vastu. Hiljutine avaliku arvamuse uuring näitas, et laias laastus lähevad meie rahva arvamused siin pooleks: pool vastustab kiirkorras õigusruumi muutmist ja polügoonide kiirkorras rajamist, teine pool toetab seda. Rahva lõhestamine on valitsuse poliitika ja paraku ka arrogantse käitumise otsene tulem. Kahjuks ei huvita uuringute tellijaid ega läbiviijaid, kuidas jagunevad vastased ja pooldajad oma elukoha järgi maakonniti, piirkonniti. Kagu-Eestis on Nursipalu suurpolügooni rajamine jätkuvalt kõige rohkem muret ja ebakindlust külvav teema. Inimesed on häiritud nii suurpolügooni rajamise tõttu ähvardavast elukorralduse muutusest

Kaitseministeerium on nentinud, et hetkel Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seotud tegevusteks õiguslik alus puudub. See juhtus juba mõni aeg tagasi. Sellise aluse kunstlik loomine seaduseelnõu 144 menetlemisega ei lahenda vastuolu, vaid ainult süvendab seda. Rahandusministeerium on viidanud, et mõjusid pole kaalutud, kuna eriplaneeringut pole algatatud. Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks ei olevat otsust vastu võetud. No vabandage, see on ju naiivsus. See otsus on juba tehtud. Planeerimismenetlust ei ole algatatud ja aega ei ole ka seaduses ettenähtud harjutusvälja alternatiivide kaalumiseks. Samuti pole kaalutud harjutusväljade laiendamisest tulenevaid mõjusid. Praeguses olukorras, kus meil on tegemist õigusliku ebaselgusega, oleks mõistlik pöördumatute tagajärgede vältimiseks rakendada ettevaatusprintsiipi. Seaduseelnõu 144 alusel ei toimuks ju enam nõutavat asukohtade alternatiivide kaalumist ja ka kodanike õigus oma kodu kaitseks kohtusse pöörduda, kohtulikku kaitset saada, muutuks illusoorseks.

samuti maakonnahaigla, mida kutsutakse Lõuna-Eesti Haiglaks, kus on ka sünnitusosakond. Selle harjutusvälja mõjualasse jääksid tuhanded pered, pered, jääks Võru linn, aga ka kaitsealune loodus.Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on seisukohal, et valitsus on kohustatud kaaluma alternatiivseid asukohti.

ja kahjuks ei austa õigusriigi põhimõtteid. Valitsuse tegevus on selges vastuolus põhiseadusliku kohustusega kaitsta tingimusteta Eesti keskkonda ja tagada kodanikele õigus elukoha puutumatusele. Seetõttu tuleb antud eelnõu menetlemine sellisel kujul, nagu ta praegu on, Riigikogus katkestada.Festina

rahvaesindajate südametunnistusele, sest selle seaduseelnõuga ei võeta lootust mitte ainult teie valijatelt, lootus tulevikule võetakse ka teilt. Aitäh!

Aitäh, istungi juhataja! Head kolleegid! Ma paluksin ka lisaaega. Palun, kolm minutit lisaks! Täna on erakondade seisukohad riigikaitse valdkonnas sarnased, aga mitte alati ei ole need sellised olnud. Sellepärast teen ma väikese tagasivaate ajalukku.1998. aastal sidus Reformierakonna peasekretär Kranich Eesti Päevalehes oma erakonna seisukohti kommenteerides ajateenistuse küsimuse isegi Reformierakonna eemalejäämisega valitsuskoalitsiooni võimalikust laiendamisest. Reformierakonna täitmata sooviks oli ülikoolilõpetajate vabastamine ajateenistusest. Kranichi meelest oli ajateenistus seotud vajadusega toota rohkelt kahuriliha. Nüüdisaegsed relvad nõudvat teadmisi, mida ajateenistuses polevat võimalik omandada, ja noor haritlane kaotavat ajateenistuse jooksul töökoha. Kranich võrdles ajateenistust iganditega, nagu vibu ja kiviheitemasin.17.

jaanuaril 2014, umbes 45 päeva enne seda, kui venelased esimest korda Ukrainale kallale tungisid, ütles Ants Laaneots, et piltlikult öeldes tähendaks USA üksuste paigutamine Eestisse omamoodi pullile punase punase rätiku nina alla panekut. Mäletatavasti tegi siis kaitseminister Reinsalu ettepaneku, et USA väed võiks Eestisse alaliselt tulla, kuigi ta kahtles selle võimalikkuses, kuna oli selline kriis. Aga toonane noorpoliitik, peaminister Ansipi nõunik Laaneots lisas, et USA vägede toomine Eestisse tekitaks väga suuri pingeid ja vastasseisu Venemaa ja NATO vahel ega tooks Eestile midagi head. "Selles mõttes on paigutamine ilmselt ebasoovitav ja olen 99 protsenti kindel, et USA seda kunagi ka ei tee. Küll aga on tähtis NATO heidutamise võimekus, mis ilma Ühendriikide piisavate jõudude olemasoluta Euroopas on ebarahuldav, sest Euroopa riigid on minetamas oma kaitse‑ ja tegutsemisvõimekust

see oli siis kaks kuud pärast sissetungi.Aga jätame need ajaloolised seisukohad ja vaatame Nursipalu teemaga seonduvat. "Nursipalu harjutusvälja laiendamine on möödapääsmatu, kuid kaitseministrina pean väga oluliseks, et seda tehes tegutseme läbipaistvalt ja kohalikke kogukondi kaasates," ütles kaitseminister Hanno Pevkur novembris 2022. "Memõistame, et tegemist on inimeste kodudega. Seetõttu on meie soov ja eesmärk on leida kõigiga individuaalne lahendus. Oleme valmis kulutama aega ja energiat selleks, et leida kõigile osapooltele sobiv kokkulepe," rõhutas Pevkur, lisades, et kõik sellised asjad võtavad aega aastaid. "Kaitseministeeriumi valitsemisala aastakümnete kogemus ja rohkem kui 400 juhtumit näitab, et reeglina leitakse kõiki osapooli rahuldav lahendus. Vaid ühel juhul on läbirääkimised seni ebaõnnestunud," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.Minister ütles, et nad soovivad kogukondadega läbi rääkida, aga huvitaval kombel peaminister Kaja Kallas pärast võrokeste kongressi teatas – ma ei tea, mis emotsioonid valdasid peaministrit, kui ta kuulis võrokeste kongressi otsusest –, et otsus oli tema jaoks suur küsimärk just selles võtmes, kas eestlased teevad siis võrokestele kuidagi liiga. "Põlisrahva mõiste ÜROs on just see, et on alla surutud, okupeeritud. Kas võrokesed on eestlastest kuidagi nii erinevad? Ma pole aru saanud, oleme ikkagi üks riik ja minu meelest me oleme niivõrd väikesed, et siin mingit sellist separatismi eraldi ajada on natuke kummaline." See on peaministri arusaam kaitseministri kutsest kogukondi mõista. Mulle tundub, et võrokeste tegevust võrreldakse separatismiga, millest on mul väga raske aru saada.Keeruline oli olukord ka enne valimisi, kui detsembris toimus valitsuse tasandil debatt, kas meil on võimalik ilma selle eelnõuta, mida me siin täna menetleme,

Selles on tänaseks, ma saan aru, kõik ühisel meelel ja arusaamisel, nii kaitseminister ja ‑ministeerium kui ka õiguskantsler. Ja meie siin saalis ka, sest muidu me tõenäoliselt ei menetleks seda eelnõu.Aga isegi meil siin saalis on keeruline aru saada sellest kommunikatsioonist, rääkimata inimestest, keda see teema vahetult mõjutab. Tänaseks oleme eelnõu menetlemisega jõudnud etappi, kus ministeeriumid on endiselt erinevatel seisukohtadel.

lõpuks oli see kõigi ühine arusaam, et see sellisena seaduses sisaldub. Samuti soovime me, et kodust ilmajäävatele inimestele kompenseeritaks talud ja taluhooned taastamisväärtuses. Selles me olime veidi eriarvamusel ja erinevalt komisjoni esindajast ma mäletan, et minu meelest heideti just Isamaa ettepaneku puhul ette seda, et see puudutab mitmeid hooneid ja seda ei ole võimalik hinnata. See on küsimus, mida Rain Epler mitmel korral küsis. Minul niisugust ühest veendumust nagu

olen rääkinud sellest õnnetusest, mis meil 2017. aastal oli, on 50 kilomeetri kaugusel Nursipalust. Sealsamas kõrval on minu vanavanaisa talu, mis hävis teises maailmasõjas. Kahjuks on meie seas endiselt inimesi, kelle kas kodutalu või sünnitalu on hävinud. Ma loodan, et me mitte kunagi enam selliseid olukordi ei pea taluma. See on põhjus, miks Isamaa toetab seda eelnõu ja selle eelnõu

kolm minutit lisa! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Jah, Eesti peab olema kaitstud ning riigi julgeolekuvõime vajab pidevat arendamist. Aga seda ei tohi teha inimestest üle rullides. Ma usun, et selles oleme me teie kõigiga ühte meelt. Ometi on antud eelnõu hoiatav näide, kuidas me rahvaesindajatena ei peaks parlamendis asju ajama.Olgem ausad, Nursipalu harjutusväljaku laiendamise protsess hakkas viltu vedama juba esimesest sammust. Omavalitsused ja kohalikud inimesed jäeti infosulgu, võimust võttis teadmatus, tekkisid möödarääkimised ning tõstatus rahva pahameel. Loogilise jätkuna toimusid mitmed meeleavaldused ning alustati allkirjade kogumist. Seda ei saa ka pahaks panna, sest kohalikega rääkimise ja kaasamise asemel võttis Reformierakond harjumuspärase positsiooni: meie siit Toompea mäelt teame kõige paremini. See on hoolimatu riigivalitsemine, mida on kahjuks ikka ja jälle viljeletud.Vahetult enne valimisi juba tundus, et valitsusel on soov teha vigade parandus, kui projektist lasti hetkeks õhk välja. Kuid see jäi vaid silmapetteks. Tähtis oli kindlustada valimisvõit 5. märtsi õhtul. Nagu nädal tagasi ühest tuntud väljaandest lugeda saime, anti ühe liberaalse kodanikuühenduse poolt samuti signaal, et Nursipalu on teema, mida võiks enne valimisi populaarsuse huvides vältida. Sama tehti peaministri enda sõnade kohaselt ju ka maksutõusudega. Kui hääled kokku loetud, ei läinud aga kaua, kui anti mõista, et harjutusväljaku laiendamisega liigutakse kiirkorras edasi. Kohe nii kiirkorras, et on toimunud ulatuslikud metsaraied, teede ehitused, riigihanked ning seda kõike ebaseaduslikult. Vabandust, aga mina küll ei ole kuulnud haamrilööki, mis oleks kõlanud, ning seda, et selge otsus oleks sündinud. Lihtsalt jõuga minnakse mööda kehtivast planeerimisseadusest.Sageli kuuleme parlamendisaalis, et Eesti on õigusriik. Aga kuhu see oluline põhimõte selle konkreetse eelnõu puhul jääb? Valitsusliikmed on oma sõnumites taandanud probleemi 21 majapidamisele ja nende rahva rahaga kinnimaksmisele, unustades ära, et me räägime inimeste kodudest. Tallinnast vaadates on see justkui iga teine majapidamine. Aga mida see tähendab inimeste jaoks, kes on oma esivanemate ehitatud kodutalus elanud terve oma elu ning on sunnitud ukse enda järel viimast korda Riik tuleb ja võtab ning järgmisel hetkel polegi lastelastele näidata paika, kust pärinevad juured, sest alles on vaid maapinnas laiuvad mürsukraatrid ja liivaväli. Elus on asju, mida ei saa pelgalt rahaga osta ega kinni maksta.Valitsus on vältinud arutelu, millist mõju avaldab see pikemas vaates Võrumaale ja kogu Kagu-Eestile tervikuna. Võru‑, Valga‑ ja Põlvamaal on tegelikult suurepärane elukeskkond oma kultuurilise eripära, kaunite loodusvaadete ja kohapeal elavate tegusate inimestega. Nursipalu laiendamise plaan keerab piirkonna senise identiteedi pea peale. Oleme pingutanud, et tuua Kagu-Eesti kaardile tagasi. Lisandunud on töökohti, on rohkem avalikke teenuseid ning paljud noored pered on rajanud omale uue kodu. Ikka selleks, et seista vastu täielikule ääremaastumisele.Kui Nursipalu laiendamise plaan sellisel kujul teoks saab, siis astume mitu sammu piirkonna arengus tagasi. Sest kes on need inimesed, kes soovivad rajada oma elu piirkonnas, kus on kuulda kahurite kõminat? Milliseid arengusuundi ja tulevikuplaane saab seada kohalik ettevõtja? Mis saab kaunist looduskeskkonnast, mis ikka on inimesi piirkonda meelitanud? See otsus siin Toompea lossi suures saalis sünnib justkui nipsust. Aga paarisaja kilomeetri kaugusel avaldab see oma selget mõju ka järgmistele põlvkondadele.Riik ei ole käinud välja selget plaani, millist elukeskkonda inimestele pakutakse. Jah, saime lugeda, et valitsus eraldab neljale Võrumaa omavalitsusele Nursipalu eest 10 miljonit eurot. Kuid see on justkui linnukese [pärast], suude vaigistamine, et saaks öelda: kõik on midagi saanud. Kuid sellega huvi ka lõpeb ning pikem perspektiiv, näiteks paarikümne aasta vaade, pole enam justkui kellegi asi.Meil asi.Meil on sellest kaasusest palju õppida. Inimestega tuleb suhelda ja neid tuleb protsessi kaasata esimesest päevast. Täna ei ole veel lõplikult hilja taastada usaldust riigi ja kogukonna vahel. paar sammu tagasi ning alustame kaasamisprotsessi, mis oleks 20. sajandi kolmandal kümnendil elementaarne. Ei maksa arvata, et see ei muuda mitte midagi ning et kohalike jonn jätkub. Tegelikult on ju mitmeid näiteid, et pinged on eskaleerunud just siis, kui inimesed tunnevad, et neid pole kaasatud, ning riik tuleb ja teeb, mis tahab. Lõppude lõpuks pole inimestega suhtlemata võimalik niikuinii mitte midagi korda saata. Inimesed ei unusta, pigem jääb põrkuva kaanega pott pliidil podisema ning on kahjuks ainult aja küsimus, millal see kaas surve all pealt lendab. Aitäh!

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tegemist on üliolulise verstapostiga Eesti kaitsevõime ja ka liitlaste kollektiivkaitsevõime arendamises Eesti pinnal, mille tähtsust ei saa alahinnata. Arutelud riigikaitsekomisjonis olid väga põhjalikud. Mõne parandusettepaneku puhul, tõsi, me pidime hääletama, kuid pigem valitses konsensus või konsensuse vaim, mis on minu ja kolleegide meelest väga hea, sest ühtsus riigikaitselistes küsimustes on Eesti jaoks elulise tähtsusega. Adekvaatne harjutusväli Nursipalus tähendab Kaitseväe 2. jalaväebrigaadi arendamist päriselt Kagu-Eesti ja ka kogu Eesti kaitseks. Meil pole vaja pabertiigreid, vaid reaalseid, täies valmiduses kaitsejõudusid. Me kulutame ju riigikaitsele 3% riigi sise[majanduse] koguproduktist või isegi rohkem. Kuid sellest on kasu ainult siis, kui Kaitsevägi saab väljaõppe harjutusväljadel. Kus ta muidu selle väljaõppe saab, selleks, et tagada oma kaitsevalmidust?

kes esitasid oma arvamusi ja ettepanekuid. Oleme kõiki asjast huvitatuid kaasanud ning kõigi mõistlike ettepanekutega arvestanud. Rõhutan, et kohtusime kaasatud MTÜ‑dega riigikaitsekomisjoni istungil 25. mail. Arutasime pikalt ja põhjalikult kõiki aspekte, see on protokollitud, ning arvestasime nende ettepanekutega eelkõige 8. muudatusettepaneku raames. Lõpuks soovin tänada neid kohalikke inimesi ja kohalikke omavalitsusi, keda Nursipalu harjutusvälja laiendamine otseselt puudutab. On olnud emotsioone, on olnud teravaid küsimusi ja etteheiteid, vaidlusi, kuid ma arvan, et nüüd me oleme seal, kus lõplikud kokkulepped on käegakatsutavad ning nähtavasti ka kõiki rahuldavad. Suur tänu!

Tõepoolest on ju nii, et avalik ülekaalukas huvi, avalik huvi eeldab ka väga selget sõna, seadusesätet ja üdini läbipaistvat poliitilist kultuuri. Sest ülekaaluka avaliku huvi puhul me tõepoolest kasutame riigi õigust sõita kellegi pühast ja puutumatust ehk omandist üle. Ja sellel on mõjud. Sellel on väga sügavad mõjud ka meie omariiklusele, inimeste pühendumisele, usule, et meie institutsioonid käituvad õiglaselt

maatüki, kus on loodusväärtused, mida tuleb kaitsta kõrgema kategooria alusel, siis tegelikult päädib vaidlus siis, kui Keskkonnaministeerium ütleb, et kõiki varasid, mis sellel kinnistul on, ei peagi hindama õiglase turuväärtuse alusel, sest kunagi on mingisugune metoodika kehtestatud ja see käib küll. Või kui me ühel hetkel Natura alade kontekstis või kaitstavate objektide kontekstis ütleme, et omandipiirangud tuleb kohe ja õiglaselt kompenseerida, nii nagu ka õiguskantsler ütleb, siis me jõuame jälle sinna, et paneme sutsu raha juurde, aga siis jääb ikkagi 300 000 eurot puudu, et seda teha, ja kõik saavad selle võrra vähem. Võib-olla sihtkaitsevööndis [saadakse] see summa, mis on [kokku] lepitud, aga piiranguvööndis kõigil proportsionaalselt väheneb. Vaadake, see on see probleem, mis muudab inimesed Eestis närviliseks. Ei saada aru sellest ja see tekitab frustratsiooni, kui sellele Suurele Peetrile ehk riigile, meie oma riigile, on lubatud palju rohkem ja loodud aina erisusi, aga meil, kes me oleme omanikud, saanud tagasi selle vara või selle soetanud, on järjest rangemad sanktsioonid ja [püsib] ebamäärasus, mille lõppu ei ole ette näha. Vaadake, sedasi on riiki väga raske pidada, sest juhtub see, mis ühele riigile on kõige halvem: rahvas võõrandub ja tekib palju jätkuprobleeme. Soomlased on väga lihtsalt kogu looduskaitse kontekstis oma mõtte sõnastanud. Nad on öelnud, et nad ei planeeri kaitsealasid, kaitsealuseid objekte sinna, kus on majanduslik huvi või riigikaitseline huvi. Nad lihtsalt neid sinna ei planeeri. Ma arvan, et viimane aeg oleks Eestis sellest aru saada, mitte jälle järgmise bürokraatliku sammuga minna midagi reguleerima, ütelda, et me jätame midagi tegemata ja me jätame mingid mõjud hindamata. Me võiksime võtta julguse kokku ja öelda, et teatud Natura alad või kaitsealad tulebki Eestis ümber paigutada. Nad lihtsalt ei sobi sinna, kus nad on, sest meil on seal teistsugused huvid. Rääkida ausa näoga, et Natura ala saab seal rahulikult olla, hoolimata sellest, et kõrval kahurid pauguvad, ei ole usutav. Me saame aru, et keskkond saab pihta. Kui me jätkuvalt eirame seda arusaama ja arvame, et bürokraatlikult ja paberi peal me suudame seda riiki ja kodanike arusaamu muuta või kuidagi ära hanitada, siis päeva lõpuks lõpeb see väga halvasti. Need probleemid ainult kuhjuvad. Ja täpselt sama on tegelikult selle hüvitamise loogikaga. Kui me Rail Balticu trassikoridoris – seal on samamoodi ülekaalukas avalik huvi, see peab kuskilt minema sirgjooneliselt, kellegi kodu jääb selle kõrvale või alla – lähtume sellest loogikast, et et me võõrandame kinnisvara, siis Nursipalus oleme me jõudnud tegelikult sinna, et me võõrandame kodu. Need on kaks erinevat asja, semiootilise tähenduse poolest väga erinevat asja.

siis sa seda ei saa, aga me sundvõõrandame – jällegi halvemasse positsiooni panemine. Me peame riigina aru saama, et kui meil on vaja avalikult kasutada neid maa-alasid, siis sellel on hind, algusest peale on hind ja sellega ei saa mängida, nii nagu alles hiljuti me tegelikult mängisime sellega, kui mitu hindamisakti võib üldse küsida. Algselt sätestati, et üks hindamisakt võõrandamisel on piisav, siis pidasime õiguskantsleri sekkumise tõttu diskussiooni ja muutsime seadust, et ikka kaks on ka okei. Päris kummaline. Lõpetuseks ma tahan tuua esile täiendava segaduse, mis johtub riigikaitselistest objektidest. Eestis on selline regulatsioon, et eraisikud ei saa algatada riigikaitselist planeeringut, küll aga saab riik müüa riigikaitselist vara. Riigikaitselised objektid on saladuselooriga kaetud, riigikaitselised objektid sihtotstarbe järgi, planeeringute järgi nii ei ole. See on tõsine mõtlemise koht, sest selle seadusega me loome selle olukorra ja minu meelest see jätab päris tugevalt halli ala siia sisse. Riigikaitseliste objektide puhul on ehitusloa väljastaja tehnilise järelevalve amet, aga teiste julgeoleku‑ ja riigikaitseliste objektide puhul, mida seal nimekirjas ei ole, teeb seda kohalik omavalitsus. Kuidas seda rakendada selliselt, et me saame üheselt aru, mis asi on riigikaitseline objekt? Mulle tundub, et see pilt läheb veelgi segasemaks. Täna on see segane omavalitsuste jaoks, see on segane paljude juristide jaoks ja mulle tundub, et selle regulatsiooniga me midagi selgemaks selles kontekstis ei tee, vaid ähmasust tuleb juurde. Aga riiki kaitsta on vaja isegi siis, kui need asjad ei tundu lõpuni läbipaistvad ja õiged, sest ega me naabrit valida ei saa. Aitäh! Aitäh! Anti Allas, palun! Palun, kolm minutit lisaks! Austatud eesistuja! Head kolleegid! Tegelikult võib erinevate eelkõnelejatega paljuski nõustuda ja seetõttu ma arvan, et ma ei peaks hakkama neid samu mõtteid kordama. Ka minule on täiesti arusaadavad Kaitseväe vajadused, arusaadav on võimalik suurenenud oht ja on arusaadavad veel paljud muud asjad, kuid väga arusaadav on ka kohalike inimeste mure. Võrumaalt pärit inimesena ei saa ma vaiki olla ja võlgnen järgneva selgituse.Esindan neid inimesi, kes seoses Nursipalu harjutusvälja laiendusega võivad kaotada kas siis oma kodu, harjumuspärase töö ja elatusvahendi ehk konkreetses kohas oleva põllu‑ ja metsamaa, senisel rahulikul elukeskkonnal, vaikusel ja puhtal loodusel põhineva turismiettevõtluse, ei saa enam külastada selles piirkonnas enim kasutatud marja‑ ja seenemetsasid või nende senine põhjus seal elamiseks saab tugevalt häiritud. Teame ju, et väga paljud inimesed on just selle elukeskkonna pärast sinna piirkonda kolinud, et kas teha kaugtööd või mõnda muud sinna sobivat tööd.Olen seisukohal, et osa nendest kaotustest on tõesti füüsiliselt asendatavad, kuid mitte kõik. Umbes 25 000 mõjupiirkonda jääva inimese senine elukeskkond saab oluliselt häiritud. Tugev mürareostus,

Samas pole keegi seni püüdnud neid ka ümber lükata ja sellega on väga-väga halvasti. Ausalt ka, head kolleegid, võrukesed ei ole põhjuseta mures ja nende peale kogu Eestimaa energia kokku imenud pealinnast ja selle ümber asuvatest moodsatest villadest näpuga näidata ei ole tõesti, siiralt, ilus. Soovime rohkem mõistmist ja empaatiat. Ehk tõlgituna: soovime, et kujunenud olukorras antaks vähemalt harjutusvälja arendatavate organisatsioonide ja isikute poolt kõik, et võimalikke häiringuid igas mõttes maksimaalselt leevendada. Praktika on tõe kriteerium ja polügooni rajamise esimene etapp kuidagi veendumust ei lisa. Väga paljud lubadused on täitmata. on täitmata. Ma tõesti soovin, et seekord läheks teisiti. Meie kõigi roll on väga oluline, et me hoiaksime oma terava pilgu kogu järgneval protsessil peal. Samuti ei tea me võrukatena, kuidas saame oma huve võrdselt edasi kaitsta, kui päevakorras olev seaduseelnõu enamuse [häältega] siin saalis vastu võetakse. Küll aga kinnitan, et võrukad seisavad võimaliku Eestile tuleneva sõjalise ohu puhul oma riigi ja oma kodu kaitsel lõpuni, nagu oma kodu ja kodumaa eest tuleb ikka seista. Aitäh!

Ühes Viljandimaa Kolga-Jaani talus elas üks taluperemees, kellel oli 40 hektarit maad. Ta oli saanud selle selle eest, et ta võitles vapralt vabadussõjas ja see anti talle tunnustuse märgiks. hommikul sõitis selle talu õue veoauto, mille kastis olid NKVD sõdurid.

Pere läks ja andis sõnumi edasi. Muidugi ei meeldinud see NKVD kohtutäituritele ja nad andsid hoiatuseks valangu õhku.

Mõni üksik lask tuli ka majast, kuni majaperemees otsustas tagaakna kaudu põgeneda. Ta avas akna, vaatas välja, ega kedagi ei ole. Hüppas aknast välja, kuid seal varitses üks NKVD sõdur automaadiga. Ta märkas seda. Mehed tulistasid korraga, üks sai automaadivalangu rindu, teine sai vintpüssikuuli. Taluperemehe laip visati autokasti ja viidi ära. See taluperemees oli minu vanaisa Hans Asu.

siis Hanno Pevkur vastas: "Kodunt." Sellel on märgiline tähendus. Eestimaa, kodumaa algab tegelikult iga inimese kodunt.

selle eelnõu tootjad on inimese kuju võtnud täiuslikkuse ideaal. Väga huvitav, mõned isegi usuvad seda. Aga see on illusoorne, sellepärast et

Ainuke põhjus, miks seda vaja teha on, on koalitsioonileping, mis on sõlmitud Reformi[erakonna], Eesti 200 ja sotside vahel, koalitsioonilepingu punkt 1.1.4.

Tulen korraks tagasi selle juurde, miks mu vanaisa kaotas selle lahingu. Sellepärast, et ta oli üksi. Ta võitles üksi oma kodu ehk kodumaa eest ja talle ei tuldud appi. Aga tänasel päeval on olukord muutunud, sest on informatiivne side ja kogu sellest protsessist, mis selle asja ümber on käinud,

nagu minu vanaisa, hakkab vastu ja talle tulevad appi naabrid, kes hakkavad ka vastu. Mis siis saab? Sest seaduserikkumine on juba selle seaduse loomisel toime pandud. Aga vaatame korraks suuremat pilti. Miks see protsess käib? Euroopa Liit on asunud ametlikult toetama Hollandi valitsuse plaani konfiskeerida riigi talumeestelt 3000 farmi, mis antakse üle riigi omandisse. Eesmärk on naeruväärne: vähendada põllumajandussektoris eritatavate kasvuhoonegaaside hulka. Täpselt sama toimub ka ju siin. Inimesed aetakse suurelt maa-alalt välja ja seda ebaseadusliku tegevusega.

Mina ei ole selle polügooni rajamise vastu, aga seda peab tegema selliselt, et arvestatakse nende inimeste huve, kes seal elavad. Kindlasti on olemas ka alternatiivsed variandid.

Põhiseaduse § 54 ütleb: "Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust." Ja teine lause ütleb seda: "Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu." See on nüüd see teema, mis puudutab kõiki. Küsimus ei ole ainult Nursipalus, küsimus on ka kogu meie majanduse hävitamises, küsimus on maksude tõstmises, ebaloomulike seaduste vastuvõtmises, mis kalduvad kõrvale abielu põhimõtetest. Hea Eesti rahvas! Aeg oleks ärgata ja vaadata, mis meil siin tegelikult toimub. Minu hinnangul toimub praegu Eesti põhiseadusliku korra vägivaldne muutmine. Aitäh!

Paar sõna muudatusettepanekust nr 8, mis puudutab Natura alade regulatsiooni selles eelnõus.

eelnõu eesmärgiga, milleks on Nursipalu laiendamine, seotud ei ole, vaid põhiliselt lahendab Keskkonnaministeeriumi muud probleemi Natura alade hindamisel, mille tõttu

Ent ei saa siiski jätta märkimata, et selle muudatusettepaneku alusel, mis on ettepanek nr 8, tekib meil üsna kummaline juriidiline konstruktsioon. Meil ühtepidi jäävad keskkonnamõjude hindamise seadusesse alles olemasolevad Natura hindamise sätted, mis kehtisid siiamaani ja kehtivad ka edaspidi, lisaks sellele luuakse väga põhjalik regulatsioon Natura hindamise erikorra jaoks, mis küll vahepealse aja tulemusena rakendub ainult riigi julgeoleku tagamise eesmärgiga tegevuse

planeerimisdokumenti või tegevust menetledes, kas Natura mõjusid hinnatakse keskkonnamõjude hindamise seaduse alusel või looduskaitseseaduse vastavate sätete alusel, ja kui hinnatakse ainult looduskaitseseaduse alusel, siis on üks seisukoht, kui on mõlemad võimalikud – mis olukorras, kus mõlemad sätted kehtivad, tundub vist nagu loogilisema tõlgendusena –, siis puuduvad keskkonnamõju seaduses edaspidi viited ja vajalikud kaalutluse alused, millal rakendatakse üldkorda ja millal rakendatakse seda Natura erikorda. See, et meil siiamaani, teise lugemise lõpuminutitel, ei ole see jätkuvasti siin saalis selge, on minu meelest probleem. Tõepoolest, valitsuse ametnikud, kes riigikaitsekomisjonis olid, ütlesid, et nendel on see selge, aga kumbapidi see nende meelest on, sellest ei saanud mina aru ka riigikaitsekomisjoni istungil. Sellest tulenevalt on tekkinud kahetsusväärne olukord, kus olulise asja tegemisel võib edasisel rakendamisel tekkida takistus selles mõttes, millisel viisil seda Natura hindamist siis rakendada, kas ühe regulatsiooni alusel või teise regulatsiooni alusel. Ma möönan, nii nagu ka ettekandja ütles, et riigikaitsekomisjonis tõepoolest on tublid riigikaitsespetsialistid – kindlasti palju paremad kui mina aga keskkonnapoliitika ja keskkonnaõigus ei ole nende eriala. Nii et seda teemat oleks pidanud loomulikult menetlema keskkonnakomisjon, seda konkreetset teemat. Ma võtaksin kolm minutit lisaaega. Palun, kolm minutit lisa!

Olukorda leevendab see, et konkreetselt Nursipalu puhul me räägime ühest üsna väikesest Natura alast, loodusalast.

Tegelikult suuri mõjusid ette näha ei ole ja ka edasise hindamise käigus, kui see peaks tulema, vajalikke leevendus‑ või hüvitusmeetmeid rakendatakse. Sellest tulenevalt ma teatud sellise lubaduse korral, et me järgneva istungjärgu jooksul, kui looduskaitseseadus uuesti arutelule tuleb, tuleb, teeme selle asja siiski üheselt selgeks, kumbapidi see käib, ja vajaduse korral saame looduskaitseseadust ja keskkonnamõjude hindamise seadust täpsustada, muuta,

otseselt mitteseotud väga suure mõjuga teemasid sisse tuua. See paneb paratamatult meid siin menetluses keerulisse olukorda, me peame võtma vastu otsuseid näiteks komisjonis, mis ei ole selle valdkonna põhikomisjon. Tulenevalt sellest, et aja[surve] on peal, tuleb neid otsuseid langetada ka niimoodi, et lõplikku selgust ühel või teisel viisil ei ole. Aga ma loodan, et kui

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Jätkan peaaegu samal teemal, mille käsitlemist kolleeg Jevgeni Ossinovski alustas. Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, sealhulgas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse ning looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu muudatused on väga kaalukad, aga samas on huvigruppide sisuline kaasamine olnud puudulik.

teadaolevate praktiliste õigusprobleemide lahendusena täiendatud vaid seletuskirja näidete loetelu, mitte eelnõu. Natura hindamise korraldust muutva eelnõu ettevalmistamisel on jämedalt rikutud kaasamise head tava. Keskkonnaorganisatsioonid on korduvalt teinud ettepanekuid sisuliseks koostööks eelnõu ettevalmistamisel, kuid on toimunud vaid üks kümnepäevase tähtajaga ametlik kooskõlastusring, septembris 2022. Pärast seda ei ole Eesti Keskkonnaühenduste Koda saanud mingit infot eelnõu edasise menetluse, sealhulgas edasise ajakava või nende ettepanekutega arvestamise kohta. Keskkonnaministeerium teavitas Eesti Keskkonnaühenduste Koda kooskõlastamisest ainult kaks päeva enne tähtaega. Võib ju mõista, et riikliku julgeolekuga seotud küsimustes võib olla kiirendatud menetlus vajalik, aga sellisel juhul oleks tulnud eelneva kuue kuu jooksul korraldada huvirühmadega arutelud eelnõu üle, mitte vaid ametlik kooskõlastusring. Samuti on põhjendamatu Natura hindamist puudutavaid seadusemuudatusi menetleda kiirkorras koos Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade kiirendatud rajamise muu regulatsiooniga. Kehtiv õigus ei takista juba praegu alustada Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seotud uuringuid, mis oma sisult vastavad Natura hindamise kriteeriumidele ning mida saaks hiljem normaalset õigusloomet järginud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse ning looduskaitseseaduse muudatuste jõustumise korral kasutusele võtta. Taoline kiirustamine looduskaitseregulatsiooni niivõrd põhimõttelisi muudatusi kaasa toova eelnõuga ei ole kuidagi kooskõlas Århusi konventsiooni

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ma eelnõu sisusse enam ei süvene, kuna seda ma komisjoni ettekandjana juba tegin. Aga tahaksin lihtsalt panustada ka siia läbirääkimiste formaati.

Kagu-Eesti inimestelt ja üldse, mis saab Kagu-Eestist 20 või rohkemate aastate perspektiivis ja et seda tehakse kõike kiirustades ja kõike muud.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Sellest, et Eesti riigi kaitsmine ja riigikaitse tugevdamine on oluline, saame me kõik siin aru ja selle üle meil siin saalis mingisugust vaidlust ei ole. Kuigi,

Meie erakond on riigikaitse tugevdamisest ja selle olulisusest rääkinud kogu aeg. Ka siit puldist on mitu inimest korduvalt rõhutanud, et on hea meel, et nüüd on see teadmine sellest vajadusest siin saalis ka laiemalt kohale jõudnud. Eelkõneleja ütles oma kõnes, justkui oleks küsimus selles, miks seda Nursipalu laiendust tehakse. Ka seda küsimust tegelikult ei ole. Sellest, taas, saame me kõik aru. See on seotud riigikaitse tugevdamisega ja sellega, et meie armeel on vaja kohta, kus harjutada. Küsimused on selle kohta, kuidas seda protsessi on läbi viidud. Kui me hakkame pihta asukoha valikust, siis jätkuvalt ei ole näha, et oleks toimunud mingi tõsisem analüüs ja valik. Pigem on tegemist, ma ütleks, sellise mugavusvalikuga, et seal juba on ja laiendame seal. Tegelikult ka siin selle maja koridorides erinevate erakondade esindajatega vesteldes tunnistatakse, et tõepoolest on Eestis kohti, kuhu see võib-olla sobiks paremini.

siis, kui seaduslikku alust nende tegevuste alustamiseks veel ei olnud, ja nüüd protsessi keskel püütakse seadust selliselt kohendada, et selline kiiresti laiendamine võimalikuks saaks. Mina arvan, et riigi selline tegutsemine õõnestab usaldust riigi vastu paljude kodanike hulgas ja see ei aita kaasa riigikaitse tugevdamisele. Teine aspekt, mis selle kiirustamisega kaasneb, on see, et nii selle eelnõu kui ka teiste eelnõude sisuline kvaliteet

siit puldist kinnitati, et tõepoolest on selline vaikiv kokkulepe, et kõik hooned aidatakse üles ehitada taastamisväärtuses. Õigemini, mitte ei aidata üles ehitada, vaid kompensatsioon lähtub sellest. Minu küsimus on, miks me ei võiks võtta pisut rohkem aega, et seadusesse nii kirja panna, nagu selle seaduse mõte on. Muidu öeldaksegi tihtilugu, et lugege seletuskirja, aga lisaks veel veel meenutage sellist vaikivat kokkulepet, mis kusagil kõrval tehti. Ka õiguskantsler on juhtinud tähelepanu sellele, et seadused võiksid olla selgemad ja kui seadusel on mingi mõte, siis see võikski seadusepügalates väljenduda. Lõpetuseks ma tahangi öelda, et loomulikult me peame ka siin saalis ja Eestis laiemalt tegema pingutusi, et meil oleks tugev riigikaitse ja et meie riik oleks hästi kaitstud. Aga oluline osa sellest on et me neid muudatusi tehes inimestest üle ei rulliks ja ei teeks ka kvaliteedis selliseid järeleandmisi, et me järgnevatel aastatel peaksime enda keedetud suppi helpima hakkama. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised.Nüüd läheme eelnõu 144

Tulemusega poolt 13, vastu 54 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.Muudatusettepaneku nr 5 on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Tanel Kiik, palun!

Palun mikrofon Jürgen Ligile! Mitte nii, et hääl kaob ära, vaid palun mikrofon Jürgen Ligile! Aga selgitage palun seda saalile, mida see hääletamine kaasa toob. Kas autoril on praktiline seda hääletusele panna, kas ta saab oma originaali või ta ei saa midagi? Aga

Panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 144 teine lugemine katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Austatud Riigikogu liikmed! Mul on suur rõõm olla siin

tegemist on valitsuse ümberkorraldamisega ja valitsust juhib peaminister. Nii et oleks imelik seda ülesannet kellelegi teisele delegeerida.

peaministril sellist voli, nagu on paljudes teistes riikides, et kui sa paned valitsuse kokku, siis saad seda valitsust ka vastavalt valitsuse poliitilistele prioriteetidele ümber kujundada, tekitada ministeeriume juurde ja panna neid pusletükke kokku.

poliitiline prioriteet on meie valitsusel rohereformid ja sellega seonduv. Siiamaani on olnud kõik, mis puudutab roheteemasid, peaministri juhtida valitsuskomisjoni kaudu. Aga peaministril on üsna palju muid teemasid ja

tulemusi, mida me saavutada soovime. Teine suur muudatus puudutab seda, et üks meie valitsuse prioriteete on regionaalse ebavõrdsuse vähendamine. Seetõttu

oluline osa on ka töövaldkond, siis töövaldkond liigub samamoodi majandusministeeriumi alla. Ümberkorraldusi on teisigi, näiteks me kaotasime ära kaks ministri[kohta]. Neil küll ei olnud oma

ja nüüd meil tuleb selline uus uhke nimega kliimaministeerium. Kas on Riigikogu juhatuses olnud teemaks või arutelul see, et muuta komisjonide nimesid või luua koguni uus komisjon, näiteks kliimakomisjon, või kuidas selle asjaga hakkab edaspidi olema? Ma

Nüüd läheme küsimuste juurde. Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud peaminister! Kõigepealt, ma arvan, oluline on see, et sellesse ministeeriumide loetellu tuuakse sisse kliimaministeerium. Ma arvan, et see on samm õiges suunas, et sõna "kliima" on siia sisse toodud. Aga ma ei arva, et seda oleks pidanud tegema ainult Keskkonnaministeeriumi baasil ja panema sinna juurde vaid tükikese majandusministeeriumist. See vaade oleks võinud olla natuke laiem.Aga minu küsimus on hoopis teisest sektorist. Nimelt, omal ajal hävitas Mart Laar põllumajanduse, vähemalt nii räägitakse. Ei ole mina juures olnud, ei tea. olete nüüd minemas seda teed, et te täiesti kaotate põllumajanduse Eestist ära. Ei ole enam ei põllumajandusministeeriumi, ei maaeluministeeriumi. Ja mis kõige kurvem, teil oli tegelikult väga hea minister Urmas Kruuse, kes põllumajandust ja maaelu edendas. Minu küsimus ongi teile see: mis sõnumi te annate põllumeestele, kas nende huvid saavad ka uues valitsuses esindatud? Aitäh, Aitäh! Kõigepealt, ilu on vaataja silmades. Just alles infotunnis kuulsin, kuidas see kliimaministeerium on liiga suur ja seal on liiga palju valdkondi. Tõesti, seal on majandusministeeriumist valdkondi, nagu energeetika, mis on väga selgelt

et see on tõesti nii, et kummalt poolt vaadata. Tulen nüüd teie küsimuse juurde. Tõesti, mina muidugi nendesse nimedesse väga kinni ei jääks, need sisu üldiselt ei kujunda. Aga tõepoolest on huvirühmad teinud ettepaneku, et et regionaalministeeriumi asemel võiks olla regionaal‑ ja põllumajandusministeerium. Minu soov oli see, et meil oleksid lühikesed ja selged ministeeriumide nimed, et on regionaalministeerium, mis katab ka põllumajanduse valdkonda, on kliimaministeerium, mis katab ka näiteks energeetikat ja transporti,

[tuleb]. Teid kuulates ma sain aru, et teie otseselt vastu ei ole, aga kui jällegi seda seaduseelnõu vaadata, siis seal kasutatakse regionaalministeeriumi Mis plaan siis ikkagi selle nimega on? Kas te ütlete Madis Kallasele homsel istungil, et kallis Madis, see unistus sul purunes, või te võtate selle asja uuesti lahti ja tulete uue eelnõuga, kus on see uus nimi? Aitäh, Aitäh, hea Riigikogu liige! Hetkel on see seadus Riigikogu käes, see tähendab, et Riigikogu saab teha muudatusettepanekuid. Tavaliselt, kui te teete muudatusettepanekuid, siis küsitakse valitsuselt arvamust. Olen valmis seda toetama, kui te sellise muudatusettepaneku teete. Nii et see on teie kätes ja seda me tõesti valitsuse tasandil enam otsustama ei pea. Kui see nimi on oluline, siis seda saab niimoodi arvestada. Tiit Maran, palun! Tiit

Aitäh! Kõigepealt, eks teie jagate seda valdkonda kindlasti paremini kui mina. Aga kas keskkond on kliimapoliitika osa või kliima keskkonnapoliitika osa? Minule just tundub, et kliima on laiem ja hõlmab tegelikult seda kõike laiemalt. Siiamaani on lihtsalt olnud see probleem, et Keskkonnaministeerium on väga selgelt ajanud ainult ühte kitsast rida, aga samas kliimapoliitikat puudutab ka transport, puudutab elukeskkond, ka põllumajandus puudutab kliimat. Nii et neid teemasid seal on. Mis puudutab seda

nimede teema erutab, aga katsuks ikkagi hoida need nimed võimalikult lihtsad. Nimi ei muuda tegelikult sisu, see sisu on kirjas vastutusalade lahtiseletuses. Ma väga loodan, et see hakkab tööle ikkagi nii, et kõik saavad aru, et kellelgi ei ole nii-öelda oma kuningriiki,

Tänan, austatud juhataja! Hea peaminister! Selle eelnõu seletuskirjast ma loen, et ministeeriumide ümberkorraldamine lähtub ka riigireformi üldisemast põhimõttest. Räägitud on rohereformist ja kõigist muudest asjadest muidugi, riigireformi üldpõhimõte on dubleerimise vähendamine riigiametites ning avaliku teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine ehk riigivalitsemise parandamine, teenuse kvaliteet ja ka tõhustamine. Jah, olles ise ka mõned aastad nende teemadega tegelenud, tean, et sellised tegevused on vajanud päris põhjalikku analüüsi, ettevalmistust. Tegelikult

et vastutusvaldkonnad peaksid olema paigas, siis saab ka vaadata, milliseid reforme veel täiendavalt teha saab. Kõik ministrid on saanud kohustuse otsida kohti, kus me dubleerime tegevusi või kus on tegevusi, mida me ei peaks tegema. See on kõik selle riigireformi osa. Seda paraku nii kiiresti ei suuda. Praegu on oluline, et need ministeeriumid ja ümberkorraldus saaks hakata koos peale, et Keskkonnaministeerium saaks kolida ka superministeeriumisse või see kliimaministeerium, tähendab, superministeeriumisse. Te teate ise, kuidas meil valitsuses olid need vaidlused selle tühja maja üle. Sealt tulevad ka

Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud peaminister! Ma tulen samamoodi korra nende ministeeriumide paiknemise juurde tagasi. Alustuseks,

Aga ma küsin, mis staatuses on keskkonnamaja või siis uue mõtte järgi, ma ei tea, kliimamaja. See oli ju laiem idee, mida Vabariigi Valitsus mitme valitsuse jooksul toetas, et Keskkonnaministeeriumi haldusalas olevad asutused liidetakse kokku ühtseks tervikuks. Selleks on isegi leitud krunt, on läbi viidud projekteerimishange, on ära tehtud minu meelest ka ehitushange, aga ma ei tea, mis on ehitushanke tulemused. Kas see projekt lükati nüüd pikale lainele või on see ikkagi täna Vabariigi Valitsusel veel laual? Aitäh, Aitäh! Kõigepealt selle Maaeluministeeriumi maja juurde. Tõepoolest, see on põllumeeste higi ja verega ehitatud, aga riigile müüdud. et tegelikult põllumehed võivad ju selle maja ka tagasi osta. See maja ei kao kuhugi, see maja on vanalinnas, ta on olemas ja seda saab kasutada mingitel muudel eesmärkidel. Selles mõttes keegi seda maja nagu ära ei võta. Küll aga tuleb sellest ligi miljoniline kokkuhoid, kui need kaks ministeeriumi kolivad.Mis puudutab keskkonnamaja, siis hetkel on ta eelarves ette nähtud, riigi eelarvestrateegias ette nähtud, küll aga ta minu teada läheb kallimaks. Lisaks on see, et Keskkonnaministeerium sinna enam kolimas ei ole, küll aga on jutuks need allasutused, kes sinna kokku tuleksid. Aga ma kindlalt teile hetkel seda öelda

Esiteks, pisikene – see on kõik suhteline. Ma tulin täna hommikul Singapurist. Singapur näiteks on sellise suurusega riik, et ta mahuks ära Peipsi järve. Kui meil oli seal vestlus sel teemal, et et kes on väike ja kes on suur, siis nemad ütlesid, et teie olete ju suur riik võrreldes Singapuriga. Nii et kõik on suhtumise küsimus.

Me juba tegeleme ka sellega. Mina tegin näiteks muudatusettepaneku, et tuleks arvestada meie katastroofilist demograafilist seisu, meie ajaloo madalaimat sündimust, ajaloo suurimat immigratsiooni, kui 3,3% rahvastikust on lisandunud ühe aastaga ja muud rahvast tulvab üha juurde, mistõttu meie eestlastena võime nende suundumuste jätkudes

Milleks selline iroonia ja kibedus teie hääles? Ma ei luba, et me kõiki muudatusettepanekuid arvestame. Ma ei ole seda kunagi lubanud. Aga tõesti, Tõnis Mölder küsis konkreetse muudatusettepaneku kohta. Kas rahvastikuminister paneb naisi sünnitama või rahvastiku kasvama? Teie

Ei ole ühtegi argumenti, miks seda kõike ei peaks tegema 1. jaanuarist 2024. Ma olen väga paljude ametnikega rääkinud, nad kõik ütlevad, et see toob kaasa ainult segadust. Kõik need koosseisude ümbervaatamised, kolimised, eelarvete ümbertegemised poole eelarveaasta pealt – see kõik on ka väga

Seetõttu tõesti, nii nagu Riigikogu korraldab oma tööd ise, ma palun, et ka valitsus saaks oma tööd ise korraldada. Loomulikult, nagu ma ütlesin, segadust tuleb. Me tegeleme sellega. Neid muudatusi

Lihtsalt väike remark. Aga tahtsin küsida maksumuse kohta, mida läheb see suur, hiigelkolossaalne ümberkorraldus maksma. Meil siin Võrklaev, minister, käis ja rääkis, et miljon pluss millegagi. Aga ma ei usu seda, sest see on täiesti kolossaalne ümberkorraldus, kolimised, mis iganes, tuhanded või kümned tuhanded lepingud, notariaalsed ümbertegemised, mis iganes. Miks ma selle kahtluse alla panen? Samuti teie valitsuse ajal muudeti haigekassa nimi Tervisekassaks

ma millegipärast kaldun arvama või olen täiesti veendunud, et see nii lihtne siiski ei ole.Aga tulen nende kulude juurde. Need kulud, mis on seotud ümberkorraldustega, on väga paljus seotud IT‑süsteemidega. Neid meil tuleb niikuinii teha. Osades ministeeriumides

Aga tuleb konkreetne kokkuhoid. Kokkuhoid tuleb sellest, et kolitakse ühte majja, sellest tuleb kokkuhoid. Teised pinnad saab ära anda või maha müüa. Sellest tuleb täiendav tulu ka eelarvesse. Nii et lühiajaliselt jah on kulu,

nii suur ja me saaksime Eesti igatepidi ühtlaselt arenema. Nii et jah, ma pigem arvan, et pikas perspektiivis on see kokkuhoid, kuskil miljon aastas on kulude kokkuhoid aastas. Ühekordsed kulud küll tõusevad,

et just niisugused osakonnad või valdkonnad või ministeeriumid tuleb kuskil liita või lahutada, ja siis hakatakse analüüsi tegema, kas see ka riigivalitsemise mõttes on tõhus. Aga siin on juures ka üks selline lause, et tehakse see reform, et kasutada tõhusamalt ja mõjusamalt olemasolevaid ressursse. Kas ministrid said ka selle kärpekava kaasa eelarve juurde … Hea küsija, Kõigepealt, igal valitsusel on oma poliitilised prioriteedid ja poliitiliste prioriteetide vedamine nõuab poliitilist juhtimist. Kui on minister, kellel ei ole tegelikult ametkonda, siis on tal väga raske olulisi reforme vedada. See valitsuse valitsuse ümberkujundamine lähtubki poliitilistest prioriteetidest, mis igal valitsusel on erinevad.Nüüd see tõhustamine. Jah, iga minister sai kaasa ülesande need tõhustamiskohad leida, aga sellega läheb lihtsalt natuke rohkem aega, et oma valdkonda sisse lugeda ja leida

Aga ma võtan järgemööda. Igas valitsuses, igas kollektiivis peab olema enam-vähem, ma ütleksin, mõistlik, arusaadav tööjaotus. Ei saa olla nii, et ühe inimese valdkond on kümme korda suurem, teise oma kümme korda väiksem, kui tegemist on ikkagi oma tasemelt võrdsete ministritega. Iseenesest pole täiuslikku harmooniat või tasakaalu saavutada ilmselt realistlik. Aga kas te ei leia, et see konkreetne muudatuste pakett ikkagi tekitab sellise olukorra, kus meil on ministrid, kelle valitsemisala ulatub piltlikult öeldes maast kosmoseni,

Aga kokkuvõttes peaksid kõik ministrid tegutsema ühtse eesmärgi nimel, mis on see, et Eesti toimib tervikuna, kellelgi ei ole oma kuningriiki, vaid tehakse koostööd ja seeläbi saavutatakse parimad tulemused just nendes valdkondades, mille kohta me oleme leidnud, et seal on hetkel kõige põletavamad

mida te mult palusite, et parlament ei segaks valitsuse tööd ja tegevust, et Riigikogu korraldab ise oma tööd ja tegevust ja las valitsus korraldab ka ise oma tööd ja tegevust. Me arutame praegu valitsuse seadust, parlament seab raamid valitsuse tegevusele ja minu arvates on see parlamentaarses riigis täiesti normaalne, mitte vastupidi.Aga igasugune ümberkorraldus peab olema läbi mõeldud ja sellepärast mulle tundub küll, et on mõistlikum, et me enne mõtleme ja teeme analüüsid, valmistame ette ka eelarveasjad, koosseisud, inimeste kolimised, ruumid ja nii edasi

Aga lihtsalt need ettepanekud tulenevad sellest, et valitsusel on poliitilised prioriteedid. Sellest tulenevalt me peaksime saama oma tööd korraldada.Kõik see, mida te ütlete, kolimised ja muud asjad … Jällegi, me oleme seotud sellega, et riigieelarves on ette nähtud oma eelarve. Nad ei saa neid asju teha enne, kui see eelarve on muudetud ja seadus on vastavalt muudetud. See on natuke nagu muna ja kana küsimus, et kumb on enne. Meile tundus, et korrektne on ikkagi kõigepealt küsida Riigikogult mandaati, kas me võime eelarvet niimoodi ümber tõsta ja selliseid ümberkorraldusi teha, ja kui me saame selle jah-sõna ja valitsuse seadus saab muudetud, siis kõik saabki toimuma 1. juulist. Jaa, loomulikult, Aitäh! Vaadake, ma ei küsinud rahvastikuministri kohta ju mitte ilmaasjata. Ma olen sünnitanud ja üles kasvatanud kolm last ja ma mõistan neid probleeme, mille lahendamist pered ja emad Eestis väga ootavad. Teie ühe lapse emana võib-olla tõesti ei mõista seda, võib-olla teil ongi teised prioriteedid. No mis teha. Aga ma küsin hoopis selle miljardi kohta, mis liigub Kristen Michali kätte, tema superministeeriumi alluvusse ja kasutamiseks. Kristen Michalil teatavasti pole eriti laitmatu maine. Me mäletame, kuidas ta kilekotis sularahaga varustas Reformierakonda ja siis ka vahele jäi. Kas te lubate, et te hoiate silma peal, et tema maine ei kahjustuks ka selle superministeeriumi juhina selle miljardi kasutamisel? Aitäh! Ma ei mõista, miks see, kui palju minul on lapsi või kas mul üldse on lapsi, siin asjasse puutub, või see, kui palju teil on lapsi. Ausalt öeldes ma tean, et siin saalis on väga palju emasid, kellel on veel rohkem lapsi kui teil.

kohane.Mis puudutab kliimaministeeriumit, siis igal juhul kõik ministrid peavad tegutsema läbipaistvalt ja peavad tegutsema oma tegevusvaldkonna piires. Loomulikult hoiab kõikide ministrite tegevusel silma peal nii Riigikogu kui ka meedia. Nii et kindel on see, et kui mingid rikkumised on, siis need ju tulevad välja. See ongi positiivne, et Eestis on selline läbipaistev töökultuur. Aitäh! Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Vaat, te panite mulle sõnu suhu. Mina ei ole öelnud, et võta rahvastikuminister tööle ja kohe hakkavad lapsed sündima. Ei ole. See nõuab teatud meetmeid ja toiminguid ja nii edasi ja nii edasi – siis hakkavad

"Ekspordi fütosanitaarsertifikaadiga, reekspordi fütosanitaarsertifikaadiga ja ekspordieelse sertifikaadiga seotud toimingute tegemine." Mul on väga hea meel, et peaminister on meile seda eelnõu siin seletamas, meile tuhmidele klounidele, kes ei saa aru, aga tahaksin kangesti aru saada, et saaks asjalikke muudatusettepanekuid või muid ettepanekuid teha. Äkki te seletate mulle palun selle koha ära, sest ma tunnen tõesti suurt huvi selle temaatika vastu? Aitäh! Kõigepealt, rahvastiku valdkonnas meil on meetmed ja programmid olemas ja need kestavad edasi. Ministri olemasolu ei tee neid programme kuidagi olematuks või paremaks. See ei tähenda, et me rahvastikuküsimustega ei tegele. Tegeleme küll ja selle jaoks on omad inimesed, programmid see konkreetne küsimus. Loomulikult, kõikides valdkondades, kõikides ametkondades on väga spetsiifilised teemad, mida üks või teine teeb. Need on olemas ka praegu. Seal ei ole mitte midagi uut juurde tulnud, need [teemad] on lihtsalt sõnastatud teise ministeeriumi all.

saate väga sisulise vastuse. Aitäh! "roherevolutsiooniga kaasa minna". Kas te võiksite lahti seletada, mida te mõtlete roherevolutsiooni all ja mida tähendab "revolutsiooniga kaasa minna"? Aitäh! Aitäh! Väga hea küsimus! Majanduses on läbi aastate, läbi sajandite olnud pidevalt selliseid revolutsioone, mis muudavad totaalselt majanduse struktuuri. Näiteks tööstusrevolutsioon, kui võeti kasutusele masinad. Enne seda oli majanduse struktuur hoopis teine. Mis juhtus tööstusrevolutsiooni ajal? Täpselt see, et need, kes võitlesid sellele vastu, jäid maha ja ei olnud nii-öelda võitjate poole peal. Iga sellise suure muutuse tõttu, mis majanduses toimub, tekivad nii võitjad kui ka kaotajad. Eesti on väike, aga me oleme korduvalt näidanud, et me suudame olla võitjate

Selle majandusmudeli mõte on ju see, et me teeksime loodusele vähem haiget. Me tahame seda heaolu, millega me oleme harjunud, aga me teeksime selle [saavutamise] käigus loodusele vähem haiget, nii et see maa kestaks ja me saaksime siin elamisväärses elukeskkonnas elada, aga nii, et sellel on efekt ka meie majandusele. Ehk roherevolutsioon on samasugune majanduspööre nagu näiteks tööstusrevolutsioon, seal on nii võitjad kui ka kaotajad. Meie jaoks on oluline, et Eesti ja Eesti majandus ning Eesti ettevõtjad oleksid just võitjate poole peal, sest see on otseselt Eesti heaoluks oluline.

miinust. Ma saan aru, et 2015 Reformierakond kaotas põllumajandusministeeriumi ära, tegi Maaeluministeeriumi. Nüüd kaob Maaeluministeerium ära, tuleb regionaalministeerium. Miks me järjekordselt üritame suretada põllumajandust välja? Samas me teame, et Saksamaal on põllumajandusministeerium, Soomes on põllumajandus‑ ja metsandusministeerium. Miks me kardame majandust ja eriti põllumajandust? Aitäh, seda ei karda. Tõepoolest, nii nagu te ütlete, esimeses kvartalis põllumajandus vedas just seda poolt, mis majanduses oli edukas. Aga mul on teile hea uudis. See hea uudis on see, et see nimi on tõesti olnud siin teemaks. Kui Riigikogus selline

ja lisaks asub Singapur Aasias, kus on tulenevalt nende kultuurist ja käitumisharjumustest keskkonnahoiuga suuri probleeme. Ütleksin, et just Aasiast ongi kliimaprobleemid ja keskkonnaprobleemid Ometigi Singapuris ei ole kliimaministeeriumi ega kliimaministrit. Mulle jääb täiesti mõistetamatuks, miks on väikesele Eestile, kelle kliimale tekitatud kahju on olematu, vaja kliimaministeeriumi. Me oleme pisike täpp ja me ei mõjuta midagi. Miks seda kliimaministeeriumi on vaja? Ma

on võitjate poolel ja sellepärast me peame tegutsema kiiresti, et meie ettevõtjatel ja majandusel oleks parem positsioon.Aga jah, Singapur on tore riik, seal on palju väga huvitavaid arenguid ja meil on kindlasti väga palju

ta niivõrd paljusid asju suudab enda õlgadel kanda, alates, nagu Tanel Kiik ütles, maapinnast kuni kosmoseni: lennukid, transport, maavarad ja nii edasi. Ma küsin siis niipidi: võib-olla oleks võimalik veel seda konsolideerimist ja kokkuhoidu ja sünergiat tekitada ning luua olukord, kus iga minister juhibki ühte ministeeriumi ehk on täpselt sama palju ministreid, kui on ministeeriume? Kas ka seda arutati? Hea Aitäh! Aga nii ongi ju. Tanel Kiik, palun! Vabandust, jaa! Ei ole jah. Sotsiaalkaitseminister ja terviseminister on eraldi. Seal on tõesti ühes ministeeriumis kaks ministrit. Tõsi, me arutasime seda, minu ettepanek oli panna need kaks asja kokku, aga me ei leidnud ühtset arusaama, nii et teised oleksid seda samamoodi toetanud. Võib-olla see on järgmine samm. Ma ei välista, et me seda kokkuvõttes teeme. Aga hetkel oli poliitiline kompromiss selline, et me ei pane neid kokku. Tanel

Aitäh! Tõepoolest, see on väga sümpaatne asutus, olen seal ise käinud. Kuna Astangu keskus

oskusi, mis on edasiseks eluks vajalikud. Nii et ma ei usu, et sealt mingit sellist muret tuleb. Jällegi, meil ei ole ükski ministeerium nii-öelda eraldi kuningriik. Igal juhul nad teevad koostööd. Ka töövaldkond, mis on majandusministeeriumi [alluvuses], puudutab samamoodi Astangut, sotsiaalvaldkond täpselt samamoodi. Nii et ma ei usu, et see kuidagi vaeslapse ossa jääb, vaid pigem vaadatakse

Kogu selle teema seletuskiri ütleb, et ümberkorraldamine lähtub järjekordselt valitsusliidu programmist. Kõik need kiirustades siia toodud seadused lähtuvad sellest programmist.

Aitäh! Igal valitsusel on oma poliitilised prioriteedid ja poliitiliste prioriteetide läbiviimiseks on sul vaja tööriistu. Selleks, et valitsus saaks nendes olulistes küsimustes hakata tegutsema, ongi [vajalik] see kiirus, et saaks kolida need ministeeriumid kokku, teha riigieelarves muudatused ja 1. juulist seda kõike rakendama. Loomulikult, kui tuleb uus valitsus, siis igal valitsusel on õigus ja võimalus oma näo järgi uuesti Vabariigi Valitsuse seadust muuta. Tõesti, paljudes riikides – võtame näiteks Rootsi – on nii, et peaminister ise ütleb, millised ministeeriumid on, mingit seaduse muutmist selleks vaja ei ole, sest see on tõesti valitsuse sisemine töökorraldus, millest jutt on. Aga meil on see seaduses ja selle jaoks on vaja tulla siia seda seadust muutma ja muuta vastavalt ka riigieelarvet, et ministeeriumid saaksid hakata tegutsema. tekkida tagasiminek. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Kaja Kallas! Siin saalis on jooksnud läbi selline sõna nagu "roherevolutsioon". Teie põhjendus selle kohta, et seda on vaja teha, on see: selleks et meie riigi majandus ei jääks maha.

Aitäh! Te teate väga hästi, et ma ei saa teile sellist nimekirja siin anda. See sõltub väga palju ka ettevõtetest. Me küll näeme kõikides valdkondades, kus ettevõtjad tegutsevad, et

teha tööriistad, et aidata ettevõtjatel mudeleid ümber kujundada, et nad ei jääks selles järjekordses majandusrevolutsioonis mitte kaotajaks, vaid oleksid võitjad. Sellest võidaksid Eesti keskkond ja Eesti heaoluühiskond üldiselt. Aitäh! Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! See on peaaegu, võiks öelda, protseduuriline küsimus. Me praegu siin saalis ikkagi näeme, et peaminister kogu aeg kordab, et on poliitilised prioriteedid, on koalitsioonilepe ja on poliitilised prioriteedid. Aga mis siis ikkagi teha, kui need poliitilised prioriteedid ei lähe absoluutselt kokku tegelike probleemidega, mis vajaksid kiirkorras Eesti Vabariigis tegelemist ja lahendamist? Mulle Mulle tundub, et valitsuse poliitilised prioriteedid jooksevad ühes suunas, aga Eesti elu tegelikud kriisid jooksevad teises suunas. Meil on rullumas lahti uus majanduskriis. Ma ennustan teile, et kui aastal 2027 vaadatakse tagasi, vaadatakse tagasi, siis öeldakse, et aastal 2023 algaski suur majanduskriis. Praegu peaks tegelema Eesti majanduskeskkonna igakülgse päästmisega, et meie ettevõtted ei läheks pankrotti, et ei tekiks tööpuuduse lainet, aga teie tegelete siin kahjuks asendustegevusega. Meil on selline asendustegevuste

Esiteks, koalitsioonilepingut ei ole ma täna kordagi siin maininud. Ei ole, ma olen rääkinud valitsuse prioriteetidest, aga sellest ei ole rääkinud.Jah, on tõsi see, et on lühiajalised kriisid, aga on ka pikaajalised väljakutsed. Nende lühiajaliste kriisidega tegelemisel ei saa me silmist lasta pikaajalisi väljakutseid, mis meil on. Kui me vaatame tagasi, siis me näeme ju, kuhupoole kogu maailma majandus liigub. Kui me täna neid otsuseid ei tee, siis meie ettevõtjad, meie majandus, jäävad sellest maha. Jah, me peame tegelema sellega,

väljakutseid kuidagi silmist lasta. Loomulikult ei too ministeeriumide ümberkorraldamine otsest majanduskasvu, seda ma polegi kordagi väitnud. Aga poliitiline juhtimine erinevatel teemadel aitab just konkreetselt ettevõtetel selles valdkonnas ree peale ree peale saada. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Varasemalt me oleme rääkinud hästi palju sellest, et Riigikantselei on saanud teatud funktsioone ministeeriumidelt

Ma lugesin seda eelnõu eest taha, aga ei leidnud seda valitsuse prioriteeti, mis on koalitsioonileppes sõnastatud kui personaalne riik.

Aitäh! Kõigepealt Riigikantselei. Mis muutub, on see, et hetkel on peaministri juures valitsuse rohepoliitika komisjon, kes kogu kliimateemat

Aga te kasutasite väljendit, et teil on omad tööriistad selle asja jaoks, et te ei saa ettevõtjatele midagi ette öelda. Nimetage, millised tööriistu te kasutate selle roherevolutsiooni läbiviimiseks. Aitäh, Aitäh! Vaadake, majandus ei tööta nii, et riik seda läbi viib, vaid ettevõtjad tegutsevad igas valdkonnas, olgu see puidusektor, olgu see põllumajandus, olgu see teenuste sektor. Need on need erinevad valdkonnad. Igas valdkonnas on erinevaid ettevõtjaid: kes on rohkem uuendusmeelsed, kes on vähem uuendusmeelsed, kes näevad võimalusi uutes pööretes ja kes pigem võitlevad nende vastu. Seetõttu ei saa seda nimekirja tuua, kuna see seondub ju väga selgelt ettevõtjatega, kes teevad oma otsused ise.Nüüd nende tööriistade kohta. Need tööriistad, mis meie tööriistakastis on, on regulatsioonid, et muuta seda kõike lihtsamaks. Me tuleme välja kliimaseadusega, mis peaks ettevõtjate õigused ja kohustused panema rohkem paika, et nende eesmärgid oleksid selged. Meil on plaanis teha ka selline rohetrepi rohetrepi tööriist. Me oleme teinud juba innovatsioonitrepi, mis põhimõtteliselt töötab nii, et sul on erinevad astmed, innovatsioonil on üheksa astet, kõige madalam aste on see, kus sa tegelikult teenid kõige vähem, üheksas aste on see kõrgeim aste. Kuidas aidata ettevõtjatel minna või areneda sellele järgmisele tasemele, kus nad toodavad rohkem lisandväärtust? Mis on neil selle jaoks vaja? Meil on erinevad ettevõtlustoetused selle jaoks. Kui me paneme need asjad niimoodi kokku, siis peaks olema ettevõtetel võimalikult lihtne tegelikult neid valikuid teha, et pöörata seda oma majanduslikuks kasuks, mis tähendab meie inimestele töökohti, mis tähendab meie inimestele heaolu. Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Meil oli põhiseaduskomisjonis sel teemal juba

Minu küsimus on seotud kõrgemate riigiametnikega. Praegu kehtib ikkagi kord, et avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon annab selleks, et leida sobivamad kandidaadid vakantsetele tippjuhtide ametikohtadele, soovitused.

Aitäh! Mul on tunne, et me oleme siin lasteaialapsed ja kasvataja räägib meile rohetrepist ja valgusfoorist ning me peame siis ilusti aru saama, et see rohetrepp viib meid valgusfoori abiga õnnelikku tulevikku.

ja sisuliselt võimude lahususe tasalülitamise järgmine etapp. Minu küsimus on selline. Kas siis, kui issand ja süvariik Eesti rahvast järgmise Reformierakonna valitsusega nuhtlevad,

on tegelikult blankoveksel tulevikuks. See muudab seadusandlust mitte ainult selleks korraks, vaid loob eeldused ka tulevikuks. Tõepoolest, selle alusel ainult süveneb kihistumine, klannistumine riigiteenistuses ja avalik teenistus muutub nii, et avaliku teenistuse tippjuhtide määramine on ainult väga väheste inimeste pädevuses ja [need tippjuhid] ei muutu enam üldse. See on minu prognoos. Ei, see siiski nii ei ole. See puudutab ühte muutmist lihtsalt puhtalt selle ümberkorralduse raames. See ei puuduta üldiselt ministeeriume. Need konkursid jäävad, see kõik jääb. Lihtsalt hetkel need ametikohad on täidetud

Kui teile tundub, et see sõnastus ei ole täpne, siis me võime seda täpsustada. See on igal juhul see idee, mis selle asja taga on, seal ei ole mingit suurt plaani. Meie ise oleme ju sellest huvitatud. Veerev kivi ei sammaldu, tuleb uusi inimesi ja konkursse ja nii edasi. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Enne jäi kõrva, et te võrdlesite seda niinimetatud rohepööret tööstusrevolutsiooniga või sellise uue pöördega, millega oleks vaja kaasa minna.

siis mina näen seda pigem vastupidi: te suretate nii ettevõtlust välja kui ka halvendate majanduskeskkonda. Kui see rohepööre tuleks kuskilt ettevõtluse seest ja selleks oleks sisemine vajadus, siis sellisel juhul tekiks see loomulikul moel, aga praegu surutakse seda ikkagi selgelt ideoloogiana peale. Ma veel kord ütlen, et minu meelest see meenutab rohkem kommunismi kui mingisugust loomulikku majanduslikku ja ratsionaalset protsessi. Aitäh! Vastupidi. Ma ei ole teiega nõus. See on ka majanduse sisemine surve ja tuleneb eelkõige kahest asjast: tarbijate

laenuraha ja kapital läheb kallimaks kõikidele keskkonnavaenulikele toodetele. Ma võin tuua näite. Eesti Energia laenuportfell väga selgelt

Kus me oleme olnud edukad, see on digipööre, mis oli samamoodi majanduses suur pööre. Seal oli Eesti üks esimesi ja tänu sellele me oleme selles võitjate poole peal. Meie majanduse struktuuris on IKT‑l väga märkimisväärne osa tänu sellele, et me ei maganud seda hetke maha. Sama

Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma mõtlesin, kas mul on veel ka kolmanda küsimuse võimalus, kui ma ikkagi üldse ei ole nõus peaministriga ja ei ole nõus selle võrdlusega, et see pankade poolt tulev surve või ka meedias ühiskonnale pealepressitud ideoloogia on nagu majanduse sisemine tarve või surve. Kui ma üldse nõus ei ole selle seisukohaga, kas mul on võimalik kuidagi veel oma eriarvamust

rääkinud ministeeriumides inimestega. Osa inimesi on väga rahul, sest nad teavad, et kolm kuni viis aastat on selline segadus, et sisuasjade asemel tegeletakse lihtsalt asjade paika loksutamisega ja saab jälle rahulikult jala sirgu lasta.

[seaduste] vastuvõtmiseks ja muutmiseks tänu sellele, et te teete uute nimedega ministeeriumid. Aitäh! Ma soovitan teil selle eelnõuga tutvuda. See ei ole sugugi mitte ainult nimede muutmine, see on ikkagi väga sisuline muutmine. Just lähtuvalt sellest, et

aga see ei ole minu jaoks argument, et seda ei tuleks teha, kui me tahame saavutada neid poliitilisi eesmärke, regionaalse ebavõrdsuse vähendamist ja kliimapoliitika elluviimist, mis tooks majanduskasvu. Aitäh!

Kuhu me oleme 30 aastaga jõudnud arenenud põllumajandusega, Eesti vajadustest kordades ja kordades rohkem liha, piima ja muid põllumajandussaadusi tootvast riigist, kui me räägime sellest, et tulevik kuulub kunstlihale? See on ju kõik mõistusevastane, millega te tegelete. Ja siis te ütlete, et ettevõtjad saavad sellest kasu. Millest? Rohetrepist või? Kas rohetrepp on see, mis garanteerib ideoloogiavabad investeeringud,

Suur tänu, lugupeetud eesistuja! Lugupeetav peaminister! Minu küsimus tõukub teie vastustest varasematele küsimustele ja on oluline, võiks öelda, et isegi fundamentaalne. Vaadake, Singapur, mida te hiljuti väisasite, näib olevat üks teie eeskujuriike. Märkisite, et 40% elanikest on seal immigrandid ja nii edasi. Nüüd ma küsin, kas te ikka teadsite, et teie kiidetud Singapuris on sündimus üks madalamaid maailmas. Singapur on ebademokraatlik riik, kus kodanikuvabadused ja poliitilised õigused peaaegu puuduvad. Kui te seda teadsite, siis kas te ei leia, et Singapuri kiitmine annab sõnumi, et teie valitsus tahab Eestist teha samasugust tohutu suure immigratsiooniga ja madala sündimusega ebademokraatlikku riiki? Suur

edu. Millele see tugineb, arvestades seda, et tegemist on väikese riigiga? Jaa, ma tean, et seal on hoopis teistsugune riigikorraldus. Ega me kõiki asju kõikidest riikidest ei saa

ka enamus ju … Mitte enamus, ma ei mäleta, mis see protsent oli, aga nad on üks suurima immigratsiooniga riike, kuigi jah, see on väga selgete reeglitega. Aga ma tahan öelda, et igast riigist on midagi õppida ja eeskujuks võtta. See ei tähenda seda, et

esitas väite, et hoone ehitati Eesti põllumajandusministeeriumile. Ma uurisin natuke ajalugu. 1350 kuulus see kinnistu näiteks pagar Swenesile. 1814 oli omanik Joachim Rudolph Hippiuse naine Anna Sophia. edasi ja nii edasi. Vahepeal on seal olnud väga palju omanikke. 1922 sai omanikuks Eesti Tarvitajateühisuse Keskühisus. Muide, esimene Eesti tarvitajateühisus oli Antslas. 1925 Krümmer projekteeris siis sinna juurdeehituse ja uue maja. Hiljem ostis selle maja ära Pikalaenu Pank, kuni 1935 ostis hoone ära Eesti Vabariik

ta ministeeriumihoonena ebamugavas kohas. See maja iseenesest ei kao kuhugi. Ma ütlen, et oluline on see, et see maja säiliks ja ta renoveeritaks. Riigil selliseid vahendeid hetkel kuskilt võtta ei ole. Tähtis on see, et see maja elab edasi kogu selle ajalooga, mille te välja tõite.

Ma ei mäleta muidugi ilmselt sõna-sõnalt, aga minu meelest teie erakonna esimees ütles, et Eestimaa võiks olla uus Šveits. See

Aga kas see tähendab seda, et muutusi tegema ei peaks? Ma arvan, et ei. Ja veel kord: ärge jääge nimesse kinni, vaid vaadake sisu, seda, mida saab teha. Aitäh! Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Mina tulin täna hommikul Pärnust. Ja kui ma Pärnust tulin, siis mõtlesin selle seaduseelnõu peale ja mõtlesin nende eelnevate aastate peale. Pärnul on alati olnud ambitsioon Noh, meie majanduskeskkond on selliselt kujunenud, et 60% töökohtadest on erasektoris ja 40% avalikus sektoris, mis on teistpidi meie suur õnn. Aga siiski, vaadates seda eelnõu ja mõeldes tuleviku peale: kas valitsus seda eelnõu menetledes ja kokku kirjutades arutas ka seda, et teatud töökohad, teatud allasutused – me oleme ju siin ajapikku üritanud seda, et töökohad ei koonduks kõik Tartusse või Tallinnasse – oleksid regionaalselt tasakaalustatult teistes regioonides?

Aitäh! Seda me konkreetselt küll arutanud ei ole, aga viimaste aastate areng on tänu COVID‑ile olnud see, et mõistetakse, et

Komisjon arutas eelnõu 25. mai istungil. Räägin peamistest teemadest, mis esile tulid. Seoses rohereformi vajadusega käis läbi mõttearendus, kuivõrd olnuks otstarbekas kliimavaldkonna asepeaministri positsiooni tekitamine, et rõhutada antud teema olulisust. Saime peaministri selgitustest aru, et valitsus jätkab senise asenduspraktikaga ning oluliste teemade rõhutamiseks pigem tugevdatakse vastavaid ministeeriume ja seeläbi nii-öelda ministrite portfelle. Valitsus on pidanud seda tõhusamaks kui Riigikantseleisse peaministri juurde ilma eraldi asutuseta asepeaministri [ametikoha loomist]. Samuti tuli arutusele ministrite ja ministeeriumide nimede teema. Komisjoni olid eri kanaleid pidi jõudnud huvigruppide seisukohad, kes on soovinud regionaalministri ja regionaalministeeriumi kõrval näha rohkem maaelu, põllumajanduse ja toidutootmise valdkonna markeerimist. Komisjon võttis teema teadmiseks ja tuleb tõenäoliselt välja ka muudatusettepanekuga. See selgub täpsemalt teise lugemise ettevalmistamise käigus. Kohtume nende soovi avaldanud huvigruppidega homsel komisjoni istungil. Lisaks oli arutelu all ka võimalus jääda Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi nime juurde, mis oleks ratsionaalne. Analoogselt saab põhiseaduskomisjon vastava muudatusettepaneku teha. Arutasime ka eelnõu menetlemise tempot ja seda, et see on seotud muu hulgas riigieelarves 1. juuli seisuga tehtavate muudatustega

Aruteluvoorus tõstatus ka avaliku teenistuse seaduse muutmise teema, Riigikantselei direktori ilma konkursita üleviimise teema, mille kohta jäi komisjonis küsimuste voorus peaministrilt küsimata. küsimata. Me leppisime kokku, et huviline saab siin saalis selle ära küsida, mis ka just juhtus. Kokkuvõtteks. Komisjon on teinud muu hulgas järgmised menetlusotsused. Esiteks, edastada Riigikogu täiskogule ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada; teiseks, määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 9. juuni kell 10; 10; kolmandaks, kui esimene lugemine lõpetatakse, siis tuua eelnõu teisele lugemisele täiskogu ette kolmapäeval, 14. juunil. Sellega on minu ettekanne lõppenud. Aitäh! Hea ettekandja, aitäh! Vaatame, kas teile on küsimusi. Küsimusi teile ei ole. Ma tänan teid. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Soovitakse. Avan läbirääkimised

korraldatakse ümber, et paremini täita koalitsiooni poliitilisi eesmärke ja juhtida tulemuslikult rohereformiga kaasnevaid tegevusi. Rohereform on eraldi välja toodud.

Küll ei ole ma nõus, et saaks ministeeriume niimoodi ümber korraldada päris ainult peaministri otsuse või korraldusega. Aga tookord õiguskantsler andis väga selge signaali, et tegelikult see, mis on VVS‑is, Vabariigi Valitsuse seaduses, ka need asutused,

Nüüd on toodud välja ka see, et ministeeriumide ümberkorraldamine lähtub riigireformi üldisemast põhimõttest, milleks on dubleerimise vähendamine riigiametites ning avaliku teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine. Ma sirvisin kiiresti ka koalitsioonilepingut. Seal on need üllad põhimõtted kirja pandud. Alati saab ju riigivalitsemist tõesti tõhustada, kvaliteeti parandada, teenuste kvaliteeti parandada.

ilma sisulise analüüsita. Peaminister küll ütles, et seda analüüsi hakatakse tegema, aga tegelikult on niimoodi, et kõigepealt öeldakse, kuhu mis liigub, ja pärast analüüsitakse, kas see sinna sobib. Natukene teistpidine liikumine, kui siiamaani riigireformi tegevustega on olnud. Üks asi, mida ma kindlasti tahan siit maha öelda, on ka see kogemus, mis saadi eelmiste tegevustega ja konsolideerimistega. Siin osa küsijaid ka markeeris, et tegelikult on inimesed, meie ametnikud ja spetsialistid kõigis ministeeriumides, ametites ja asutustes ikkagi tõeliselt ärevil. Üks osa tolle aja konsolideerimise või riigireformi tegevusest oli pidev kommunikeerimine majade sisse, nende asutuste sisse. Tehti selgeks, millised on analüüsid, milline on sisulise muutuse vajalikkus. Inimesed said sellest aru.

Kliimateema on oluline, ega me seda kuidagi väiksemaks ei tee. See on väga aktuaalne teema kogu maailmas, Euroopas ja nii edasi, sellega peab tegelema. Kas selleks on vaja kliimaministeeriumi, on omaette ooper. Niipalju võin ka öelda proua peaministrile, et meil ei olnud ühtegi portfellita ministrit, ka riigihalduse ministril oli portfell, see oli pool Rahandusministeeriumi. Nii et ametkond oli olemas, lihtsalt ministeeriumi ei olnud, aga pool ministeeriumi oli tema alluvuses. Nii et oleks saanud neid asju ka teisiti korraldada kui ministeeriumi või vastutusvaldkondi ümber nimetades.Igal juhul ma väga loodan, et võetakse ikkagi veidi pikemalt aega, nii nagu peaminister lubas, nii et sisulised muutused, et kes kuhu liigub ja kes mille eest vastutab, tehakse nüüd ära, ära, see analüüs tehakse ära. Aga nii nagu ma alguses rääkisin, siin on väga oluline roll ikkagi ka parlamendil, kes saab heaks kiita muudatused riigivalitsemises ja saab teha oma ettepanekud.See eelnõu toodi siia kiirustades. Ma saan aru, et valitsuskoalitsioonil on kiire-kiire. Muudatusettepanekuteks jäeti kaks päeva aega. Ei ole ka parlamendifraktsioonid jõudnud kohtuda

Nimed muudetakse ära, vastutusvaldkonnad muudetakse ära, ümberkorraldamine võtab aega. Aga see tekitab ka segadust. Nii et meie ettepanek on mitte kiirustada. Sellepärast teen ma Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel ettepaneku Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu teine lugemine katkestada, et saaks sellesse asja paremini

Aitäh! Nii et te lähete seda kirja parandama? Selle kirja saate tuua siia juhatajale läbirääkimiste ajal. Lihtsalt informatsiooniks: seadus ütleb, et tagasi lükata, esimesel lugemisel tagasi lükata.

Iseenesest on see ju mõistlik ja tavapärane praktika, et kui valitsuskoalitsioon vahetub, siis tehakse muudatusi ka valitsuse koosseisus ja struktuuris. Me oleme vist peaaegu alati ka valitsuse seadust muutnud. Aga olles osalenud väga mitmete koalitsioonide kokkupanemisel ja läbirääkimistel, julgen öelda, et väga sageli ei lähtu see jätkusuutliku riigijuhtimise eesmärkidest, vaid sellest, kuidas koalitsiooni osapooled oma huvisfäärid ära jagavad, ja siis püütakse need huvid, portfellid ja isikud koalitsiooni osapoolte vahel kokku viia. Paraku peab tunnistama, et ka sel korral tõenäoliselt on põhjus valitsuse seaduse muutmiseks just nimelt selles, et koalitsioonis on lepitud need huvisfäärid kokku ja mingisugust strateegilist nägemust riigijuhtimise seisukohalt ei ole. Need muudatused on sellest aspektist lähtuvalt väga süsteemitud.Mis siis on lõpptulemus? Lõpptulemus on see, et need valitsemisalad ja ministeeriumid saavad olema väga ebaproportsionaalse suurusega, ebaproportsionaalse vastutusalaga, mis tähendab, et nende juhtimise ja korraldamise mudel saab olla väga erinev. Kõike seda tehakse ülimalt kiirustades. Põhjus on

ja annab selle pikalt ette ning kuue kuu jooksul analüüsitakse kõik rahulikult veel kord läbi ja valmistatakse ette nii personaliküsimused kui ka eelarveküsimused.Küsimus ei ole ju ainult ministeeriumide, kesksete asutuste ümberpaigutamises Tallinnas, millest siin juttu oli,

Nii et kõige sellega peaks põhjalikumalt tegelema. Palju on juttu olnud … Ma palun ka kolm minutit lisaaega. Jaa, palun, kolm minutit nagu naksti! Palju on siin juttu olnud nimedest. Noh, nimed ei ole kindlasti kõige olulisemad asjad, aga on siiski ka väga oluline, et asju täpselt nimetataks, et me saaksime kõik ühtemoodi aru, millega üks või teine ministeerium või ametiasutus nii Eesti riigi sees kui ka väljaspool Aga see kõik maksab ja see maksab miljoneid. Ainuüksi nimevahetus maksab miljoneid. Me siin Tervisekassa ümber [sel teemal] väga palju arutasime ja nüüd me näeme, et Keskkonnaministeerium nimetatakse ümber kliimaministeeriumiks. Siin saaliski tekkis küsimus, et muna ja kana, et kumb on laiem mõiste, kas keskkond või kliima.

ebaproportsionaalselt suure ministeeriumiga, nimetada kliimaministeeriumiks. Praeguses olukorras, kus valitsus väidab, et tegemist on erakordselt keerulise riigieelarvelise olukorraga ja suure defitsiidiga, kulutame selle peale veel mitu miljonit eurot,

Peaminister ka infotunnis vastas mulle, et aga sellepärast me teeme, et 1. juuliks peab olema kõik selge ja vastu võetud ja valmis. No ei pea! Ei pea! See ei peaks küll olema Eesti riigi juhtimise ümberkorraldamise asimuut ja lähtepunkt, et 1. juuliks peab olema valmis ja seetõttu me kiirustame, jätame ära analüüsid ning korraldame seda asja täiesti ebaloogiliselt ja vastupidises järjekorras. Kahju on sellest, et ära ei lahendata ka neid asju, mis on aastaid, tegelikult juba aastakümneid Eesti riigis probleemiks olnud. Ehk siis teatud huvide konfliktid

riigimetsade majandamine ja järelevalve on koos ühes ametkonnas, ühes ministeeriumis. See peaks olema kindlasti lahutatud.Nüüd tekitatakse veel suuremaid

Samal ajal dubleerimisi mitte ei vähendata, vaid mõnel pool nende hulk lausa suureneb, näiteks ühistranspordi korraldamisel, mis nüüd killustatakse rohkem kui seni kus hakatakse dubleerima, sest osa ühistranspordi korraldamisest läheb regionaalministeeriumile, mis tähendab tulevikus pädevuste dubleerimist ja täiendavaid kulutusi. Kõikidel neil erinevatel kaalutlustel tundub Isamaa fraktsioonile,

Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Mart Helme. Palun!

ühiskonnas, poliitilise konsensuse leidmist, ühiskonna ootuste paremat rahuldamist valitsemise ja valitsemisotsuste näol. Ma Ma ei saa muud kui selle kõigega lihtsalt ühineda.Aga ma tahaksin muidugi lisada oma väikseid pintslitõmbeid ja võtta päevakorda selle, et me oleme – nagu me siit kõnepuldist oleme korduvalt ja korduvalt kuulnud valitsuse esindajate suust väga erinevate kriiside keskel. Meil on sisuliselt kobarkriis: meil on majanduskriis, meil on eelarvekriis, meil on rahvastikukriis, meil on immigratsioonikriis. Noh, võib-olla leiaks veel neid kriise, mida loetleda, aga seda on juba piisavalt palju. Selle asemel kuulsime me vähemalt kuus korda, et Kaja Kallas tuli täna hommikul Singapurist. Tore! Kuus korda saime seda teada, see oli väga hariv, sest kordamine on tarkuse

Ma julgeksin isegi öelda, et 1990. aastate algul võisime me tükati Singapurile ülevalt alla vaadata, nüüd enam mitte. Nüüd enam mitte. Miks? Sellepärast et seal on tehtud tarku otsuseid, aga meil on tehtud kogu aeg Reformierakonna juhtimisel ainult reforme. Ja need reformid on tekitanud selle olukorra, et ei ole meil Saaremaa püsiühendust, ei ole meil neljarealisi maanteid ning meie tervishoiusüsteem on alla käinud, mida ma praegu tunnen omal nahal väga valusalt, õigemini oma kondis väga valusalt, sest kuidagi ei saa otsa peale, kus ja kuidas ma saaksin oma põlvevahetusoperatsiooni ära teha. No kuidagi ei saa otsa peale. Eriarst suunab perearsti juurde, perearst suunab eriarsti juurde, seal öeldakse, et haigekassa peab otsustama, kas ta rahastab või ta ei rahasta ja nii edasi ja nii edasi. Täielik Kafka. Nii nagu siin riigis suure osa asjadega on, kõik on Kafka. Ühe ukse tagant teise ukse taha ja lõpuks ei saagi aru, kes mida otsustab, miks otsustab või otsustamata jätab. Ja selles olukorras, kus me oleme keset kobarkriisi, on meil vaja hakata tegelema pikka aega väga suurt ressurssi, väga suurt intellektuaalset ja administratiivset panustamist nõudva valitsemise, ministeeriumide, valitsusasutuste ümberkorralduse projektiga. Siseneme kusagile, kuhu meil ei oleks vaja siseneda, sest riik on ju saanud siiamaani ikkagi juhitud. Muide, siinkohal kõrvalepõige ühte arenenud riiki nimega Belgia. Belgias kestis teatavasti mõni aeg tagasi interregnum, kuna ei suudetud uut valitsust moodustada, ümmarguselt kestis see 500 päeva. 500 päeva, poolteist aastat laias laastus. Poolteist aastat oli riik ilma uue valitsuseta. Ja teate, mis juhtus? Belgia majandusnäitajad tõusid. Belgia majandusnäitajad tõusid! See on minu meelest veenev kinnitus, et parem ilma juhtimiseta kui halva juhtimisega. Aga Reformierakonna [valitsuses] me oleme näinud aastate kaupa ainult halba juhtimist. Nii et, lugupeetud kolleegid, see eelnõu, mida meile praegu siin kiirkorras pähe määritakse, on täiesti tarbetu eelnõu. See on kahjulik eelnõu. Palun lisaaega. See on kahjulik eelnõu ja selle eelnõu kõige olulisemaks põhjenduseks ei ole mitte praktiline vajadus, vaid ideoloogiline vajadus. Meil on valitsuses tegelased, kes tahavad saada järjekordselt õlale patsutamist, aga võib-olla saada ka kusagilt mõne uue autasukese, võib-olla saada kusagile foorumile, kus nad saavad öelda, et meil on siin nii lauljaid kui ka kloune. Klouni tiitel mind ei puuduta, sest ma olen olnud laulja ikkagi suure osa oma elust. Aga noh, estraad missugune! Ideoloogilised põhjused, et me saaksime öelda, et me viime ennaktempos ellu kliimaministeeriumi rajamise näol rohepööret ja jõuame selleni, et sealiha asemel sööme kunstliha ning porgandite ja kapsa asemel sööme putukaid.

Eestlased söövad putukaid ja sealiha asemel söövad kunstliha ja üleüldse on nad kõik näost roheliseks läinud, sisalikinimesteks muutunud ja sellistena on maailma kõige progressiivsemad inimesed. Mis sellest, et lapsi neil ei ole ja rahvusena surevad nad välja. Eesmärk on saavutatud, planeet on päästetud, Kaja Kallase kuldsed jalajäljed on tulnukatele siia tühjaks jäänud maja ette kivisillutisse vajutatud. Aitäh! Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Head kolleegid! Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada, ent on laekunud kaks samasisulist ettepanekut, üks Isamaa fraktsiooni ja teine Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel, palvega eelnõu 216 esimesel lugemisel tagasi lükata. Lähme nende ettepanekute hääletamise juurde.Head

kolleegid, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku seaduseelnõu 216 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 26 Riigikogu liiget, vastu 57, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust.Eelnõu 216 esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 9. juuni kell 10. Oleme teise päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud.

Läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde. See on Riigikogu liikmete Kert Kingo, Kalle Grünthali, Arvo Alleri, Evelin Poolametsa, Leo Kunnase, Rene Koka, Henn Põlluaasa, Mart Helme, Martin Martin Helme, Siim Pohlaku, Helle-Moonika Helme, Anti Poolametsa, Rain Epleri, Varro Vooglaiu, Jaak Valge, Alar Lanemani ja Ants Froschi 8. mail 2023 esitatud arupärimine Värska Südamekodu OÜ tegevuse kohta. Palun arupärimise tutvustamiseks Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja, Riigikogu liikme Kert Kingo. Palun!

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitasime EKRE fraktsiooni liikmete nimel 8. mail arupärimise sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole seoses Värska Südamekodu osaühingu tegevusega.13.

oli 15. jaanuariks 2023 tundmatuseni muutunud. Tema kehast olid nälgimise tagajärjel alles ainult luu ja nahk, tema liigesed olid ebanormaalselt kõverdunud ehk moondunud ning ta ei olnud võimeline enam rääkima, iseseisvalt sööma, jooma ega liikuma. Hiljem arst tuvastas, et sellel meesterahval nimega Aavo oli murdunud parem puusaluu ja see oli tunginud vaagnaluusse. Luud olid valesti kokku kasvanud. Juba 2019. aasta detsembrikuus tuvastasid õiguskantsleri nõunikud kontrolli käigus sellessamas Värska Südamekodus mitmeid suuri puudusi ja rikkumisi Tolleaegne hooldekodu juht ja praegune Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Anti Haugas väitis hiljem, et hooldekodu parandas kõik nimetatud puudused. Seejärel vahetus hooldekodu juhataja. 13. veebruaril 2023. aastal avalikkuse ette jõudnud videojäädvustuse põhjal selgus aga, et etteheidetud puudusi Värska Südamekodus siiski likvideeritud ei olnud. Vastupidi, lisaks sellele, et hooldusasutuses polnud tagatud elanikele turvalist ja inimväärset elukeskkonda, leidis seal aset hoolealuse julm piinamine, millega tekitati talle raske tervisekahjustus. Tema suhtes pandi toime kehaline väärkohtlemine ning tema elu ja tervis asetati ohtu ehk tema suhtes pandi toime kuritegu, mille suhtes käib praegu kriminaalmenetlus. Värska Südamekodu kuulub Südamekodud AS‑i kontserni, mille tegevusala on vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus. Nimetatud asutus reklaamib ennast kui professionaalse hooldusteenusega eakate kodu, kus on heal tasemel hooldusteenus. Kuna Värska Südamekodus hoolealuse suhtes toime pandud võigas tegu on pälvinud suurt avalikkuse tähelepanu ja riivab tugevalt paljude inimeste õiglustunnet, siis esitasimegi ministrile arupärimise, millega soovime vastuseid näiteks sellistele küsimustele. Olete 16. veebruaril 2023. aastal andnud meediale intervjuu, milles märgite, et kõnealune olukord oli teile teada juba varasemalt ehk enne "Kuuuurija" saadet ja sellega tegeleti. Selgitage palun, millistes tegevustes see tegelemine seisnes. Samuti soovime teada selle kohta, et te meedias 16. veebruaril sellel aastal ütlesite, et igasugune inimestele, klientidele või nende lähedastele ebamugavuse tekitamine on lubamatu. Arvestades, et asutuses toimuva eest vastutab eelkõige asutuse juht ehk Värska Südamekodu puhul juhataja, kas on teie hinnangul õige, et Kati Arkman, kelle ametisoleku ajal kõnealune juhtum ja õõvastav tegu aset leidis, jätkab senini asutuse juhataja ametikohal töötamist?

seotud. See annab põhjuse seisukohaks, et olete sotsiaalkaitseministrina kallutatud ja jätnud isiklikust huvist lähtudes antud juhtumile asjakohaselt reageerimata. Kuidas teie tahtmatus tagajärgedega tegeleda sobitub õigusriigi kontseptsiooniga? Kuidas te hindate seda korruptsioonivastase seaduse raames? Loodame väga, et minister suudab põhjalikult vastata nendele küsimustele ja meile saavad selgemaks Südamekodus toimunud kuritegeliku käitumise, inimese piinamise ja vigaseks tegemise [asjaolud]. Loodame, et ministril on ka midagi head meile sellega seoses öelda. Aitäh! Aitäh! Palun kõnetooli sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

fraktsiooni liikmete poolt ja selle sisu on Värska Südamekodu OÜ tegevuse kohta.Kõigepealt, tõepoolest olen öelnud meedias avalikult ja jään selle juurde,

teadlik, [ma teadsin,] et sellised sündmused olid aset leidnud, sest mind oli informeeritud Sotsiaalkindlustusameti algatatud järelevalvest nende sündmuste valguses 2. veebruaril 2023. Esimene etteteatamata paikvaatlus Värska Südamekodus toimus 7. veebruaril 2023. aastal, seega enne 16. veebruari 2023, mil minu sõnad avalikuks said. Nüüd teine küsimus. Sotsiaalkindlustusamet ei viinud pärast õiguskantsleri kontrollkäiku 2019. aasta detsembris läbi täiendavat järelevalvet Värska Südamekodus. Nagu esimese küsimuse vastuses märgitud, algatas Sotsiaalkindlustusamet järelevalve 2. veebruaril 2023 ja esimene paikvaatlus toimus 7. veebruaril, teine 1. märtsil 2023. Sotsiaalkindlustusamet lähtub järelevalvatavate asutuste valimi moodustamisel olemasolevast ressursist ja ohuprognoosist. Ohuprognoosi puhul on üheks näitajaks muu hulgas Õiguskantsleri Kantselei kontrollkäikudel leitud asjaolud koos teiste asjaoludega. Lisaks arvestab Sotsiaalkindlustusamet, kuidas kõige efektiivsemalt kasutada ära järelevalveressursse. Sotsiaalkindlustusametil on järelevalvetalituses 11 järelevalvega tegelevat peaspetsialisti, tegevuslubasid menetlev nõunik ja talituse juhataja. Olukorras, kus õiguskantsler on asutuses ohud ja rikkumised välja toonud, on asutusele teada kõik võimalused oma tööd parendada ja seda kvaliteetsemalt teha. Tänase seisuga on kohalikel omavalitsustel tegevusloaga sotsiaalhoolekande tegevuskohti kokku 1333 ja nende üle on Sotsiaalkindlustusametil kohustus läbi viia riiklikku või haldusjärelevalvet. Lisaks on Sotsiaalkindlustusametil kohustus teostada järelevalvet ka lastega töötavate isikute suhtes ja seda ka haridus‑ või muude valdkondade asutustes, mitte ainult sotsiaalvaldkonnas. Riigina peame fookuse seadma rikkumiste ennetamisele. Piiratud ressursi tingimustes keskendume tegevustele, mis on suunatud teenuste kvaliteedi ühtlustamisele ja tõstmisele. Kolmas küsimus, mis puudutab asutuse juhi Kati Arkmani ametisoleku ajal toimunud juhtumit ja asjaolu, et proua Kati Arkman jätkab senini juhataja ametikohal töötamist. Olgu öeldud, et ainult asutuse omanik saab juhte vahetada, kindlasti ei tegele sellega sotsiaalkaitseminister ega ka mitte Sotsiaalkindlustusamet. Värska Südamekodu juhatuse liikmed on olnud varasemalt Anti Haugas, Ave Arens ja Kati Arkman, kes alustas oma tegevust 2022. aasta novembris. Teenusel olnud inimese

Proua Arkman on oma ametisoleku ajal võtnud tööle uue teenustejuhi, kelle eestvedamisel koostati järelevalvemenetluse käigus kõigile klientidele hooldusplaanid. Samuti on tema juhtimisel välja vahetatud ja juurde värvatud hooldustöötajaid.Alates

See määrus on kooskõlastusringil ja asjaomastel on võimalik teha praegu täiendusi ja muudatusettepanekuid määruse kohta. Nõuete kehtestamise eesmärk on tagada teenust saavatele inimestele ühetaolisem ja parem teenusekvaliteet üle Eesti. Nõuded annavad selgemad tegutsemisraamid nii teenuseosutajatele teenuse osutamiseks, kohalikele omavalitsustele teenuse korraldamiseks kui ka Sotsiaalkindlustusametile järelevalve tegemiseks. Teenust saavatel inimestel ja nende lähedastel tekib parem arusaam sellest, milliseid toiminguid ja tegevusi peab ööpäevaringne üldhooldusteenus minimaalselt sisaldama. Lisaks sisunõuetele kehtestatakse hooldustöötajate, abihooldustöötajate ning ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajate suhtarv. Suhtarvu kehtestamine võimaldab tagada teenusesaajatele kvaliteetsemat teenust, sest hoolduspersonali arvu nõude tõttu suureneb töötajate arv, mis võimaldab igal töötajal pühendada senisest enam aega igale teenusesaajale Hoolduspersonali töökoormusele selgemate piiride seadmine loob eeldused, et hooldustöötaja või abihooldustöötaja ametikoht muutub atraktiivsemaks ja pidurdab tööjõu voolamist üldhoolduskodudest teistesse valdkondadesse. Neljas küsimus. (Köhib.) Ma vabandan, mul ei ole kaks nädalat köha üle läinud.

Järelevalveakt kavandati esitamiseks asutusele seisukoha andmiseks 17. märtsil, akt ja ettekirjutuse kavand esitati 29. märtsil. Ettekirjutuse kavandiga Värska Südamekodu ei nõustunud, kuna oli ettekirjutuses märgitud hooldusplaanidega seotud rikkumised juba kõrvaldanud. Et hinnata Värska Südamekodus rikkumiste kõrvaldamist, toimus uus paikvaatlus 19. aprillil käesoleval aastal, tuvastati, et Värska Südamekodu on järginud sotsiaalhoolekande seaduses sätestatut, hooldusplaanid on koostatud kõigile 58 kliendile ja hooldusplaanid on ka üle vaadatud. Sotsiaalkindlustusamet lõpetas järelevalvemenetluse 10. mail 2023. Lisaks Lisaks selgitame, et tegevusluba saab äärmise abinõuna kehtetuks tunnistada majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuste olulise rikkumise tõttu. Rikkumine on oluline, kui rikkumise laadist tulenevalt võib arvata, et ettevõtja või temaga seotud isik ei suuda ka edaspidi tagada selle nõude või tingimuse täitmist ning on vaja vältida tekkida võivat ohtu või kahju töötajale, kliendile või kolmandale isikule. Antud juhul oli järelevalve tulemuslik ja asutus on asunud õigusakte täitma. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise pädevus on üksnes Sotsiaalkindlustusametil. Viies küsimus: "Kuidas Teie tahtmatus tagajärgedega tegeleda sobitub õigusriigi kontseptsiooniga? Kuidas hindate seda korruptsioonivastase seaduse raames?" Korruptsiooniga oleks tegemist siis, kui minister annaks otse korraldusi. Minister ei anna Sotsiaalkindlustusametile korraldusi tema ülesannete täitmiseks. Amet on selles ise pädev ja oma ülesanded saab Sotsiaalkindlustusamet seadusest tulenevalt. Ei riiklikku ega haldusjärelevalvet ei ole võimalik teha ministri korralduse alusel. Tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest teostab järelevalvet Sotsiaalkindlustusamet, juhindudes kehtivast õigusest. Järelevalve algatatakse üldises õigusest. Järelevalve algatatakse üldises korras, vastavalt varem koostatud järelevalvekavale või siis, nagu varem öeldud, sõltuvalt olukorra ohuprognoosist, ilma ministri suunisteta. Minister saab vajaduse korral anda Sotsiaalkindlustusameti juhile ülesande, et Sotsiaalkindlustusamet mõne olulise järelevalve algataks.

Sotsiaalministri pädevus on reguleeritud Vabariigi Valitsuse seadusega ja Sotsiaalministeeriumi põhimäärusega, mille kohaselt on ministri pädevuses ja tema teha teenistuslikku järelevalvet seaduses sätestatud korras ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja nende ametiisikute, samuti ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse üle. Aitäh!

Need pildid, mida me nägime, need on midagi sellist, mida me oleme näinud ajaloolistelt piltidelt, ma ei tea, Auschwitzist, Buchenwaldist, kuskilt Gulagi laagritest. No see on ju täiesti uskumatu! Mu küsimus seisneb selles, et mis peaks ilmnema selleks, et ühelt selliselt vanadekodult võetaks tegevusluba ära.

Suur aitäh emotsionaalse küsimuse eest! Vastus on selles mõttes üsna lihtne. Nii nagu ma olen varasemalt öelnud: mitte ükski inimene ei tohi kannatada ei kliendina ega [kliendi] lähedasena ning tegelikult ka töötajad ei tohi olla kannataja rollis. Juhtub selliseid olukordi, aga on omad reeglid, mismoodi nendest olukordadest välja tullakse. See oli punkt üks. See, millest mina siiamaani oma vastuses rääkisin, oli järelevalve, riiklik järelevalve ja haldusjärelevalve, mida teostab minu valitsemisalas tõepoolest Sotsiaalkindlustusamet. Hoopis teine lugu on, kui tõepoolest on olnud tahtlikkusest või ka hoolimatusest tingitud situatsioon, mis on viinud inimese tervise kahjustumiseni. Sellisel juhul tegeleb sellega juba õiguskaitseorgan, nii nagu ka praegusel juhul. Ants

lisaks sellele Värska Südamekodule Lille Kodu. Need mõlemad juhtumid viitavad sellele, et meie sotsiaalhooldussüsteemis on tööl inimesed need võivad olla üksikud [inimesed], aga siiski heidavad nad varju kogu süsteemile –, kelle mentaliteet on tõesti pigem doktor Mengele mentaliteet. Inimesed on neile täiesti asjad, vahendid ja ei midagi muud. Minu küsimus on selles: te ütlete, et teie ministrina ei saa siin sekkuda, aga kuidas te ise inimesena sellele Aitäh küsimuse eest! Seda ma olen ka juba väljendanud, kuidas ma inimesena sellele vaatan. See on lubamatu. Lubamatu on mis tahes inimese julm kohtlemine. Julmaks kohtlemiseks pean ma ka hooletusse jätmist. Kindlasti on siin riivatud mitte ainult konkreetset klienti, vaid ka tema lähedasi. Oluline on ka see, et laiemalt on tegelikult saanud mainekahju sotsiaalvaldkond tervikuna. Aga mul on selles mõttes hea meel, et me oleme täna astumas sammu edasi ja koos hooldereformiga, mis jõustub 1. juulist käesoleval aastal, me esmakordselt saame kehtestada täpsemad kvaliteedinõuded üldhooldusteenuse sisu

hooldustöötajate hulgas vähendada. Ma loodan, et see aitab kaasa ka teenuse kvaliteedi paranemisele. See on äärmiselt kahetsusväärne ja see on äärmiselt lubamatu,

teile teada? Kas neid on ja kui on, siis kui suurel määral või kui suurel arvul? Suur aitäh! Tõenäoliselt ei ole mul kogu informatsiooni, kuigi ma seda väga sooviksin, aga mulle on tänaseks teada – ja ma ei avalda

ja teiseks viitab ikkagi sellele, et see ei pruugi olla erand. Loomulikult ei saa minister kõigega kursis olla. Küll aga on ministri kohus [tagada] tingimused, et niisugused juhtumid ei saaks üleüldse olla võimalikud. See on ministri poliitiline vastutus. Teie jutust minu kuulmise järgi küll ei järeldunud, et oleks mingeid olulisi tingimusi meie sotsiaalsüsteemis

Suur aitäh küsimuse eest! Iga juhtum on eriline, sest iga juhtumi taga on inimene ja inimesed. See on seisukoht, millest ma mitte kunagi taganeda ei saa. Iga juhtumi analüüs, ka ka halvasti lõppenud juhtumi analüüs ja eeskätt halvasti lõppenud juhtumi analüüs, on väärtuslik sisend, selleks et muuta teenuste korraldust, kvaliteedinõudeid, rahastamisskeeme.

muudatused. Muudatused on väga suured ja suure mahuga. Kui me räägime üldhooldusteenuse korraldamisest, mis on olnud 1995. aastast kohaliku omavalitsuse korraldatav teenus ja mida kohalikud omavalitsused on korraldanud viisil, et enam kui 80% ulatuses, üle 80 miljoni euro aastas,

alates 1995. aastast suurim rahasüst sotsiaalhoolekandesektorisse: käesoleval aastal 40 miljonit, järgmisel aastal 57 miljonit. Loomulikult, ainult raha kvaliteeti ei paranda. Seetõttu näeb see reform ette nõuded teenuseosutajate arvu kohta, samamoodi ka nõuded teenuse sisu kohta. Ma väga-väga loodan, et kohaliku omavalitsuse korraldatav teenus – see on jätkuvalt kohaliku omavalitsuse korraldatav teenus – muutub kvaliteetsemaks ja me ei pea oma inimeste, oma lähedaste pärast

Kvaliteedinõuded on olemas ka praegu, neid lihtsalt ei täidetud, jõhkralt ei täidetud, ja see jutt, et ootame uurimise ära ja siis vaatame, ei ole ju mingi jutt. Vahepeal siis laseme inimesi rahumeeli edasi piinata, piinata, et Südamekodu saaks raha teenida või? See jutt, et mina ministrina ei saa sekkuda, on täiesti rumal jutt. See on teie haldusalas, järelevalve on teie käes ja te lausa peate sekkuma, mitte ei saa sekkuda.Mul on tunne, et kõik taandub väga lihtsale: Südamekodu AS‑i kontsern on reformierakondlaste pesa. Südamekodu kontserni tegevjuht, juhatuse liige on Meelis Mälberg, osanikud on Rain Rosimannus ja Martin Kukk, endine erakonna peasekretär,

Tänan küsimuse eest! Kvaliteedinõuded kõikide hoolekandeteenuste kohta on tõepoolest sotsiaalhoolekande seaduse [üldsätetes] olemas, aga nad on äärmiselt üldised, piirdudes vaid sellega, et me räägime inimesekesksest teenusest, kodulähedusest, subsidiaarsuspõhimõttest, mis on üldised hoolekande põhimõtted, mida tuleb hoolekandeteenuste korraldamisel järgida. (Hääl saalist.) Üldhooldus … Ma vastaksin hea meelega. Üldhooldusteenus on üks 30‑st kohaliku omavalitsuse korraldatavast teenusest, mille kohta me nüüd oleme ka eraldi kvaliteedinõudeid määrusega kehtestanud. Võib küsida, miks varasemalt neid kvaliteedinõudeid ei kehtestatud. Vastus on üsna lihtne. Punkt üks, ja selle taha ma ei varju: ministril on võimalus või õigus, mitte kohustus neid kvaliteedinõudeid kehtestada, aga põhjus on kokkuleppe saavutamine kohalike omavalitsustega. Nüüd, kui me anname kohalikele omavalitsustele reformi täisaastal 57 miljonit, on kohalikud omavalitsused valmis alla neelama ka selle, et riik kirjutab neile ette kvaliteedinõuded. Mis puudutab minu personaalset seost Südamekoduga, siis kindlasti teie seda ei usu ja mina teid uskuma panna ei saa, aga minu jaoks ei ole mitte mingisugust vahet, kes on hoolekandeteenust osutava asutuse omanik. Minu jaoks kehtivad seadused ja seadustest tulenevalt – ma juba varasemalt teile kirjeldasin – ei anna ma üldjuhul otse korraldusi. Kui kõnealuse juhtumi kohta info minuni jõudis, siis jõudis info minuni juba selles valguses, et et järelevalvemenetlus Sotsiaalkindlustusametis oli alustatud. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! See on muidugi äärmiselt kahetsusväärne, et me aastal 2023

kuidas edasi minna. Ma pean ütlema, et mina olen risti vastupidisel seisukohal: süüdlased tuleb välja selgitada. Sellepärast sellised asjad meil juhtuvadki, et meie ühiskonnas kõik vaatavad läbi sõrmede ja räägivad, et ärme selgitame välja süüdlasi.

Teistpidi, me otsime süüdlasi. Meil on menetluses kriminaalasi, millega tegelevad õiguskaitseorganid. Me otsime süüdlasi. ja riikliku järelevalve menetlus räägivad tegevusloast, selle äravõtmisest või ka ettekirjutuste tegemisest. Ettekirjutused on tehtud ja ettekirjutuste pinnalt on ka puudused likvideeritud. Kui me räägime konkreetsest kahjust konkreetsele inimesele, siis selle [selgitamisega] tegelevad õiguskaitseorganid. Ma väga loodan, et süüdlased selgitatakse välja, isegi kui [süüdi ollakse] laiemalt, süüdi ei ole mitte üks konkreetne hooldustöötaja või selle inimesega kokku puutunud hooldustöötajad, vaid kui [süüdi on] süsteemselt selle asutuse lähenemine. Ma väga loodan, et õiguskaitseorganid süüdlased välja selgitavad. Suur

Sellest te libisesite üle, räägite siin järelevalvest ja tegevuslubadest. Aga eks me saame aru, et hooldekodud on omavahel ringkaitses ja sealt midagi välja ei imbu. Peab olema nõndanimetatud vilepuhuja, kes toob selle asja avalikuks. Nagu me kuulsime, osa asju te teate.

Maaelu konteksti ma tean: kui loomi väärkoheldakse, siis võetakse loomad ära ja võetakse ka ettevõtja tegevusluba ära. [Selgub,] et inimestega me võime käituda nii, nagu me ise tahame. Aga on teile teada, kui palju on tegevuslubasid ära võetud?

tegutsesid üldhooldusasutused kohaliku omavalitsuse territooriumil ja kohalik omavalitsus teenuse korraldajana kureeris nende tegevust.

ühiskonnas mingid sellised kokkulepped, mida ei pea kirja panema. Selle kaasuse puhul need kvaliteedinõuded ju tegelikult ei puutu asjasse, sest ei saa juhtuda, et kehtestatakse sellised kvaliteedinõuded, millele see antud hooldekodus toimunu oleks vastanud, eks ole. Sellest tulenevalt ma küsin. Sõltumata nendest kvaliteedinõuetest, ma loodan, et te nõustute, et selline asi on lubamatu. See ju ei puutu asjasse, et need tegevusload kehtestati paar aastat tagasi. Nüüd on nad olemas ja on võimalik luba ka ära võtta, kui ilmneb mingi [selline] asjaolu. Kvaliteedinõuded ei puutu asjasse. See oli ju räige käitumine. Kordan: riikliku järelevalve sanktsioneerivad meetmed on eeskätt ettekirjutuste tegemine ja äärmuslikul juhul tegevusloa äravõtmine, seda olukorras, kus on põhjust eeldada, et puuduste likvideerimine ei ole võimalik ja tulevikus võib sarnane kahju korduda. Sotsiaalkindlustusameti järelevalveametnikud sellisele tulemusele ei ole jõudnud. Ma kordan veel: minister personaalselt ei sekku järelevalvemenetlusse, poliitilist järelevalvet me ei tee.

Esiteks ma sooviksin teada: kui juba 2022. aasta suvel avastati tervise halvenemine, siis mida selles suhtes ette võeti? Mida arstid tuvastasid, kas üldse arsti kutsuti? Teiseks: kui Kati Arkman tuli hiljem tööle ja nägi nii halvas seisundis hoolealust, mida ta ette võttis? Kas ta konsulteeris arstidega? Suur aitäh küsimuse eest! Nii nagu ma tänases arupärimise vastuses olen teile öelnud ja nii nagu ma varem meedias olen öelnud, siis minuni jõudis see informatsioon küll enne 16. veebruari, aga mitte

palun! Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Jaak Valge siin enne ütles väga õigesti, et ministri asi on korraldada tingimused ja ministril on poliitiline vastutus. Nüüd, kui meil on tehtud ka sellised otsused, et maksumaksja raha suunatakse palju suuremas mahus hooldussüsteemi, eakate hooldusesse, suureneb selle raha ja ressursi suurenemisega, muuseas, ka teie vastutus. Tuletan meelde, et suur osa sellest rahast läheb ikkagi reformierakondlastele kuuluvatele hooldekodudele ja ühes nendest see jube juhtum ju toimus. Teie ministrina olete Reformierakonna liige ja on äärmiselt kahetsusväärne, et keegi ei näe siin huvide Selle juhtumiga seoses see karjub ju eriti näkku. Te räägite, et ei saa olla poliitilist juhtimist, ei saa olla poliitilist järelevalvet. Aga poliitiline vastutus selles küsimuses võiks ju ometi olla. Tegelikult te peaksite tagasi astuma. Kas te ei arva seda? Palju väiksemate asjade eest on tagasi astutud. Suur aitäh küsimuse ja ettepaneku eest! Huvide konflikti kahtluse korral palun pöörduge julgeolekuasutuste poole järelevalve tegemiseks.Mis puudutab vastutuse suurenemist, siis ministri vastutus on alati suur. Kui me räägime avaliku raha suurenemisest hooldusvaldkonnas, siis ma tuletan meelde, et tegemist on kohaliku omavalitsuse korraldatava teenusega ja see ressurss läheb kohalikule omavalitsusele. Kõik Eesti 79 kohalikku omavalitsust saavad oma

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma pean ütlema, et teie jutt, mida te siin puldis räägite, on täielik jama. Kõigepealt teeme selgeks ühe asja: tegemist ei ole puudujääkidega, vaid tegemist on inimese sandistamisega. Saate te sellest lihtsast põhimõttest aru? Teiseks, te olete teostanud kontrollieset tegevusloa osas Värskas. Seal on konkreetselt öeldud: tegevusluba on antud Värska Südamekodule. Vastutaja peab olema Südamekodu OÜ. Ei ole tähtis see, kes selle [teo] vahetult seal toime pani, sest nemad tegutsesid selle osaühingu huvides. Selles on küsimus. Nüüd ma küsin: kas te kavatsete selle Südamekodu OÜ tegevusloa kas peatada või tühistada, ära võtta? Suur aitäh! Te viitate inimese väga keerulisele terviseseisundile. Ma pean ausalt ütlema, et mind hämmastab, kuidas teil on sellist informatsiooni, sest need on delikaatsed isikuandmed. Minul isiklikult seda informatsiooni ei ole, sest mulle ei anta delikaatseid isikuandmeid puudutavat informatsiooni on inimese terviseseisund. Mina tean informatsiooni, mis on avalikus meediapildis olnud, mida on lähedased ise rääkinud, ja ma tean ainult seda, mis on läbi käinud ka nendest dokumentidest, mis on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel

Vabandust! Küsimus oli tegevusloa äravõtmise või tühistamise kohta. Aitäh! Mis puudutab tegevusloa äravõtmist, siis nii nagu ma enne selgitasin,

tõepoolest jõutakse kriminaalasja lahenduses selleni, et see süü ulatus kaugemale vahetust hooldusteenuse pakkujast, on Sotsiaalkindlustusametil põhjust sellesse asjasse uuesti sisse vaadata. Hoolimatus,

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ma ütleksin niimoodi, et teie häbematus on jalustrabav. Te sisuliselt õigustate kõike seda, mis on toimunud. Sisuliselt õigustate! "Jaa, see on kahetsusväärne." Aga mitte midagi ei juhtu. Mitte midagi ei juhtu, teie reformierakondlastest joped saavad endiselt sealt oma tulusid, kusagil on kellelegi natukene sõrme viibutatud, et ei olnud ilus, ärge rohkem nii tehke ja kõik see ongi niimoodi. See on ikka uskumatu, et Eesti Vabariigis võib hooldekodus inimese peaaegu surnuks näljutada. Muide, ajakirjanduse vahendusel ma tean, et inimene viidi sealt ära ja teises hooldekodus sai ta hea hoolduse ja kosus ning on praegu elu ja tervise juures. Ei olnud seal mingit rasket haigust juba enne seda. Ja kuskil teises hooldekodus võib mõnitada ja piinata lapsi.

Ma tänan arvamusavalduse eest. Aga ma arvan, et algatatud kriminaalasi, mis peab välja selgitama tõe ja üles leidma ka süüdlased, on piisav ettevõtmine. Mina usun õigusriiki. Mul on kahju, kui teie sellesse ei usu.

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Siin me nüüd oleme. Me räägime elusast inimesest, me tõstatame probleemi, kuidas on käitutud elusa inimesega, ja me kuuleme ministrilt ainult juttu rahast ja ministeeriumi töö korraldamisest, tehnilisi andmeid, protseduurilist juttu,

Minister ütles, kui me rääkisime siin Värska Südamekodust, et ministeerium ja minister ei saa võtta selliselt hooldekodult – rõhutan sõna "hooldekodu", kus inimene näljutati praktiliselt surnuks, teda piinati, ta oli vigastatud – tegevusluba ära, nemad pakuvad teenust. Minul tekkis küll küsimus, et kas hooldekodus, mis peab inimeste eest hoolitsema,

inimese suhtes – selline jõhker piinamine on ilmselgelt rikkumine ja ilmselgelt viitab sellele, et see hooldekodu ei taga seda teenust, mida ta on kohustatud tagama –, siis lihtsalt tulebki tegevusluba ära võtta. Aga loomulikult, kui see on oma erakonnakaaslaste rahaallikas, siis seda ei saa teha.

kõhnus, järjest rohkem kõhnus, tema liigesed järjest rohkem deformeerusid, inimene sandistus. Mitte keegi ei märganud! Ometigi on seal ju hooldajad, kes regulaarselt seal käivad, 24/7 on järelevalve, hoitakse silma peal, nad töötavad vahetustega, seal on erinevad inimesed.

Kuidas on selline asi võimalik asutuses, kus on 24 tundi päevas seitse päeva nädalas inimeste üle järelevalve olemas, ehk silm on peal, kuidas keegi hakkama saab – see on nende kohustus –, kas on ravimid võetud, kas tal on juua, kas ta saab liikuda? Mitte keegi ei tea, lasti lihtsalt minna. minna. Tahetigi ära peita see asi. Minister ütleb, et tema ei saa sekkuda. Me ei räägi sellest, et mingi IT‑lahendus ei tööta.

See ei tohi nii olla, et on normaalne, et sellised asjad 2023. aastal Eestis juhtuvad. Selline asi ei saa lihtsalt olla. Minister lihtsalt ei taha, ei taha vastutada ja ei taha tegeleda. Kõige parem vastus on alati, et mina ei tea midagi. midagi. Vaatame kogupilti meie sotsiaalkaitseministri tegevuse kohta. Värska Südamekodus oli jõhker piinamine, inimese alandamine, näljutamine.

ei tea minister mitte midagi. "Noh juhtub, jah, väike tingimuslik karistus ja mina ei tea midagi." Minister ei saa sekkuda!Hiljuti tuli järjekordne uudis, kuidas Tallinna nägemispuudega lapsed ei saa juba kolm aastat Tallinnas rehabilitatsiooni‑ ja tugiteenuseid.

Minister ei saa sekkuda, aga minister saab sekkuda vikerkaareliste voodielusse, seista nende eest, võidelda nende eest, ministril on aega tegeleda homoabieludega, tegelda [homode] isiklike muredega, 1% Eesti elanike muredega, sest nagu minister on öelnud, on tema südameasi nende eest seista. Tema ei seisa nende inimeste eest, kes on hooldekodus,

igasuguste emotsioonideta, täiesti ilma empaatiata inimene ei tohiks selles valdkonnas üldse töötada. Ma ei tea, kas minister tuleb enam tagasi. Ma soovin küll teada, et kus nüüd on see riigimehelikkus, kui minister ei saa hakkama oma valdkonnaga, minister ei taha oma valdkonnaga tegeleda, vaid tegeleb mingi seltskonna, 1% Eesti elanike isiklike voodiprobleemidega. Kuhu jääb poliitiline vastutus, kui oma valdkonnaga ei tegele? Kunas minister tagasi astub? Või ongi Reformierakonna stiil see, et las inimesed surevad, las inimesi piinatakse, las inimesi sandistatakse, näljutatakse ja mitte midagi ei tehta, sest "meie tegeleme ainult homoabieludega, sest see on prioriteet nr 1"? Inimelu ei maksa meie riigis mitte midagi, inimesed ei ole mitte midagi väärt. See on lihtsalt niivõrd masendav. Ja see on väga pehmelt väljendatud. Aitäh! Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Palun igaks juhuks

Samasugune inimskelett, ainult kondid. Kas see on siis Eesti sotsiaalhoolduse tase?

tohutult. Kas siis tänapäeval on sotsiaalteenuse puudujääk see, kui inimene on praktiliselt surnuks näljutatud ja jäetud oma lõppu ootama? Ta veel toodab raha sellele ettevõttele, kuna lähedased maksavad tema eest. Julm! Probleemiks on see, et Värska Südamekodu OÜ jätkab oma tegevust.

ühte teist juhtumit, kui erihoolekandeasutuses lapsi peksti. Mina võin nimetada ühte Tallinna-lähedast hooldekodu, kus inimesele seoti padi

Kui sa enam ei liigu, oled sa muutunud ainult mõttetuks rahamasinaks, mis täidab selle hooldekodu kassat.

Kui selles asutuses rikutakse tingimusi, mis olid tegevusloa andmise aluseks, siis ei oma tähtsust see, kes töötajatest seal midagi tegi. Sest töötaja täidab ainult töökohustusi, aga tegevusloa tingimusi ei täidetud. Ehk vastutaja peab olema Südamekodu OÜ,

Huvitav, Signe Riisalo, mis näoga te inimeste hulgas käite? Lähete poodi, inimesed vaatavad teid: see on see doktor Mengele, kes soosib "koonduslaagreid" Eestis." Kas olete rahul selle tiitliga? Ma arvan, et ei ole. Võtke ette see radikaalne samm, peatage see tegevusluba vähemalt uurimise ajaks või võtke ta täielikult ära. Siis te näitate ka tegelikult, et te ei ole mingisugune bürokraat, vaid sotsiaalhoolekande [eest

tuntud inimeste tegevust, kelle üle mõisteti kohut Nürnbergi protsessil. Aitäh! Aitäh!

see on väga traagiline teema, aga ma ei näe, et minister oleks saalis. Kuidas meil see kord ette näeb, kui meil on seaduseelnõu või arupärimine ja minister on tulnud vastama, kas ta ei peaks arutelu lõpuni saalis viibima? Või kui ta ära läheb, kas ta siis ei peaks ütlema, et tal on vaja varem ära minna? Kuidas see kord meil on? Aitäh, hea kolleeg! Riigikogu kodu‑ ja töökord ei näe ette kohustust viibida läbirääkimiste ajal Tõepoolest, üldjuhul on arupärimisele vastaja olnud saalis, aga seadusest tulenevat kohustust selleks ei ole. Loomulikult ei saa menetleda, kui teda ei ole vastamise ajal või küsimustele vastamise ajal siin. Formaalset kohustust ei ole. Teiseks, respekteerigem siiski ka seda –

Ega mul ei olnud plaanis sõna võtta või läbirääkimistel kõnega esineda, sest ma ei tunne ennast nendes sotsiaalvaldkonna küsimustes kõige kompetentsemana.

mis esitati nii arupärimise raames kui ka arupärimisele järgnenud küsimuste raames, hämmastas mind üks asi: ministri häbematus ja küünilisus. Häbematus sellega seoses, et ta sisuliselt kaitses neid ettevõtjaid, neid töötajaid, kelle käe all, kelle ettevõtetes kogu see õudus on on aset leidnud. Me teame, et see õudus ei ole mitte ainult selles ühes Südamekodus ja ainult selle ühe inimesega aset leidnud, vaid rahva hulgas liikudes, ajakirjandust jälgides jääb ikka ja jälle siin ja seal silma järjekordne lugu sellest, kuidas hooldekodus on inimesi koheldud ebainimlikult. Siin on välja toodud ka see, kuidas puudega lapsi koheldi ühes teises hooldekodus. Need on sedavõrd igasuguse inimlikkusega vastuolus olevad näited,

üleastumiste lõpetamiseks ja nende toimepanijate karistamiseks.Aga ei, minister räägib meile sellest, kuidas nii on ja seadused on puudulikud, astutakse samme ja tehakse seda ja tehakse teist. "Ärge muretsege, me elame kõikidest mõeldavatest universumitest kõige paremas!" No ei ela. Ei ela! Kui minister sellest aru ei saa, siis on asjad väga halvasti ja räägivad väga selget keelt ühest asjast: minister ei tule oma haldusalaga toime ja minister peaks tagasi astuma.Muide, ma mäletan väga hästi, kuidas reformierakondlased siin karjusid ja trampisid jalgu ja kriiskasid, kui meie valitsuses olime, kuidas nad karjusid mulle siin: "Kas häbi ei ole? Astu tagasi!" Ma küll ei saanud kunagi aru, mille pärast oleks mul pidanud häbi olema ja mille pärast ma oleksin pidanud tagasi astuma. Aga nii see oli. Nüüd on põhjust, Signe Riisalo, tagasi astuda. Ei tule õigustada oma erakonnakaaslasi nende toimepandud väärtegude ja kriminaalsete tegude tõttu. Ärge õigustage neid! See on üks asi. Teine asi, mis mul kohutavalt [hinge] kriipis, on see. Vaatasime põgusalt, kiiresti, kui palju on Sotsiaalministeerium eraldanud rahalisi vahendeid kõikidele nendele [nelja tähe ja plussiga] organisatsioonidele, MTÜ‑le [Lapsele] Oma Kodu ja nii edasi ja nii edasi. Need on arvestatavad summad ja aastate lõikes on need summad ikka eriti arvestatavad. Te ei liiguta mitte sõrmeotsagi, et nägemispuudega lapsed saaksid oma rehabilitatsiooniteenuseid siin Tallinnas, vaid saadate nad Tartusse põhjendusega, et raha ei ole. Vaat kunagi ei ole raha heade asjade tegemiseks, neile, kes tõepoolest on hädas ja seda raha vajavad, aga ideoloogilisteks kaabaklusteks on alati raha. See on vastuvõetamatu! Seda enam peaksite te tagasi astuma, et te olete ideoloogiline persoon, mitte minister, kes poliitiliselt juhib oma haldusala ... Paluks lisaaega. ja seisab selle eest, et õigus ja õiglus valitseks ka nende suhtes, kes ise enda eest enam seista ei suuda, olgu nad puuetega lapsed, keda nägupidi oma väljaheidetesse surutakse, või olgu need vanad, raugastunud, tihtipeale ka dementsed inimesed, kes ei saagi aru, mida nendega tehakse ja kuidas neid kuritarvitatakse. See on otseselt teie kui ministri ülesanne, et teie haldusalas niisuguseid asju ei toimuks. Kui te ütlete, et minister ei saa sekkuda, siis milleks meil üldse on vaja poliitilist juhtimist koos niinimetatud poliitilise vastutusega? Seda pole ju vaja.Oma eelmises kõnes täna siin ma tõin näite selle kohta, kuidas Belgias 500 päeva ei olnud valitsust ja majandusnäitajad selle aja jooksul mitte ei käinud alla, vaid hoopiski paranesid.

Entroopia nendes hooldekodudes jätkuks, inimeste kuritarvitamine jätkuks ja keegi ei sekkuks. Aga kui on minister nagu teie ja valitsus nagu see, millesse teie kuulute, siis jätkub see ju samuti. Milleks teid siis vaja on, kõikide teie privileegidega, kogu teie ametnike armeedega ja teie poliitilise niinimetatud vastutusega? Lihtsalt ei ole vaja. Minge minema! Minge minema oma homopropagandaga, oma vihakõnedega ja ühiskonna suukorvistamistega ja normaalsete, tööd teha tahtvate inimeste paljaksriisumisega. Minge minema! Teid pole tarvis. Aitäh! Riigikogu liikmetel rohkem kõnesoove ei ole. Kas minister soovib lõppsõna? Palun, Signe Riisalo! istungi juhataja! Riigikogu liikmed! Ma töötasin sotsiaalvaldkonnas 26 aastat, enne seda, kui minust sai Riigikogu liige ja hiljem valitsuse liige. Eeskätt töötasin ma lastekaitse valdkonnas, aga mitte ainult, ka puuetega inimeste ja pikaajalise hoolduse valdkonnas. Hoolimine ja empaatia on selle töö osa ja alus. Mitte keegi teist ei näe minu sisse, milliseid tundeid tunnen mina selliste juhtumite korral. Ja mitte kellelgi ei ole õigust öelda, kuidas mina tunnen või kuidas ma sellesse suhtun.

Minister ei saa ületada oma pädevuse piire, küll aga saab minister süsteemselt olukorda parandada ja peab seda tegema. Ma olen teile täna juba rääkinud, mida selleks on ette võetud. Ma tulen korra veel selle juurde, et iga inimene on mõne kohaliku omavalitsuse rahvastikuregistris. Kõnealuse juhtumi puhul on tegemist inimesega, kelle oli paigutanud teenusele kohalik omavalitsus. Sotsiaalhoolekande seadus näeb ette, et iga kliendi puhul tehakse juhtumiplaan, hinnatakse inimese abivajadust, pakutakse talle vajalikke teenuseid ja vähemalt korra aastas hinnatakse inimese olukord üle. Me räägime siin oluliselt suuremast inimeste ringist, kellel on seadusest tulenevad kohustused konkreetset inimest konkreetses situatsioonis aidata. Ei ole mõtet näidata näpuga ainult ministri peale, kui me peaksime süsteemi tervikuna paremaks tegema. See on see, mida ma igapäevaselt püüan teha.

kui räägiti Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustest, on samamoodi Sotsiaalministeeriumil juba valmis tehtud analüüs, mille eesmärk on parandada järelevalvevõimekust, koondada järelevalvekompetents Sotsiaalministeeriumi erinevatest allasutustest ühte asutusse, et viia kompleksselt läbi sellist järelevalvet, mis on nõustav, mis on toetav ja mis tõstab teenuste kvaliteeti. Karistamine ei aita meid kuidagi edasi, sest jätkuvalt on meil neid hooldekodukohti vaja ja neid on rohkemgi vaja. Ma tulen selle juurde tagasi: palun ärge otsige erakondlikke seoseid, sest mina ei lähtu sellest. Aitäh teile! Aitäh, minister! Sulgen läbirääkimised. Oleme kolmanda päevakorrapunkti arutelu lõpetanud. Läheme neljanda päevakorrapunkti juurde: Riigikogu liikmete Andre Hanimägi, Jaanus Karilaidi, Jaak Aabi ja Maria Jufereva-Skuratovski

See on alati olnud aktuaalne teema, sellepärast et üle 22% Eesti elanikkonnast elab vaesusriskis, nad on olukorras, kus nende majanduslik toimetulek on väga keeruline. Eriti on seda probleemi loomulikult vanemaealistega, suhtelises vaesuses elas üle 80% üksi elavatest 65+‑inimestest. Miks see teema on nüüd veelgi aktuaalsem, kui see varem on olnud? [Põhjus] on needsamad maksumuudatused, mille kohta ka minister ise on andnud tagasisidet, et maksumuudatused halvendavad eakate hakkamasaamist, nendesamade eakate, kelle vaesusrisk on niigi väga suur.

Me sooviksime kuulda positiivsest programmist. Keskerakond on esitanud eelnõusid lesepensioni kohta, mis peaks parandama üksi elavate pensionäride olukorda, aga ka pensionitõusu kohta, mida lubasid kõik koalitsioonierakonnad, ja palju muud. Neid valitsus ei toeta. Raha ei pidavat olema. Aga ometigi probleem on, mistõttu me küsimegi, mis siis on valitsuse meelest need lahendused, kuidas olukorda parandada. Me küsime, millised on plaanid suhtelises vaesuses elavate inimeste olukorra parandamiseks ning millised konkreetsed meetmed on planeeritud nende inimeste abistamiseks. Kuidas on planeeritud kaasata kohalikke omavalitsusi ja valdkonna eksperte vaesusriskis elavate inimeste abistamiseks mõeldud meetmete väljatöötamisse ja rakendamisse? Milliste sammudega toetab riik kohalikke omavalitsusi vaesusriskis elavate inimeste abistamisel? Millised on valitsuse plaanid suhtelises vaesuses ja ka absoluutses vaesuses elavate inimeste arvu vähendamiseks lähiaastatel? Milline on see pikk plaan? Aitäh! Suur tänu ettekandjale! Nüüd palun Riigikogu kõnetooli sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Palun! Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Esimene küsimus: "Millised on valitsuse plaanid suhtelises vaesuses elavate inimeste olukorra parandamiseks ning millised konkreetsed meetmed on planeeritud nende inimeste abistamiseks?" Kõigepealt tuleb muidugi vahet teha suhtelisel ja absoluutsel vaesusel ning rääkida ka sellest, et mida paremini läheb inimestel tervikuna meie ühiskonnas, siis seda suurem risk on ka suhtelisse vaesusesse jääda nendel inimestel, kellel nii hästi ei ole läinud. Nii et suhteline vaesus on selline mõõt, mille leevendamise mille leevendamise horisont kogu aeg ka eest ära jookseb. Aga riigi kohustus on aidata inimesi vanaduse, vaesuse ja haiguse korral. Vaesuse ennetamiseks ja leevendamiseks, aga ka vähendamiseks on üsna mitmeid meetmeid meie riigi skeemides juba olemas. Me räägime tööhõive suurendamisest,

oluliselt positiivsemaid tulemusi, kui me esialgu prognoosida suutsime. Üllatuslikult on see nii just kõige keerulisemates piirkondades, näiteks Ida-Virumaal, kus vähenenud töövõimega inimesi on väga hästi saadud tööle rakendada.

teenuseid. Eesti Töötukassa teenuste puhul on eriline see, mida paljudes teistes riikides ei leia, et teenustele on ligipääs ka nendel inimestel, kes küll töötavad, kuid soovivad karjäärivahetust, töötamine ei ole takistus nendele teenustele ligipääsul. Samamoodi on töötukassa teenustele ligipääs vanaduspensioniealistel.

liikmesriigid ühiselt võtavad, et tööhõive oleks kõrgem ka pensioniealiste hulgas, Eestil enam väga palju kuskile liikuda ei ole, tööhõive on Eestis kõrge vanemaealiste ehk pensioniealiste, vanaduspensioniealiste seas ning tegelikult ka naiste seas. Probleemiks on mõlemal puhul tegelikult sissetuleku suurus. Samamoodi on meil terve hulk teenuseid iseseisva toimetuleku toetamiseks

erivajadustega noortest. Ka lastega perede toetamiseks on mitmed poliitikad, mis teevad ühiskonda turvalisemaks ja stabiilsemaks ning kindlasti parandavad perede turvatunnet. Ma ei tahaks selle küsimuse juures keskenduda – seda

Meil on lastetoetused, mis on hiljuti ka tõusnud, aga spetsiifiliselt siis ka lasterikaste perede toetused ja mitmed teised toetuste liigid veel. Nüüd loetelu Sotsiaalministeeriumi tööplaani tegevustest, mis toetavad peresid. Kõigepealt oli Vabariigi Valitsuse tegevusplaanis perehüvitiste seaduse väljatöötamiskavatsus ja seaduse muutmine, seaduse muutmine, mis puudutab üksikvanemate toetamist ehk elatisabi suurendamist, käesoleva aasta juunis. See muudatusettepanek on perehüvitiste seadusega koos ka Riigikogus menetluses. Analüüs ja ettepanekud peretoetuste ja vanemahüvitiste eesmärgipärasuse parandamise kohta on kavandatud 2025. aasta märtsi, [arvestades], et meil on selleks ajaks vähemalt üks täisaasta olnud jõustunud seadus, mida on saadud ka rakendada. Aga ma pean märkima, et ka sellisel juhul me sündimuskäitumisele väga head sisendit sellest analüüsist ei saa, sest pereplaneerimine on pikem protsess ja üks aasta on liiga lühike, et põhjapanevaid järeldusi teha. Küll aga on meil võimalik analüüsida neid meetmeid, mis on pikemalt kehtinud. Saame vaadata neid paketis koos peredele pakutavate teenustega. sotsiaalhoolekande seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus, et ajakohastada toimetulekupiiri. Siin ma ei räägi pelgalt üle-eelmise valitsuse ajal tehtud toimetulekupiiri tehnilisest tõstmisest, mis oli lihtne rahaline otsus, vaid me peame rääkima sellest, et metoodika, mille järgi me elatusmiinimumi arvutame, on ajale jalgu jäänud ja me vajame kaasajastatud metoodikat, mis kindlasti

ja kaasvastutajaks regionaalminister. Toimetulekutoetuse juures on veel üks oluline nüanss, mille me oleme kohalikele omavalitsustele võlgu ja kus ma luban samamoodi lahendusi otsida. on haldustoimingutega seotud kulutused, mida me katame kohalikele omavalitsustele toimetulekutoetuse menetlemise protsessis vähem, kui Siseministeeriumi valitsemisalas perekonnaseisuametnike puhul kaetakse.

Samamoodi sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus võlanõustamisteenuse arendamiseks, tähtaeg on siin 2024. aasta november.

mis on tegelikult 71 eurot rohkem võrreldes 2022. aastaga. See tõi kaasa töötasude ja palga tõusu nii era‑ kui ka avalikus sektoris. Kui me räägime inimeste vaesusest, siis tõsiasi, et inimestel on tööd ja et see töö on mõistlikult tasustatud, on esimene eeldus [vaesuse vastu võitlemisel]. Ma olen korduvalt öelnud, et sotsiaalvaldkonna kõige suuremad mured on tegelikult palgavaesus ja seal kõrval kohe ka

sest ainult laekuvad maksud on need, mis annavad riigile võimaluse inimesi ka edaspidi jätkusuutlikult abistada. Käesoleva aasta mais sai kokku lepitud alampalga kasvu tempo kuni aastani 2027, mil see moodustab 50% keskmisest palgast. Seal on ette nähtud etapiviisiline liikumine, nii et 2024. aastal 42,5%, 2025. aastal 45%, 2026. aastal 47,5% ja 2027. aastal juba 50% juba 50% keskmisest palgast. 2023. aasta kevadel kinnitas valitsus pensioniindeksi, mis kasvatas pensione 13,9%. Kui me võtame siia kõrvale Keskerakonnaga ühiselt tehtud otsused – erakorraline pensionitõus 20 eurot ja keskmise vanaduspensioni tulumaksuvabastus –, siis tegelikult oli 19% selle aasta 1.

Kolme kuni kuue lapsega perede, lasterikaste perede toetus võrreldes 2022. aastaga – ma tean, see ei meeldi teile, aga siiski on see fakt

Alati on soov aidata oma inimesi rohkem, aga ma tulen tagasi selle juurde, et meil on ka toetuste lõks üheks riskikohaks ja tegelikult vajame neid inimesi mitte ainult kodus, vaid ka tööturul. Seda olulisem on pakkuda selliseid teenuseid, mis võimaldaksid lastevanematel osaleda tööelus, jagades laste eest hoolitsemise koormat mõlema vanema vahel. Teine küsimus: "Kuidas on planeeritud kaasata kohalikke omavalitsusi ja valdkonna eksperte vaesusriskis elavate inimeste abistamiseks mõeldud meetmete väljatöötamisse ja rakendamisse?"

mis, nagu varasemalt kuulsite, on meil nii metoodika kui ka summa mõttes arutelu all.

tooksid kaasa kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate suurema vastutuse: inimese abivajadust vaadatakse terviklikult, seda inimest, kes saab toimetulekutoetust, käsitletakse alati abivajajana, ja kui seda tehakse, siis ka vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tehakse juhtumiplaan ja pakutakse talle mitmeid teenuseid. Ka miinimumsissetulekute analüüsi raames oleme kavandanud moodustada juhtrühma ja teha kohalike omavalitsustega tihedat koostööd. Samamoodi on ka võlgnevuste ja võlanõustamisteenuse puhul. "Milliste sammudega toetab riik kohalikke omavalitsusi vaesusriskis elavate inimeste abistamisel?"

tööturumeetmetest ja kõigest muust, aga tänaseks päevaks on kogu töövaldkond liikunud majandus‑ ja infotehnoloogiaministri valitsemisalasse. muudatusi vähenenud töövõimega inimestele [mõeldud] või ka laiemalt töötukassa teenuste korraldamisel ja disainimisel. Me kindlasti osaleme selles protsessis, aga peamine vastutus on läinud teisele ministrile. Samuti oleme võtnud pikaajaliseks eesmärgiks toimetulekutoetuse määramisel kasutada paremini riigi olemasolevaid registreid, et inimeste tõendamiskohustust vähendada ja eeskätt vähendada kohaliku omavalitsuse rolli registriandmete otsimisel, et

uuringu raames, millest saadav sisend aitab meil loodetavasti tulevikus toimetulekutoetuse maksmise täielikult automatiseerida. Neljas küsimus: "Millised on valitsuse plaanid suhtelises vaesuses ja absoluutses vaesuses elavate inimeste arvu vähendamiseks lähiaastatel ning milline on riigi pikaajaline strateegia vaesuse vähendamiseks?"

töö ja kindla sissetuleku. Need on ka sammud, mida riigi teised ministeeriumid, valitsus ja teised ministrid püüavad teha. Eraldi oleme seadnud endale eesmärgiks lastega perede puhul laste vaesuse vähendamise. Siin on tegevused selgelt seotud mitte ainult toetustega, vaid ka vanemate võrdse osalusega laste kasvatamisel, vanemapuhkuste skeemi paindlikkusega ja kindlasti ka teenuste kättesaadavusega, mis võimaldab vanematel tööturul osaleda. Aga vastan hea meelega küsimustele. Aitäh!

sest need muudatused on selles suunas, et suuremate sissetulekutega inimesed võidavad siiski rohkem, või kuidas öelda, kaotavad vähem. Minu küsimus on pigem see, ma küsin küll poliitiliselt. Reformierakond lubas ka 1000 eurot aastaks 2027. Milliste meetmetega seda oleks üldse võimalik saavutada, sest prognoosid näitavad, et selleni lihtsalt indekseerimisega ei jõua? Aitäh! Mul on hea meel meelde tuletada, et me ühiselt valitsuses olles tegime keskmise pensioni tulumaksuvabaks, nii et tulumaksumuudatused pensioni ei

kui ta muidu tavapäraselt seda teeks. Vanemaealiste toimetulek just suhtelise vaesuse kontekstis on muret tekitav ja me peame tegema jõupingutusi, et meie pensionid oleksid adekvaatsed.

mitmeid samme. Ma arvan, et alustada ei tuleks mitte sellest keskmise pensioni tõusust või üldisest meetmest, vaid alustada tuleks nendest, kes on keerulisemas olukorras. See tähendab, kavandada tegevusi rahvapensioni tõstmiseks. Sõltuvalt rahvapensioni määra tõstmisest on sellest puudutatud oluliselt suurem hulk inimesi. See sõltub lihtsalt sellest, kuhu me selle piiri, rahalise piiri tõmbame. Aga tänaste rahaliste vahendite juures, mis riigil on – me eile kuulsime või õigemini teie eile siin saalis kuulsite, et meil on tulusid tulnud riigieelarvesse juurde 35%, kulutusi 50% –, me peame olema hästi ettevaatlikud ressursi kasutamisel. Selles valguses, valguses, kus me kahetsusväärselt – tulen jälle korra järgmiste arupärimiste juurde – oleme sunnitud ka perehüvitisi vähendama,

Aitäh! Austatud minister, ka mina tänan selle põhjaliku vastuse eest. Ma olen teiega nõus. Need märksõnad, mis te välja tõite – palgavaesus, toetuste lõks –, on kõik väga õiged. Viimastel päevadel oleme ju väga kenasti näinud neid tabeleid ja graafikuid sissetulekute ebavõrdsuse Ka teie ise tagasisides ütlesite, et käibemaksu suurendamine ja ühtse tulumaksuvaba summa loomine võib tuua olukorra, kus suhteliselt suuremat koormust hakkavad kandma madalama sissetulekuga inimesed. Lisaks ütlesite, et halveneb pensionäride olukord võrreldes teiste sissetulekugruppidega, sest nagu ka seletuskirjas on kirjas, siis käibemaks on regressiivse mõjuga maks. Ehk minu kartus on, et needsamad märksõnad, mida te alguses välja tõite – palgavaesus ja toetuste lõks –, et see [risk] tegelikult muutub veel suuremaks. Minu küsimus on see:

valitsemisalasse paratamatult kuuluvad kõige haavatavamad grupid, on murelik alati, sõltumata sellest, missugused muudatused toimuvad. Harva on põhjust päriselt rõõmustada. Päriselt rõõmustada on võimalik näiteks hooldereformi kontekstis, kus tõesti on suured summad valdkonda tulnud. Aga kõikidel muudel juhtudel käin ma jätkuvalt kikivarvul ja öösiti väga hästi ei maga. Aga nali naljaks. Räägime käibemaksust. Tõsi, eelnõu kohta arvamust andes tegin ma ettepaneku, et tuleks täpsemalt analüüsida ja ka seletuskirjas välja tuua, milline on mõju väiksema sissetulekuga gruppidele, näiteks vanaduspensioniealistele. Kui rääkida käibemaksust, mille juurde teie mind tõite, siis rääkides 100‑eurosest ostust, kus 20 eurot on on käibemaks, kokku 120 eurot, siis kui me nüüd teeme need muudatused, on see 122 eurot. Ma arvan, et see nii drastiliselt rahakoti pihta pensionäridel siiski ei löö, eriti kui me arvestame, et tulumaksumuudatustest nad, tänu sellele, et keskmine pension on tulumaksuvaba, jäävad puutumata. Aga teie muret ma jagan. See protsess, et me saaksime riigis adekvaatsed pensionid, on kõikide erakondade mure, pikaajaline mure. Siin tuleb vaadata paralleelselt nii inimeste toimetulekut, kõige halvemasse olukorda jäävate inimeste spetsiifilist abistamist ja tegelikult kõrvale ka riigieelarve võimalusi, et me täna tehtud otsuseid ei peaks laskma

Päris põhjalik ettekanne oli. Igal juhul oli hea kuulda, et minister suhtub tõsiselt nendesse probleemidesse ja päris ausalt on ka välja toonud erinevate muudatuste – poliitiliste muudatuste, nagu need maksumuudatused on – võimaliku negatiivse mõju. Mitte kõik valitsusliikmed pole nendele korralikult tähelepanu pööranud. Näiteks käibemaksuseaduse seletuskirjas oli kirjas, et kohalike omavalitsuste regionaalarengut käibemaksu tõus üldse ei mõjuta. Nüüd me oleme lõpuks saanud – mina küsisin Rahandusministeeriumist vastavad arvutused – sellise ümmarguse hinnangu, et omavalitsustele tuleb täiendavaid kulutusi järgmine aasta 16–24 miljonit, keskmiselt võtta, siis vähemalt 20 miljonit. Selles suhtes tänud sotsiaalkaitseministrile. Aga jah, tegelikult, nii nagu me siin oleme aastaid tõdenud, sotsiaalvaldkond väga paljude oma probleemide ja muredega on siiski alarahastatud. Seda me teame, ükskõik milliseid võrdlusi me siin teiste Euroopa Liidu riikidega või OECD riikidega ei tee, võttes aluseks SKT või mõne muu näitaja. Minister muidugi väga õigesti viitas, et üks asi on sissetulek ja ka pension, mis õnneks nüüd jah see aasta ikkagi tõusis tuntavalt, natukene inflatsiooni mõjul oli see indeksi tõus, see tõusis ka erakorraliselt. Aga kahjuks eelmise aasta hinnatõusud sõid juba ette ära selle aasta pensionitõusu ja veidi rohkemgi, kui kaks aastat kokku panna. Selles suhtes ei ole muidugi pensionärid ka võrreldes palgasaajatega teises situatsioonis. Nagu Eesti Pank on öelnud, reaaltulu

Olenevalt sissetulekust mõjutab see [vähem] või rohkem meie igapäevast elu. Ikkagi me tuleme selle juurde, et eakad on vaesusriski poolest kõige ees, eriti üksi elavad pensionärid. Ma väga loodan, et need erinevad reformid, mis on plaanis, vähemalt kergendavad teenuste kättesaadavust. Ma tean, et seal on väga palju probleeme. Samm on kindlasti õiges suunas, aga ma väga ootan, et minister, ministeerium ja vastavad ametid aitavad omavalitsusi selle reformi niisuguse sisulise ja protseduurilise, ma ei tea, bürokraatiaga seotud elluviimise juures. Eesmärk on ju õige: hinnata inimeste vajadusi, et nad saaks õigeid teenuseid, et need oleks rahastatud, et inimeste omaosalus ei oleks üle jõu käiv, arvestades ka praegust olukorda, kus hinnatõusud on söönud ära väga palju inimeste sissetulekutest, nii eakatel inimestel kui ka nende perekonnaliikmetel. Ikkagi ma ei kuulnud seda vastust. Jah, enne valimisi kõik lubasid siin küll 1200, küll 1000 eurot aastaks 2027. Ma arvan, et tegelikult prognoosid näitasid juba siis – vähemalt meie seda kindlalt nägime prognoosides eelmisel sügisel –, et tavalise indekseerimisega

et tähelepanu tuleb pöörata madalamatele pensionidele. On inimesi, kes erinevatel põhjustel, näiteks ka laste kasvatamise tõttu, pole saanud piisavalt staaži

Ma väga loodan siiski, et see lisaraha ka pensionide tõstmiseks mingil hetkel leitakse, muidu need vaesusriskinumbrid ja suhtelise vaesuse määr just eakate hulgas võib veelgi suureneda. Nii et ega midagi.

Aitäh, hea aseesimees! Hea minister! Tõepoolest olid väga põhjalikud vastused. Iseenesest ma justkui ei oleks pidanudki pulti tulema, aga ma kuulasin ja mul oli mitme asja üle hea meel ja ma alustan nendest. Mul oli hea meel nende ühiselt tehtud asjade üle. Ka selle üle, mida te välja tõite.

Oleks väga kurb mõelda ja ongi väga kurb mõelda, milline oleks seis täna, kui neid otsuseid ei oleks nendes erinevates valitsustes tehtud. Ma siiralt usun, et tegelikult on ka see ühine mure meil olemas, mitte ainult ühiselt tehtud asjad, aga ka ühine mure eakate eakate ja vaesuses elavate inimeste pärast. See rahvapensioni tõstmine, mis välja toodi, on kindlasti oluline. Oluline loomulikult on aga ka üksi elavate pensionäride ja eakate toetus, mida siin me koos tõstsime.

et tal selline olukord on, ja ta jääb sellest väikesest rahast ilma. Kindlasti annab neid asju parandada. Suurteks parandusteks on loomulikult vaja raha ja ma saan aru, et seda ei ole. Aga siit tulebki võib-olla meie suurim erinevus.

ja palgavaesus ei vähene, vaid meil need toetuse saamise järjekorrad linnaosavalitsustes ja omavalitsustes hoopis [pikenevad]. Ma arvan, et see on kõige suurem probleemkoht, millele me peaksime kõik ühiselt mõtlema. Aitäh!

Aitäh teile, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud minister! Te täna olete siin juba vatti saanud ja ega mina ka teie elu vist kergemaks ei tee. Ikka seoses nende perehüvitistega, mille üle me teiega juba eelmises koalitsioonis piike murdsime.Tõepoolest, see arupärimine seoses valeliku poliitikaga on teile, kuna te olete vastutav minister. Ja miks? Viimased kaks kuud on mõjunud Eesti inimestele šokina. Koalitsiooni moodustanud erakonnad on oma valimiste eel antud lubadused kas täiesti unustanud või lükanud nende täitmise oma tööde nimekirjas [kaugele] lõppu. Selle asemel minnakse kiirkorras ellu viima poliitikat, millest valijale sõnagi ei räägitud ja milleks mandaati ei küsitud. Tänaseks oleme saanud ka Eesti Ekspressi vahendusel lugeda, et selleks on antud lausa nõu. Need nõuandjad on

Aga mida sõnamurdlikku siis on tehtud? No muidugi seesama meie kõnealune perehüvitiste seadus, mis alles möödunud aasta lõpus eelmises Riigikogus vastu võeti. Sealjuures mindi ka vastu iseenda koalitsioonileppele, kus lubati läbi viia peretoetuste ja vanemahüvitiste tervikanalüüs. Tervikanalüüsi lubavad meile nii sotsiaalkomisjonis esinenud Sotsiaalministeeriumi töötajad kui ka teie ise, lugupeetud sotsiaalkaitseminister, alles pärast seadusemuudatusi, kui kõik on juba tehtud.

inimkeeli ja pannud südamele, et ärge palun minge kärpima lasterikaste perede toetust, sest see võtab perede rahakotist ära täiendavalt 500 eurot iga kuu, kuigi see raha on eriti suurele perele vajalik. Ma möönan, et võib olla perekondi,

ka lahter, kuhu saab linnukese teha, kui seda [toetust] soovitakse riigieelarvesse tagasi saata. Aga seni ma ei tea küll kedagi, kes oleks seda tagasi saata soovinud. Nii et me eeldame, et kui peres on rohkem lapsi, siis ka seda toetust, riigi pakutavat tuge kulub rohkem kui nendes peredes, mis on ühe või kahe lapsega. Need lapsed on ka väga hinnalised Eesti riigile, sest kõik lapsed on Eestile kulla kaaluga. Sellepärast on minu etteheide teile isiklikult, et te olete tegutsenud selle nimel, et ühe‑ ja kahelapselised [pered] justkui vastanduksid suurperedele ja toimuks selline vastastikune vaenamine. Mina kogesin seda ka tänavatel, kui ühe ja kahe lapsega [emad] tulid ja ütlesid, et rohkem lapsi ma küll teile ei sünnita, ja nii edasi. See oli tegelikult valitsuse ebapädeva töö tulemus, minu hinnangul, inimeste üksteisele vastandamine sellisel juhul. Nüüd see lasterikka pere petitsioon, kus palutakse tõesti loobuda sellest kärpest. Mis siis lasterikka pere puhul juhtub, kas peretoetus võimaldab saavutada ka sotsiaalpoliitilisi eesmärke? Jah, võimaldab. Lasterikka pere toetus on teadlaste andmetel vähendanud kolme ja enama lapsega perede suhtelist vaesust. Ilma sotsiaalsete siireteta elaks ligi 40% lasterikastest peredest allpool suhtelise vaesuse piiri. Tänu toetusele on olukord lähenenud väiksemate perede Tänu toetusele on olukord lähenenud väiksemate perede olukorrale, mitte nii, et väiksemad pered justkui oleks suuremas vaesusriskis, nagu teie ametkonnad püüavad väita. 2021. aastal oli lasterikaste perede vaesusmäär siiski kõrgem kui väiksema laste arvuga paaridel. Aga Eestis on toimunud kiire palga ja elukalliduse kasv. Kuni 2023. aastani peretoetust ei indekseeritud ega suurendatud, mistõttu selle suhteline väärtus ning ka sündimust toetav mõju vähenes. Peretoetuste tõus alates 1. jaanuarist 2023 taastas selle väärtuse, kuid toetuse vähendamise korral langeks see tagasi alla 2017. aasta taseme ning mõju kahaneks järjepidevalt. Sellepärast tahan teilt küsida, miks te ei täida koalitsiooni kokkulepet, mis lubab peretoetuste ja vanemahüvitiste tervikanalüüsi, ja kas tegu ongi uue poliitilise kultuuriga, et seaduse mõju hakatakse analüüsima alles pärast selle vastuvõtmist. Aeg! Tänud! Ja palun Riigikogu kõnetooli arupärimisele vastamiseks sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Palun! Suur aitäh, istungi juhataja! Suur aitäh, proua Riina Solman, küsimuste eest! Enne kui ma tulen nende konkreetsete küsimuste juurde, ei ei suuda ma ennast kuidagi talitseda ja tuletan meelde, et me olime koos Isamaaga valitsuses, kui me tegime otsused, mis tundusid ühiskonna erinevatele gruppidele ebaõiglased ning mis tekitasid ja jätkuvalt tekitavad frustratsiooni

tõsi, lubasime lastega perede võrdsemat toetamist, mis ei sõltuks laste arvust peres. Seda me püüamegi teha, nii et me käime ikkagi oma sõnade järgi.Aga nüüd need küsimused. "Miks ei täida koalitsioon enda koalitsioonilepet, mis lubab peretoetuste ja vanemahüvitiste tervikanalüüsi?" Valitsuse tegevusplaani kohaselt viime läbi erinevate peretoetuste ja vanemahüvitiste tervikanalüüsi, et parandada toetuste ja teenuste eesmärgipärasust. Eesmärk on hinnata, milline on olnud peretoetuste ja vanemahüvitiste maksmise mõju, kaardistada võimalikud kitsaskohad ja pakkuda neile lahendused. Vastavalt Vabariigi Valitsuse tegevusplaanile on kaasvastutajaks justiitsminister see puudutab ka elatisetemaatikat ja see on Justiitsministeeriumi pädevuses – ja selle analüüsi tähtaeg on märtsis 2025.Analüüs saab olla sisuline, kui hindamise aluseks on muutunud toetuste suuruse mõju hindamine lastega leibkondade sündimuskäitumisele ja toimetulekule. Käesoleva aasta alguses tehtud muudatuste mõju hinnata on veel vara, sest seadusemuudatused ei ole kogumahus kas jõustunud või sihtgrupini jõudnud. Seega on otstarbekas lisaks olemasolevatele analüüsidele analüüsida muudatuste mõju pärast vähemalt aastast kehtimise aega.Seni aega.Seni on läbi viidud erinevaid uuringuid, millest värskeim on lastega perede leibkonnapildi ja elukorralduse uuring, mis valmis selle aasta kevadel ja mis vaatas lähemalt, millistes peredes Eesti lapsed elavad ja kuidas nad on toetatud. Varasemalt täna küsimustele vastates ma muidugi ka ütlesin, et aasta on ikkagi lühikene aeg, et sündimuskäitumist hinnata, aga me saame siiski anda endast maksimumi, et 2025. aasta märtsis tervikpilti

et see oleks õiglasem, samamoodi elatisabi, mis ka on ajale jalgu jäänud. Aga ka tänasest esimesest arutelust välja tulnud erivajadustega või puudega laste teenustesse on meil võimalik ressurssi

parendada, nii et see päriselt aitaks. Möönan, et see ei aita kogu sihtgruppi, aga see aitab neid, kelle abivajadus on suurim. "Kas tegu ongi uue poliitilise kultuuriga, et seaduse mõju hakatakse analüüsima alles peale selle vastuvõtmist?" Eelnõu vastuvõtmisel tehakse muudatuste mõju analüüs samuti on muudatuste aluseks olemasolevad uuringud, millest ühte nimetasin ka eelmise küsimuse juures. Tervikolukorra analüüsimise eelduseks on muidugi muudatuste rakendumise aeg,

üks osa sellest analüüsist, mida me teatud aja tagant uuesti hindame, eriti mis puudutab seda sündimuskäitumist. Kõik need analüüsid, mida me oleme seni kasutanud, on eelnõude seletuskirjades ju kirjas. Perehüvitiste seaduse muudatuste mõju analüüsi on koostanud Age Viira, kes on sotsioloogiamagister Tallinna Ülikoolis.

demograafilise mõju hinnangu koostamisel kaasautor olnud Alis Tammur, kes on rahvastikugeograafia teadusmagister Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse doktorant.

Kuid ta on ka üks väheseid, kes on läbi aegade uurinud pereplaneerimist ja sündimuskäitumist, ka neid ootusi, mis on noortel, ja võrrelnud neid reaalsusega. soovime naistena ikkagi rohkem lapsi, reaalsus on kahjuks vähem lapsi. See on see potentsiaal, mida tuleb sihitada. Ma olen jätkuvalt veendunud, et ainult rahaga me seda ei saavuta.

kättesaadavust eriti maapiirkondades, aga mitte ainult, ka pikapäevarühmi. Nii et meil on siin mitmeid asju, mida me peame paralleelselt edendama. Aga aitäh! Suur tänu, minister! Nüüd on aeg küsimusteks. Riina Solman, palun! Suur tänu, hea aseesimees! Lugupeetud minister, tänan selle põhjaliku vastuse eest! See oli tõesti nauditav. Võib-olla ma oma kõnes puudutan rohkem neid tahke, millest te kõnelesite ja milles meil on eriarvamus. Meil on palju, tuleb välja, ühiseid seisukohti.Aga küsimus puudutab seda, millele te just viitasite, et kui me olime koos valitsuses ja te tellisite või õigemini teie ametnikkond, kes on algusest peale olnud perepoliitikavastane – alates sellest, kui rahvastikuministeerium loodi, on nad tegelikult selle poliitika vastu töötanud

Seal öeldakse, et uuringud kinnitavad, et mida väiksem leibkond, seda suuremad on kulud lapse kohta, ja kõike seda saab seletada mastaabisäästuga, sest kui peres kasvab mitu last, siis on võimalik asju taaskasutada. Sellise uuringu tellimine – kas te tellisite selle raha eest, kas see telliti teie käsul?

seda tellinud Sotsiaalministeeriumi ametnikud, mina ise kindlasti seda tellinud ei ole ja me ei ole selle eest ka raha maksnud. Tõnis Lukas, palun! Aitäh! Ütlesite, proua minister, ausalt, et teie ja Reformierakond pöörate perehüvitiste nii suure tõusu tagasi. Valimistel te lubasite seda, kuna teie meelest oli see

ma küsin, millal Reformierakond hakkas oma programmi tegema. Veel jaanuarikuus hääletati üksmeelselt selliste hüvitiste poolt,

kuigi ütlesite, et see oli teil juba varem selge. Suur aitäh küsimuse eest! Reformierakonna programmi erinevaid osi hakati ette valmistama 2022. aasta alguses. Rääkides suurest üksmeelest, siis te teate väga hästi, milline oli siis poliitiline situatsioon ning kuidas see eelnõu [tekkis] ja need kokkulepped sõlmiti. Täpselt nii nagu igas valitsuses varasemalt, koalitsioonileppes kokkulepitust peetakse kinni.Aga ma kordan, mida ma olen siin varasemalt öelnud: juba toona ma personaalselt pidasin seda valeks ja pean jätkuvalt valeks lähenemiseks, sest nii ebaproportsionaalne hüvede ümberjaotamine ei ole kummagi osapoole huvides ja sellega me ainult lõhestame ühiskonda. On äärmiselt ebamugav olla selles positsioonis, kus ma olen, aga ma saan sellega hakkama. Me loodame väga, et me saame taastada inimeste õiglustunde, säilitada ka riigieelarve liikumise tasakaalu suunas ja pakkuda umbes 20 miljoni eest Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas erinevate meetmetega tuge lastega peredele ja sellele lisaks ka haridusministeeriumi valitsemisalas vajaduspõhist õppetoetust, mis samamoodi aitab väiksema sissetulekuga perede lapsi koolitada. Suur

suure paketi, milles on perede ja laste toetuseks erinevad maksusoodustused, toetused ja muud meetmed, mille tulemusena on õnnestunud sündimuskordaja Ungaris tõsta praegu 1,55‑le,

Aitäh küsimuse eest! Ungari, Poola ja Eesti ongi need kolm tippriiki Euroopa Liidus, kus sõltumata viimati vastu võetud seadusest on olnud toetused lastega peredele kõige kõrgemad Euroopas. Nii et inimeste käitumist, nii nagu ma varasemalt olen öelnud, pelgalt rahaga ei muuda ega mõjuta.Plaan, mille Sotsiaalministeeriumi eksperdid koos ülikoolidega on välja välja käinud, on eeskätt keskkonna muutmine, teenuste disainimine, mis võimaldaksid lapsi turvaliselt kasvatada ja et oleksid kättesaadavad nii tervishoiu‑, haridus‑ kui ka muud lastele Kui me vaatame sedasama viimast uuringut lastega perede leibkonnapildi ja elukorralduse kohta, mis alles selle aasta kevadel valmis, siis me ju näeme seda, millised on pärisprobleemid. Kõigepealt, lahus elavate vanemate leibkondadest 27% ei saa teiselt vanemalt lapse jaoks raha. See tähendab, et seesama elatisabi ongi selle teise vanema toe asendusmeede. Tähendab, me oleme tegemas õiget asja nendele peredele, kus kasvavad lapsed ja kus sissetulekut teiselt vanemalt ei tule.

seda eriti ühe täiskasvanuga perede puhul. Samamoodi me teame, et suurim vajadus on abi järele lastele sobivate riiete ostmisel ja eluruumide parandamisel. Kõige enam raskusi igakuiste kulude tasumisega on just üksikvanematel,

tulenevalt koalitsioonileppest appi tulla, et erivajadustega lastele senisest enam teenuseid pakkuda. Mis vaimse tervise teenuseid puudutab, siis neid me oleme viimasel kahel aastal saanud peredele kogukonnapõhiselt pakkuda. Me

Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Ma kõigepealt õiendan ära selle arvamuse küsimuse. See [arvamus] on tulnud advokatuurilt austatud Signe Riisalole, sotsiaalkaitseministrile, 12. septembril 2022 ja mina olen selle kätte saanud Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistrist Merlin Murumetsa nime alt, kus advokatuur annab sisendi, et kõige suuremad kulud lapse kasvatamisel on on väikses leibkonnas, kus kasvab üks laps, ja kus ta õpetab elama, et kui on rohkem lapsi, siis on mastaabiefekt ja saab säästa, kuna nad saavad kasutada üksteise asju ja nii edasi. See on tulnud ikkagi teie

Aga räägime lasterikastest peredest. Lasterikka pere toetus on vähendanud kolme ja enama lapsega perede suhtelist vaesust. Ilma sotsiaalsete siireteta elaks ligi 40% lasterikastest peredest allpool suhtelise vaesuse piiri. Tänu toetusele on nende olukord lähenenud väiksemate perede olukorrale. Väiksemad pered ei ole saanud võrreldes lasterikastega kuidagi halvemini hakkama, see ei ole õige jutt. 2021. aastal oli lasterikaste paaride vaesusmäär siiski kõrgem kui väiksema laste arvuga paaridel. Selle andmestiku on kokku pannud teadlased, sealhulgas Allan Puur. Me oleme saanud need andmed Pere Sihtkapitalilt. Mingisugune abi, nagu te räägite, lapsehoiule ja

ole suured. See jutt on hea senikaua, kuni sellele tõestust ei järgne. Mina seda tõestust täna näinud ei ole. Näen, et minnakse haavatava sihtgrupi, lasterikaste perede toetusi vähendama, hakatakse kärpima nende arvel. Nad on palunud teid, nad on anunud teid, nad on teinud petitsiooni, kus öeldakse, läheb raskeks. Ja neil läheb raskeks. Toetades lasterikkaid peresid täiendavalt alates hetkest, kui nad on lasterikkaks saanud, tagame ka keskmisest suurema pere lastele võrdsemad võimalused ning mõjutame sellega ühtlasi poolte Eesti laste elukvaliteeti paremuse suunas. Just see on õiglus, mille poole peaksime pürgima, aga aga mitte see pole õiglus, mida teie räägite, et ärgitame ühe ja kahe lapsega pered suurperede vastu ja võtame suurperedelt raha vähemaks, et siis on õiglus jalule seatud. Äravõtmine sealt, kus seda raha on vaja, ei ole mitte mingisugune õiglus. Te põhjustate

Õigusosakonna arvamuses on tsiteeritud erinevaid Riigikohtu lahendeid, mis ütlevad näiteks, et igaühel on õigus tegutseda mõistlikus ootuses, et rakendatav seadus jääb kehtima, ja seaduses tehtav muudatus ei tohi olla õiguse subjektide suhtes sõnamurdlik. Aga sõnamurdlikult valitsus käituma läheb, võttes tagasi oma lubatu. et õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõttest tuleneb ka igaühe õigus mõistlikule ootusele, et seadusega lubatut rakendatakse isikute suhtes, kes on hakanud oma õigust realiseerima, antud juhul siis suuremat toetust saama. Seega riivab valitsuse eelnõu kahtlemata lasterikka pere põhi[seaduslikke] õigusi, kuna käesoleva aasta algusest makstav suurem toetus väheneks järgmisest aastast 200 euro võrra. Riigikohus on varasemalt leidnud, et põhiseaduslik riive ei ole siiski alati keelatud, kui selleks on kaalukad põhjused ja on legitiimne eesmärk. Perehüvitiste kärpimise eelnõus ongi eesmärgi kohta öeldud järgmist: "Seaduse eesmärk on luua tasakaalustatum ja riigieelarve seisukohast jõukohasem peretoetuste süsteem."

ära võtma sealt, kus on palju rohkem inimesi, palju rohkem suid laua ääres, palju suuremad kulud. See ei tundu õiglasem ka nende suhtes, keda on peres vähem. Kolm mintsi veel. Küsida juurde või? Aa, palun juurde, jah. Kolm minutit veel, palun juurde. Soovin. Aitäh! Palun! Teil on juures 180 sekundit. Palun! Väga tänan, austatud Riigikogu aseesimees! Kahtlemata on riigil õigus eelarvelistel eesmärkidel seadusi muuta, aga kui riivatakse inimeste põhiseaduslikke õigusi, peavad kärped olema väga hästi põhjendatud.Alates 2017. aastast muutumatuna püsinud lasterikka pere toetust suurendanud seadus võeti vastu alles aasta alguses. Kas riigi rahaline olukord on vahepeal diametraalselt muutunud, nagu see oli näiteks 2008. aasta kriisi ajal? Ei ole. Aga ka siis ei mindud peretoetusi kärpima. Selline peretoetuste kärpimine on üleüldse esmakordne.Põhiõiguste kaitse kaitse eesmärk on kaitsta põhiõigusi, mitte aidata riigil raha kokku hoida. Seega võib mittevajalikuks osutuda ka selline riive, millele on alternatiiv, mis piirab inimese õigusi vähem, isegi kui see on riigile veidi kulukam.Näiteks kulukam.Näiteks tasub tähele panna, et seitsme ja enama lapsega pere toetuse vähendamisega 200 euro võrra kuus hoitakse aastas kokku vaid 300 000 eurot. Kas enam kui 100 pere, kus kasvab ligi 900 last, õiguspärase ootuse riivet saab õigustada riigieelarve mahtu arvestades marginaalse kokkuhoiuga? Eriti arvestades, et vajadus täiendava toetuse järele sedavõrd suures peres on ilmselge. Ma rõhutan: seitsme ja enama lapsega pere toetusi minnakse vähendama 200 euro võrra kuus ja sellega hoitakse kokku vaid 300 000 eurot. enam kui 100 peret, kus kasvab ligi 900 last. Reformierakond on ise ka palju rääkinud vajaduspõhisusest lasterikka pere toetuse maksmisel, kuid ometi võetakse toetust vähemaks ühtviisi nii 500 kui ka 5000 eurot teenivatelt peredelt.Lausvähendamise asemel oleks kindlasti põhiseaduspärasem selline lahendus, kus väiksema sissetulekuga pere toetus jääb kärpimata. Pealegi on riigi kulude kärpimiseks või tulude suurendamiseks ka palju muid võimalusi. Me ei ole üldse kuulnud, kust riik veel kärpima läheb peale lasterikaste perede. Miks asutakse just lastega perede arvel kärpima, kui isegi palju keerulisematel aegadel pole selle kallale mindud? Miks pole valitsus teisi võimalusi kaalunud ja eelnõus välja toonud? Mina ütlen teile: aastal 2019, kui loodi rahvastikuministeerium, perepoliitikat kui sellist tegelikult Sotsiaalministeeriumis eriti ei viljeletud ja nendele eelnõudele, millest me täna räägime, töötati vastu.Lugupeetud minister, ka teie töötasite meie eelmises valitsuses sellele eelnõule vastu, aga te tulite kaasa. Aitäh selle eest, et midagigi peredele täna alles jääb! Aga minu palve teile on, et mõelge veel korra järele, kas viit kuni kümmet last kasvatav pere

Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Hea minister! Austatud stenogramm!

väiksemate perede suhtes. Erinevad põhjendused on erinevatel inimestel. Neid võib ikka olla, aga selge on see, et Reformierakonna liikmed selle tõlgenduse järgi hääletasid siin saalis detsembrikuus ja jaanuarikuus oma südametunnistuse vastu. Vähemalt nii võib aru saada minister Riisalo tänastest väidetest. Ma loodan, et kõigi puhul see ei kehti, fraktsioon on suur. Aga teha niimoodi, et mõni kuu enne valimisi tehakse teadvalt

Igal juhul ei räägi see mitte eetilisest käitumisest, pigem vastupidi. Hea küll. Minister oli eelmises koalitsioonis ainus, kellel selle teema puhul võis tõesti näha silmis mässulist tuld. Võib-olla rohkem mässulist tuld oli näha veel ainult teemade puhul, mis puudutavad samasooliste abielu ja kõike seda progressiivset õnne, mis meil veel on planeeritud. Siin on järgmisi samme ka tulemas, aga tänase arupärimise puhul me kõiki neid teemasid käsitleda ei saa. Kuigi võiks, sest kui me räägime perede hakkamasaamisest ja nende rollist ühiskonnas, siis peremudeli lõhkumine, edaspidi noores sellise dilemma tekitamine, et äkki tema probleemid algavad kõik sellest, et ta on sattunud valesse kehasse, mis mõjutab juba umbes veerandit Eesti tüdrukutest – see kõik ju töötab pereloome vastu tulevikus,

Sest kui ei ole niisugust kasvatust või ettekujutust pereloomest, siis kahtlemata seda [peret] tulevikus ei kiputagi looma. Nii et need teemad on kõik seotud. Aga läheme tänase tänase perede toetamise teemaga edasi. Rahvastikupoliitika on kõige alus. Mis põhjust on [muidu] rääkida majandusest või mis jutt see on, et me ei saa järgmistele põlvedele anda põlvedele anda edasi neid võlgasid, mida me justkui praegu rikkis rahanduse tõttu tekitame? Kui need järgmised põlvkonnad on poole väiksemad kui eelmised ja võib-olla see trend veel langeb, kui me ei kui me ei võta meetmeid, mis tõepoolest meil sündimuskordajat tõstaks, siis on niikuinii situatsioon katastroofiline, ei ole võimalik majandada, ei ole võimalik eesti kultuuri edasi kanda. Mis koolivõrgust me räägime? Kõige alus on rahvastik, eestlaste juurdekasv. Ma palun kolm minutit

valskusega.Rahvastiku juurdekasv on kõige alus ja selle sees on üks mudel, perekond, mis tegelikult selle võimaliku juurdekasvu meile toob. Perekond peab olema tugev, perekonnas peab iga liige andma oma panuse. Ma kutsun kõiki mehi üles toetama naisi laste kasvatamisel, nendel puhkudel, kui kui naistel on raske seda koormat kanda. On palju peresid ja ma loodan, et noorte puhul järjest rohkem, kus seda koormust kantakse võrdselt. Aga kahtlemata on see üks sündimuskordaja tõstmise võimalus: kanda neid koormaid nii, et naine teeks valiku lapse kasuks, et tal oleks kindlustunne. Loomulikult me peame kõigis põlvkondades, mehed, näitama selleks Perehüvitis ja selle tõstmine – ma ei saa öelda, et see tõstmine oleks nüüd suurusjärgu võrra olnud, aga see oli oluline tõstmine eelmise valitsuskoalitsiooni ajal. oli mõeldud muu hulgas selleks, et lasterikaste perede emad saaksid kiiremini tööturule naasta, et nende kvalifikatsioon ei tuhmuks. Sest mis on sellistel puhkudel probleem? Kui lapsed [sünnivad] järjest, siis kardetakse, et ei saa tööturule tagasi tulla ja mõnel juhul jäädaksegi sõltuvusse näiteks abikaasast või jäädakse tööturult eemale, kvalifikatsioon kaob. Inimesel on raske ennast teostada, tekib enese süüdistamine, partneri süüdistamine, kõik niisugused asjad. See lõhub peresid. Et selliseid asju ei oleks ja jätkuks raha näiteks lapsehoidja palkamiseks, selleks et käia mõni tund ära päeva jooksul,

ei saa praegu öelda, et see oleks kõigile lastele tasuta. Suurtel peredel on suured koormused. Nii et perehüvitiste langetamine praegu, reeturlikult, ilma ette hoiatamata, on meie rahvastiku‑ ja perepoliitikale päris tugeva matsu pannud. Ma loodan, et kõik me siin saalis saame aru sellest vastutusest, et meil tuleb teha positiivseid samme, mitte samme, mis panevad peresid aina raskemasse ja raskemasse olukorda. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Palun!

selle advokatuuri teema. Ma vahepeal konsulteerisin. Kogu see saaga advokatuuri seisukohaga oli järgmine. Eelnõu valmistas ette Sotsiaalministeerium kahasse Justiitsministeeriumiga, sest seal olid ka elatist puudutavad sätted. Justiitsministeeriumi ettepanekul pandi ka advokatuur kooskõlastajate ringi. Advokatuur esitas oma arvamuse eelnõu kohta ja avaldas selle põhjal ka teavituse meedias. See informatsioon

Rain Epler ja Helle-Moonika Helme 13. mail 2023, arupärimine on maksupaketi terviklike mõjude kohta ja kannab numbrit 235. Arupärimisele vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja, Riigikogu liikme Rain Epleri.